Prelazimo na: - Prijedlog Poslovnika Hrvatskog sabora – Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, prvo čitanje. Prijedlog ste primili u pretince. Kod donošenja prijedloga Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kolega Peđa Grbin će uvodno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Kolegice i kolege. Važeći Poslovnik Hrvatskog sabora donio je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora na sjednici održanoj 30.lipnja 2000.godine, dakle u vrijeme kada je Sabor još uvijek bio ustrojen kao dvodomno tijelo te se kroz prethodnih 13 godina njegov tekst prilagođavao normativnoj regulativi na način da je Poslovnik 8 puta mijenjan i dopunjavan. Imajući u vidu novu potrebu izmjena Poslovnika Hrvatskog sabora potrebnu zbog pristupanja RH EU kao i činjenicu da je čitav niz odredbi Poslovnika bilo potrebno modernizirati uskladiti sa postojećom praksom i promijeniti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predlaže ovome Domu usvajanje novog Poslovnika Hrvatskog sabora koji će nadamo se pridonijeti većoj učinkovitosti rada Sabora te će pridonijeti većoj demokratizaciji postupka donošenja zakona i drugih akta koje sukladno ustavnim ovlastima donosi Sabor. Bitne izmjene u odnosu na važeći poslovnik odnose se na sljedeće, prvenstveno ovim prijedlogom uređuju se djelovanje Sabora u europskim poslovima. U EU donose se zakonodavni akti i druge odluke koje se izravno primjenjuju u Hrvatskoj ili zahtijevaju izmjenu hrvatskog zakonodavstva. U donošenju tih dokumenta Sabor ne sudjeluje izravno već posredno kroz postupak nadzora nad djelovanjem Vlade u institucijama EU o čemu je bilo govora u prethodnoj točci dnevnog reda. Ovim prijedlogom poslovnika ustrojavamo Odbor za europske poslove te uređujemo način rada toga odbora, komunikaciju sa drugim matičnim odborima kao i instrumente koje će Sabor imati u cilju provođenja onih ovlasti koje su mu izravno prenijete temeljem Lisabonskog ugovora. Za razliku od drugih odbora Odbor za europske poslove imat će 17 članova, a u njegov rad biti će uključeni i predstavnici javnosti putem vanjskih članova odbora. Smatramo da predložene odredbe Poslovnika jamče široku uključenost matičnih radnih tijela Sabora ali i javnosti u postupku donošenja akata EU. Osim odredbi koje se tiču EU u tekst prijedloga poslovnika ugrađene su odredbe koje se odnose na definiranje pojedinih pojmova u smislu odredaba ovog poslovnika. Radi neometanog tijeka prve konstituirajući sjednice uređuje se privremeno predsjedanje sjednicom Sabora te se na jasniji i precizniji način određuju distinkcije između izabranog zastupnika i zastupnika kojemu je započeo mandat. Odredbom članka 15.tog prijedloga propisan je način dostave službenih dokumenata koji se prikupljaju i obrađuju u Saboru, Vladi, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te dokumenta EU. Odredbe o djelokrugu pojedinih odbora su usklađene s promjenama u pravnom sustavu dok kao posebno važne promjene valja istaknuti proširenje djelokruga Odbora za gospodarstvo na pitanje zaštite potrošača i Odbora za zakonodavstvo na predlaganje donošenja jedinstvenih metodološko nomotehničkih pravila za izradu akata. Promijene su odredbe koje se tiču situacija u kojima se pojedinačno bira pojedini član vlade na način da se procedura prvenstveno smješta pred matični odbor koji će moći provoditi saslušanje kandidata i postavljati mu pitanja o njegovom programu i planu rada ukoliko postane ministar što do sada nije bilo moguće. U poslovničke odredbe uvodi se posebna obveza godišnjeg izvješća Saboru o radu Vlade i stanja u državi koje je predsjednik Vlade dužan podnijeti jednom godišnje na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora. Takvo bi izvješće predsjednik Vlade bio dužan usmeno predstaviti Saboru sa ciljem boljeg upoznavanja javnosti s vladinim aktivnostima ali i s ciljem osiguranja čvršće suradnje između Sabora i Vlade. Unijeta je odredba po kojoj ukoliko su u zakonodavnu proceduru upućene izmjene i dopune zakona Sabor može zaključkom o prihvaćanju prijedloga zakona kojim se određuje predlagatelju da izradi konačni prijedlog zakona, odrediti da predlagatelj umjesto predmetnih izmjena i dopuna izradi cjelovit konačni prijedlog zakona kako bi se izbjegle situacija u kojima gomilamo izmjene i dopune zakona pa ih pojedini zakoni imaju više od 20. Proširuje se i primjena sankcije, opomena za oduzimanjem riječi sukladno odredbama Ustava RH i Zakona o suzbijanju diskriminacije, na drugačiji način se uređuje podnošenje prigovora zastupnika protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Sabora, propisano je da se umjesto tiskanog glasila glasilom Sabora smatra web stranica Sabora itd. Završno, naglasit ću da ovaj prijedlog poslovnika ne predstavlja nikakvu revolucionarnu promjenu već jednu namjeru da se poslovnik učini boljim, naglašavanjem njegovih pozitivnih karakteristika i pokušajem da se one koje su se u praksi pokazale lošima izmijene. Hvala vam lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu su klubovi. U ime Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Poštovane kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu započeti sa konstatacijom da je ovaj prijedlog poslovnika bolje bi ga bilo nazvati poslovnik o zaštiti lika i djela premijera ili članova Vlade ma tko oni bili, a o drugom dijelu se radi o poslovniku o kastriranju oporbenih zastupnika i klubova zastupnika. Od svega što je predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav rekao slažem se jedino u tome da je pristup da se piše potpuno novi poslovnik bolji nego da se išlo na 9.izmjene i dopune jer sam uvijek zagovarao da preveliki broj izmjena i dopuna bilo kojeg akta stvara pravnu nesigurnost i nedoumice. Ali idemo redom po samom poslovniku. Ima dosta primjedbi. Ostat ću kod onih za koje smatram da su bitne. Upozoravam da prema predloženom članku 29.se sužava mogućnost formiranja klubova zastupnika u odnosu na dosadašnje rješenje jer i predviđa mogućnost da klubove zastupnike mogu formirati samo zastupnici političkih stranaka ili više njih zajedno ili samo nezavisni zastupnici. Dok je dosadašnji Poslovnik omogućavao i formiranje zajedničkih klubova zastupnika nezavisnih zastupnika i zastupnika političkih stranaka. I naravno da će i odredbe ili riječi oko zastupnika nacionalnih manjina opet biti različito tumačeno jer zastupnici nacionalnih manjina mogu biti nezavisni zastupnici ali i zastupnici pojedine političke stranke! Dakle, dvostruki status imati po načinu izbora, s time da i ovdje u članku 29. i kod njih se pravi izuzetak da mogu imati svoj klub zastupnika i biti član kluba stranke kojoj pripada. Ali o tome neka više brinu oni koje direktno ova izmjena u članku 29. pogađa. Pitao sam, nisam dobio suvisli odgovor zašto ovim Poslovnikom uvodimo više potpredsjednika radnih tijela. dosada sva radna tijela Sabora su imala predsjednika i jednog potpredsjednika. Sada se u članku 46. govori o tome da radna tijela imaju predsjednika, potpredsjednike i određeni broj članova. Zašto više potpredsjednika. kada mandatar za sastav Vlade dođe u Sabor predstavlja program i kandidate za Vladu, članove Vlade. Međutim, prema odredbama ovog Poslovnika u članku 119. saborski zastupnici ne smiju raspravljati o kandidatima za članove Vlade nego samo o programu Vlade …/Govornik se ne razumije./… kandidat za premijera ponudio. Pokušajte sada shvatiti sljedeće, on dolazi da predstavi program i kandidate za Vladu ali se rasprava smije voditi samo o programu predloženom programu ali ne i o kandidatima za Vladu. Još je ljepše pod navodnike rješenje dano za rekonstrukciju Vlade. Ako u toku mandata dolazi do promjena člana Vlade kandidat za novog ministra ide pred matični odbor. Ako se ne zna koji mu je matični odbor ili se radi o članu Vlade bez …/Govornik se ne razumije./… onda ide pred Odbor za Ustav. I piše u Poslovniku da se tamo njemu mogu postavljati pitanja a da na pitanja on može odgovarati. Koji je smisao toga kada biramo cijelu Vladu niti rasprava o kandidatima za članove Vlade, na odboru se evo sada dajem moćnost postavljanje pitanja ali kandidat ne mora odgovoriti. I onda taj prijedlog dolazi na plenarnu sjednicu na koju se o novom ministru glasa bez rasprave. Dakle, nema rasprave na plenarnoj sjednici. Ovakav način rekonstrukcije Vlade mogu se i pojednostaviti. Da premijer u ruku 24h pisanim putem Saboru izvještava tko ga je smijenio, tko ga je postavio za novog ministra. Članak 122 govori o obavezi Vlade da se očituje o prijedlozima kada ona nije predlagatelj. I čudim se Klubu SDP-a što ponavlja takvu odredbu u Poslovniku. Jer upravo ta odredba o Poslovniku u kojoj nema rok u kojem se Vlada mora pisano očitovati je bio predmet najžešćih svađa, nadmudrivanja, natezanja, ljutnje i protestiranja dok su bili u oporbi Jer isti takav način odugovlačenja, otvaranja rasprave o oporbenim prijedlozima zbog toga što Vlada nije dostavila mišljenje a to je radnim tijelima bio izgovor zašto oni ne mogu otvoriti raspravu. A predsjedniku Sabora je bio izgovor što nema mišljenje radnih tijela pa on ne može otvoriti raspravu na plenarnoj sjednici. A početak problema je u članku 122. stavku 2. u kojem se ne usudimo Vladu obvezati u kojem roku mora dati mišljenje na oporbeni prijedlog. Zašto je problem napisati da Vlada mišljenje mora dostaviti u roku od 30 dana? Ako doista se smatra da u Poslovniku Parlamenta moraju biti takve odredbe da vladajućoj većini uvijek ma tko ona bila omogućava opstrukciju oporbe već u prvoj fazi, dakle ne davanja mišljenja i nepropisivanje nikakvih rokova onda ovaj Poslovnik u tom dijelu ne bi trebao imati nikakve odredbe. Ili jednostavno možemo upisati da bez pristanka Vlade oporba nema pravo predlagati ništa. Kada su zastupnička pitanja, aktualno prijepodne zastupnik ima 2 minute, sada po novom Poslovniku ministar 4 minute za odgovor. Prije smo imali da ima 2 minute, a uz iznimno teško pitanje i na njegov zahtjev i uz odobrenje predsjednika Sabora mogao je odgovarati 4 minute. Sada je u pravilu 4 minute. I uvijek na semaforu se uključi 4 minute kada ministar ili bilo tko počne odgovarati. je li moguće da su sva pitanja toliko komplicirana da mu treba jedanput više vremena za odgovor od pitanja, od vremena za postavljanje pitanja. Idemo na interpelaciju o radu Vlade. Bio je rok 8 dana da predsjednik Sabora dostavi interpelaciju Vladi, sada je 15. Vlada je u roku od 8 dana morala odgovoriti, sada je 15. Pa je onda u roku od 8 dana trebalo to podijeliti podijeliti zastupnicima, sada je 15, 3 puta po 15 je 45. I onda dolazi odredba Članka 148. da se interpelacija uvrštava na dnevni red iduće, prve iduće sjednice. S obzirom da sjednice Sabora traju sada po 4 mjeseca, to znači da interpelacija da bi došla na dnevni red od dana podnošenja do uvrštavanja u dnevni red. prolazi između 6 do 8 mjeseci, zavisno o mjesecu u kojem je podnijeto. 6 do 8 mjeseci. Ali to ne znači da će se o njemu otvoriti rasprava prvog dana prve sjednica, samo da će se uvrstiti na dnevni red i ništa drugo. Oporba daje prijedlog predsjedniku Sabora po članku 178., a on je obvezatan te prijedloge uputiti radnim tijelima, Vladi ako Vlada nije predlagatelj. U kojem roku, opet nema roka. I uvijek kad Vlada nije predlagatelj nema roka. Članak 179. veli da radna tijela moraju razmotrit sve prijedloge koji su dati u proceduru ali ne zna se kada jer nema roka. Dakle radna tijela i matično radno tijelo oporbeni prijedlog može staviti na dnevni red za 10 mjeseci, imali ili ne imali mišljenje Vlade, sasvim svejedno. I kada je i to zadovoljeno eto svojim čudom došlo je mišljenje Vlade, radno tijelo je dalo stav, pitanje je otvaranje rasprave na plenarnoj sjednici je dato na volju samo jednom jedinom čovjeku, onom tko u datom trenutku predsjedava plenarnom sjednicom ili predsjedniku Sabora jer se formulacija o završetku sjednice u pravilu kad se iscrpe sve točke dnevnog reda piše u Poslovniku, koristi da se sjednica prekida kada na dnevni red dođu oporbeni prijedlozi. Kada bi imali pravilo da sjednica mora trajat tako dugo dok se ne iscrpe sve točke dnevnog reda onda ovih manipulacija ne bi bilo. I kako to da upravo tu vrstu manipuliranja sa oporbenim prijedlozima koji je HDZ i njegova koalicija tako dosljedno koristio protiv sadašnje vladajuće koalicije baštinite i nastavljate zadržavat u Poslovniku. Dobro je rješenje ponuđeno u članku 187. stavku 1., 2., 3., 4., 5., 6., da ukoliko se radi o prijedlogu zakona koji već ima nekoliko izmjena i dopuna Sabor može zaključiti da za drugo čitanje ide u proceduru novi tekst, da se mora radit novi zakon a ne izmjene i dopune zakona. To jest mali iskorak činjenici da u Hrvatskoj ne bi trebali imati zakone sa 28 izmjena i dopuna. Međutim ovakva formulacija još uvijek nije dovoljno jamstvo, ja bih se zalagao za to da jasno propišemo da jedan zakon može imat najviše tri izmjene i dopune, a nakon toga se mora ići sa novim zakonom, posebno zbog toga što nemamo ustaljenu praksu objavljivanja pročišćenih tekstova zakona, posebice zbog toga što je veliki broj državnih službenika i lokalnih prinuđen koristiti se neslužbenim tekstovima pročišćenih tekstova jer doista se nitko više ne može snalaziti u šumi izmjena i dopuna zakona. U prošlom mandatu, pred kraj samog mandata čak je i HDZ bio spreman na jednu takvu odredbu da se ograniči pravo predlaganja izmjena i dopuna zakona ako su već tri takve izmjene i dopune napravljene i da se kod četvrte intervencije mora nuditi kompletno novi zakon. Kada sjednica Sabora traje duže od jedan dan predsjednik Sabora može predložiti dopunu dnevnog reda i naravno da se ta dopuna dnevnog reda uvijek radi vladinim prijedlozima. Ali kad to pravo predsjednika za predlaganje dopune dnevnog reda povežete sa člankom 224. zadnjim stavkom onda uvijek ispada da oporbeni prijedlozi se nikad ne uvrštavaju u dnevni red u toku sjednice nego se ona formulacija od 30 dana koristi za tek prvu sljedeću sjednicu. I završno, sa još dosta tehničkih detalja koje će vjerojatno i sam predlagatelj uočiti da su nezgrapno napisane, ako Poslovnik Sabora onemogućava da oporbeni prijedlozi po vremenskom redoslijedu uz minimalno poštivanje Vlade i radnih tijela imaju isti tretman i status i omogućava im se rasprava i u odborima i na plenarnoj sjednici, to jeste kastriranje oporbe. To jeste dokazivanje sile i nadmoći vladajuće većine da sve oporbene prijedloge po kvaliteti sadržaju može uništiti samo na način odugovlačenja otvaranja rasprave kada teme, prijedlozi zakona ili drugi prijedlozi akata postaju ili passe, nepotrebni ili je u međuvremenu vladinim prijedlogom neki od tih zakona već promijenjen. je u rokovima, ni za jednu radnju Vlade, radnog tijela i onoga tko sastavlja dnevni red nema nijednog roka obaveza uvrštavanja u dnevni red. jedina smo članica Europske unije za par dana, tobože modernoj demokratskoj državi u kojem su demokrati na vlasti, oporbeni prijedlozi na dnevnom redu Sabora mogu biti 3 godine, 11 mjeseci i 29 dana, a da se rasprava o njima ne otvara. Hvala. U ime Kluba zastupnik SDP-a potpredsjednik doma Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovana potpredsjednice, cijenjeni kolegice i kolege. Tri su razloga zbog kojega se donosi ovaj Poslovnik. Prvo je priprema za članstvo u Europskoj uniji i obaveze Sabora u toj novoj ulozi. Druga je bolja organizacija rada Sabora, a treća je uklanjanje anakronizama i nelogičnosti u ovom prijedlogu zakona. O prvom razlogu ja neću govoriti jer o njemu se već dosta govorilo u okviru prethodne točke dnevnoga reda. Pa analizirajmo što se u ovom prijedlogu novog Poslovnika događa na planu bolje organizacije rada i uklanjanja anakronizama i nelogičnosti. Mnogi zastupnici u neformalnim razgovorima su mi rekli ja se s time slažem, da bi nam trebala bolja organizacija i čvršći plan sjednica, da bismo po uzoru na neke europske parlamente trebali i godinu unaprijed trebali imati plan rada rada Sabora, a možda na razini kvartalnoj i plan odrađivanja dnevnoga reda ili barem na razini jedne sjednice, zakazane sjednice, tako da se uvijek zna što se radi, kad se radi i koliko će taj rad trajati. Mnoge zemlje EU to pitanje to pitanje imaju regulirano na kvalitetan način. A kako su ga regulirali? Tako da kad se usvoji dnevni red onda se odredi koliko će trajati rasprava po određenoj točki dnevnoga reda, ukupno koliko će trajat rasprava i onda se to vrijeme podijeli po klubovima ovisno o snazi kluba. Tako se može točno predvidjeti koliko će trajati rasprava po određenoj točki dnevnog reda i tako se može planirati rad. Mi u našem Poslovniku u članku 234. imamo takvu mogućnost, međutim klub SDP-a smatra da bi to trebalo precizirati na način da se izbaci riječ: "iznimno", da se utvrdi da vrijeme određuje Predsjedništvo Sabora i da u to vrijeme koje otpada na svaki klub ulaze i replike i odgovori na replike. Zašto bi ovo povećalo kvalitetu našega rada i zašto bi unaprijedilo organizaciju? A zašto bi zapravo djelovalo i demokratski, da se ne bi dogodilo da neki klub koji ima podršku 6% biračkoga tijela uzima ovdje 60% vremena zato da se ne bi dogodilo da manjina terorizira ne samo većinu u Parlamentu, nego i ukupnu javnost, pa se onda javlja na bezbrojne replike na svakog govornika, pa se replicira vlastitom klubu, a u toj replici se uopće ne govori o temi, nego se citiraju bećarci, izvode doskočice i uglavnom neuspješno pokušava biti duhovit. ova izmjena bi omogućila i to da se veća pozornost posveti radu odbora. Jer onda je posve jasno da ne bi svaki zastupnik mogao računati na to da u okviru vremena određenog za njegov klub dođe na red, ali svoju zastupničku dužnost, svoje pravo mogao bi iskoristiti u radu odbora. Odbori bi tada dobili više na cijeni, a to je ono što apsolutno svi zastupnici zagovaraju, da prebacimo težište ili da pojačamo rad u odborima. Također mislim da bi trebalo razmotriti i to predlažemo predlagatelju da do drugog čitanja razmotri, da predvidi mogućnost skraćivanja vremena govora što bi mogao učiniti predsjednik ili predsjedavajući s obzirom na broj prijavljenih govornika. Ako se ne bismo koristili ovim planom da se za svaki klub odredi vrijeme, znači ako bismo nastavili radit ovako kad se vidi da je za neku temu se prijavilo previše zastupnika da se onda smanji vrijeme predviđeno i za klubove i za zastupnike. Takva praksa također postoji u europskim parlamentima, ona nije nikakvo suzbijanje demokracije. Dakle, u zemljama koje imaju dulju demokratsku tradiciju, puno dulju demokratsku tradiciju nego što imamo mi. Aktualno prijepodne članak 136. Mi smo do sad zapravo neprestano kršili Poslovnik. Tko odgovara, kome se postavljaju pitanja? Članovima Vlade, premijeru i članovima Vlade. Tko ima pravo odgovarati? Premijer i članovi Vlade. Tko su članovi Vlade? Ministri. Jesu li to zamjenici? Nisu. Što onda imaju zamjenici tražiti na aktualnom prijepodnevu? Ništa. Na aktualnom prijepodnevu moraju sudjelovati oni koji imaju pravo odgovarati. Međutim, moramo riješit to pitanje logično. Ali ministar se razboli, završi u bolnici, a zastupnik mu je neki pripremio pitanje. Tko tada ima pravo odgovarati na tako postavljeno pitanje? Po našem dubokom uvjerenju potpredsjednik Vlade zadužen za taj resor ili premijer. Također smatramo da bi premijer imao mogućnost u okviru one četiri minute koje sada predviđa Poslovnik dopuniti odgovor svakog ministra. Zašto? Pa zato što on odgovara za ukupni rad Vlade i za rad svih svojih ministara. I zbog toga što pitanje može bit postavljeno ministru kulture da kaže što se u gospodarstvu napravilo u određenoj županiji. Može, nitko zastupniku ne može zabraniti da postavlja pitanje pogrešnom ministru. Tada premijer mora imati pravo, mogućnost odgovaranja na takvo pitanje, odnosno dopune odgovora. Članak 127. mislimo da bi trebalo promijeniti. On kaže: "Sabor odnosno njegova radna tijela osim izvješća i podataka mogu od ministara i dužnosnika koji koji rukovode radom drugih tijela državne uprave tražiti i provođenje određenih radnji koje su u njihovoj nadležnosti." Klub misli da je ovo zadiranje u izvršnu vlast. Sabor možda, radna tijela nikako ne mogu od određenih dužnosnika tražiti da provode određene mjere ili radnje iz njihovog djelokruga. Zašto? Jer čelnik neke uprave, u djelokrug njegovog posla spada recimo i imenovanje i smjenjivanje njegovih zamjenika pa bi kad bi se ovo doslovno primijenilo neki saborski odbor mogao tražiti od čelnika neke državne uprave da smijeni svog zamjenika ili pomoćnika. Sabor nadgleda Vladu i Sabor, plenarna sjednica, plenum može od Vlade nešto zahtijevati, ali provedba toga spada na Vladu a ne na Sabor. Znači, Sabor ne bi smio, a pogotovo ne radna tijela, tražiti od bilo kojeg dužnosnika bilo što osim od Vlade u cjelini. Replika, dakle ja mislim da je nama dužnost svima brinuti o dignitetu Sabora, odnosno o dostojanstvu Sabora. To je dostojanstvo svakog od nas. Rasprave nam se po nekim točkama odužuju u nedogled zbog toga što se neumjereno, prekomjerno replicira pa i vlastitom klubu. Replicirati vlastitom klubu znači izraziti neslaganje sa stavom vlastitog kluba. To znači gotovo pa iskazati želju da ćete osnovati novi klub. Tu replika gubi smisao, ona gubi svoju snagu, ona gubi svoju osnovnu ideju. I mislim da bi u interesu svih nas bilo ako ne možemo o tome postići dogovor, kolegijalni dogovor da se to ne radi, onda da se to uredi na adekvatan način Poslovnikom. Hitni postupak, trebalo bi preciznije odrediti kad se smije ići na hitni postupak. mislimo da bi bolja formulacija bila zakon se može donijeti po hitnom postupku kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi koji moraju biti posebno obrazloženi. mi imamo onu formulaciju još iz vremena rata i poraća kad to zahtijevaju interesi obrane. Danas to više mislim da ne bi trebalo navoditi područje. Kad su za to opravdani razlozi pa nek Vlada objasni koji su to razlozi. Oni kod svakog zakonskog prijedloga mogu biti različiti. Ali mislim da bi ih trebalo svakako precizirati. Objavljivanje dnevnog reda. Mi se nalazimo u situaciji da predsjednik svaki put kad mi usvojimo dnevni red kaže ja bih sada morao pročitati taj usvojeni usvojeni dnevni red da li mi dajete dozvolu da ja to ne radim? I onda mi svi klimamo glavama pa to predsjednik ne mora raditi. Pa ajmo to riješiti Poslovnikom, da se taj dnevni red objavljuje na primjeren način. Na primjer na web stranici Sabora. Da ne mora svaki put predsjednik nas pitati a mi njemu davati odobrenje za nešto što je posve nelogično da on sad čita pola sata cijeli dnevni red. Drugo čitanje zakona, evo ja sam i neki dan morao kolegu upozoravati da da se ne drži Poslovnika jer što kaže sad naš Poslovnik? Da drugo čitanje obuhvaća raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona sa stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona. A raspravu u prvom čitanju ili kad se zakon donosi po hitnom postupku pa je objedinjeno prvo i drugo čitanje naravno obuhvaća i raspravu o kontekstu u kojem se zakon donosi. Ali ako mi imamo sad ovako striktnu odredbu za drugo čitanje zakona koje se ali baš nitko živ ne drži ajmo je izbaciti iz Poslovnika. Omogućimo sebi da govorimo i u drugom čitanju o svemu i svačemu ako to želimo. Ali nemojmo zadržavati neku odredbu koje se nećemo držati jer time sebi kompliciramo posao a pogotovo onom tko vodi sjednicu. Dakle, vratimo taj tok rasprave u korito Poslovnika. Kad neki zakon ima oznaku P.Z.E onda on ide u hitni postupak, ali što se događa često u praksi? Jedan dio zakona se mijenja na način da se on usklađuje sa direktivama EU, a drugi dio zakona se mijenja usput, a to nema veze s nikakvim direktivama EU nego Vlada predlaže izmjene zakona kao što se predlažu inače izmjene zakona. Mišljenja smo da bi takve izmjene koje nisu isključivo usklađivanje sa direktivama EU trebale ići u dva čitanja kao i svaki drugi zakon. Ili bi za hitni postupak morali postojati osobito opravdani razlozi koji bi morali biti navedeni. I ima jedan članak 196., ja mislim da se ovdje radi o grešci kada se kaže, dakle tu se daje, to je pitanje amandmana. Amandmani se mogu podnositi samo na one članke zakona koji se mijenjaju Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona. Zakona. Sad se ovdje predviđa da se iznimno iz stavka 3. ovog članka amandmani mogu podnositi i na članke zakona koji nisu obuhvaćeni predloženim izmjenama i dopunama zakona ako pa se kaže su takve naravi da sadržajno odgovaraju amandmanima predloženih izmjena i dopuna. Prvo, mislim da ovdje se radi o lapsus calamiu, ovim amandmanima nikako ne spada tu pa je očito intencija bila da se mogu amandmani podnositi i na one članke zakona koji nisu obuhvaćeni izmjenama ako sadržajno odgovaraju predloženim izmjenama i dopunama. To je jedna dosta opasna situacija koju ja mislim ne bismo trebali prihvatiti. naime daje mogućnost Vladi da manipulira Poslovnikom. Vlada predloži izmjene i dopune nekog zakona, prođe se to kroz to u raspravi u prvom i u drugom čitanju a onda klub, većinski klub te Vlade pod kraj podnese 6 amandmana na članke koji uopće nisu bili raspravljeni. Dođe predstavnik Vlade i kaže Vlada prihvaća, Vlada prihvaća, Vlada prihvaća i izmjeni se zakon u onom dijelu u kojem nikad nije bio raspravljen. To mislim da je dosta opasno, jedna opasna situacija. To je recimo jedan članak koji bitno ugrožava parlamentarizam, a ne ovi koji su u raspravi kolege Lesara bili spominjani. I predlažem predlagatelju da ovo ozbiljno razmotri ovu primjedbu pa da do drugog Inače, mislim da ovaj prijedlog Poslovnika donosi jednu dobru ravnotežu između demokratskog prava opozicije da djeluje u Saboru da se njezin glas čuje i onemogućavanja toga da manjina terorizira većinu i cijelu javnost. Ako u organizaciji rada još tu liniju pojačamo mislim da će to biti na korist svih zastupnika, svih klubova i u interesu Sabora kao institucije, važne institucije ovoga društva i u interesu vraćanja digniteta ovome Domu koji je moramo se složiti svi oko toga ozbiljno narušen u javnosti. Hvala. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Stazić ja se s vama slažem da replika unutar kluba istog kluba zastupnika nije zapravo replika da bi ju mogli poslovnikom zabraniti. Ali kada govorite o teroru manjine nad većinom u prošlom sazivu Sabora bili ste onda prvak u tom teroru ste upravo kroz replike koristili svoje pravo i borili se opravdano i s pravom, za mogućnost javnog govora. I tu ste briljirali, dva saziva Sabora koliko se ja sjećam. Ukoliko ovaj Poslovnik već sakati oporbu jedino primirje spomenuto aktualno prijepodne gdje ministri imaju duplo više vremena … za odgovarat od zastupnika da pita. I drugo je članak 128.kada premijer na početku prvog drugog redovnog zasjedanja dolazi i podnaša izvješće o radu Vlade i stanju o državi. I ovaj Poslovnik predviđa da premijer može govoriti sat vremena da na njegov govor nema replike. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika od 20 minuta, premijer ima još završnih 20 minuta na koji također nema replike. Prilikom rasprave o interpelaciji pravo na repliku ili obraćanje je premijeru ili članu Vlade čije se povjerenje propituje piše u Poslovniku ima samo zastupnik kojega je ovaj prozvao. Zaboravili ste napisati imenom, prezimenom, po boji kose, odijelo, visini i stranačkoj pripadnosti jer ako mu ne spomene ime i prezime ali citira njegovu tvrdnju, izjavu, optužbu, prijedlog bilo što bez spominjanja ili prozivanja da citiram odredbu Poslovnika svi moramo šutjeti. Dobar odnos snaga i omjer demokratske parlamentarne većine i manjine nije u ograničavanju vremena nego između ostalog i poštivanju usvojenog dnevnog reda. Jučer ste svjedočili što znači nered u dnevnom redu. Prvo, nemaju članovi Vlade dvostruko više vremena od zastupnika u aktualnom prijepodnevu. Pitanje traje dvije minute, a komentar toga odgovora traje još minutu. A ovdje bi Vlada imala 4 minute s tim da bi svaki ministar ako se usvoji ovo što sam predlagao, morao ostaviti i nešto vremena i za premijera ako želi intervenirati pa bi tu stvar zapravo potpuno balansirali. Drugo, kada premijer govori sat vremena onda klub nema mu pravo nitko replicirati, ali klubovi govore ima ovdje 11 klubova svaki po 20 minuta to je 220 minuta ako sam dobro izračunao 3 sata i 40 minuta. A premijer nema pravo zucnuti. Preko 3 sata sluša kako ga se napada i nema pravo zucnuti. I vi govorite sada da je ovaj prijedlog poslovnika napravljen in favore premijeru koji preko 3 sata i 40 minuta mora šutiti i slušati što mu se govori. I govorite da tu nema balansa, pa ako postoji disbalans postoji na premijerovu štetu. Stranka rada)** Rekli ste kolega Staziću da bi po vašem prijedlogu jednom od prijedloga klubovima trebalo odrediti vrijeme za rasprave. i to vjerojatno biste vi odredili vrijeme prema broju zastupnika jer ste rekli da ne može manjina terorizirati većinu i ne može da vas citiram, klub koji ima 6% biračkoga tijela uzimati većinu vremena u Saboru. Tada će bit će nam dobro, imat ćemo još manji ugled jer će sjednice Sabora trajati jednom tjedno jer većina uglavnom šuti. Vama ne treba to vrijeme. To govorim sudeći prema praksi. Rekli ste da je svima nama dužnost brinuti se o dignitetu Sabora. Što najviše narušava dignitet Sabora? Upravo podanički mentalitet saborskih saborskih zastupnika većine bez obzira bila ona većina ili ova većina. Sve se bespogovorno prihvaća. Ako govorite, prije ste govorili da ste razgovarali sa kolegama koji bi nešto učinio onda razgovarajte sa svojim kolegama kada ih je sram da moraju dizati ruke. To narušava dignitet Sabora a ne ono što mi raspravljamo ovdje. Vi ovo je antidemokratski prijedlog poslovnika. Ušutkati oporbu, ne joj dati prilike da govori, čim manje govoriti, čim više ograničiti. Kažete zbog čega bi premijer slušao nekoliko sati, a on ima pravo sat vremena. pa on dolazi u Hrvatski sabor zaboravili ste i dalje tvrdite da je premijer nadređen saborskim zastupnicima. On je došao slušati nas, ima da sluša jer je ovdje izabran ovdje je potvrđen. Mislim da ću ostalo govoriti u svojoj raspravi. Hvala. Ako govorite o ovom prijedlogu poslovnika kao antidemokratskom onda biste trebali pročitati poslovnike parlamenta Njemačke, Nizozemske, Austrije, Slovenije pa biste vidjeli da nemate pojma o tome što govorite. Ne bih ja određivao kolega vrijeme klubu, ne bih ja to radio kao što kažete. To bi radilo predsjedništvo u skladu sa Poslovnikom na način da se svakom klubu odredi minimalno vrijeme koje može biti i sadašnje vrijeme od 15 minuta plus određeno vrijeme dodat po broju zastupnika. To je praksa u demokracijama starijima od naše. …/Upadica: U To vi mislite. Ako vi mislite da mi nismo demokracija to je vaš problem. Kažete da bi onda Sabor radio jednom tjedno. Ne bi radio jednom tjedno, ali bi se više radilo u odborima. Ne toliko pred kamerama, ne toliko izgrađujući nekakvu vlastitu sliku, pa sada, neću je okarakterizirati kakvu. U medijima i u javnosti nego bi se odgovornije, ozbiljnije radilo na prijedlogu zakona sa ciljem da taj prijedlog zakona se dogradi, uredi, izbrusi, ispolira da bude što kvalitetniji. Vrijeme rasprave na odborima ne mora uopće biti ograničeno, jer tamo bi se trebalo zapravo uz suradnju vanjskih članova odbora koji su stručnjaci iz određenog područja tamo bi se zapravo trebalo popravljati zakonske prijedloge a ne na plenarnoj sjednici. Opet kolega Vukšić da vam kažem, nije to moja izmišljotina, to nije moja izmišljotina, tako se radi naime u naprednim demokracijama. Ne znam zašto se ne bismo na njih ugledali. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče vi ste u svojoj raspravi rekli da replika unutar kluba ustvari na neki način ruši dostojanstvo ovoga Sabora. Mi smo svi došli u ovaj Hrvatski sabor, ja sam prvi puta, vi ste već duže tu, jedini naš alat kojeg imamo je ustvari govor. Mi po Poslovniku možemo govoriti o pojedinačnoj raspravi, u raspravi kluba, replikom, povredom Poslovnika, nažalost skinuli ste onu odredbu koju smo imali a to je ispravak netočnog navoda. Pogledajmo statistiku, možda pa da vidimo što se desilo. Vaša je predodžba bila ukidanje ispravka netočnog navoda, mi ćemo biti brži, efikasniji itd., itd., to se zloupotrjebljava. Mislim da za onoliko koliko su ukinuti ispravci netočnog navoda da su se na drugoj strani povećali broj replika. Unutar kluba ako moj predstavnik kluba govori moguće je da on u svojoj raspravi i ne dotakne sve ono što mi u klubu možda i mislimo da je trebalo reći kada govori u ime kluba ili pojedinačno. Zašto to ne dopuniti sa nekakvim svojim razmišljanjem, pogotovo ako si siguran ili znaš da nećeš pojedinačno raspravljati ili ako misliš da je to baš ono nešto što možda fali da bi ta rasprava imala konačni nekakav oblik. Zbog čega bi to onda ograničilo. Mislim da je to krivi pristup i da bi trebalo razmišljati a o tome niste ništa rekli da se najviše u ovom Saboru, u ovom Domu zloupotrjebljava povreda Poslovnika. Kada se svi javljaju, kada izgube na neki način priliku da nešto odgovore ili su zaboravili, repliku itd., dižu se pločice povrede Poslovnika i onda se replicira pod tim pojmom. A naravno nikakvih kazni gotovo za to nema. Osim možeš se nekome žaliti, pa ako se ne žališ nećeš više raspravljati. Vi ste svojom prvom izmjenom Poslovnika repliku dignuli toliko visoko da ona zaista sada strši a naše rasprave traju duboko u noć kao nekada. Mislim da je to bila vaša kriva procjena. Bolje da je ostao ispravak netočnog navoda, mi bi danas puno manje onda replicirali a sigurno bi rasprave bile jednako kvalitetne. Nismo mi ispravak netočnog navoda izbacili iz Poslovnika zbog toga što smo htjeli da sve bude brže i efikasnije nego zbog toga što se taj institut zloupotrjebljavao. I htjeli smo izbaciti jedan institut koji se konstantno zloupotrjebljavao jer se dizala pločica netočnog navoda a zapravo se repliciralo bez mogućnosti da čujete odgovor na repliku. Zato smo uveli mogućnosti odgovora na repliku. Šta se sada događa? Pa gledajte, sve ovisi o savjesti zastupnika. Savjestan zastupnik to nije radio, nesavjestan jest. Da li će se sada zloupotrijebiti replika? Pa može se, pa sve se može na svijetu zloupotrijebiti, pa sve se može zloupotrijebiti a sada da li je nama u interesu da tu zloupotrebu spriječimo ili da ju potičemo. Ako vi kažete replika služi da se nadopuni klub pa ajmo to nazvati dopunom klubu, ajmo to nazvati dopunom klubu od 2 minute i zastupnik smije svoj klub jedanput nadopuniti. Mislim. Ajmo naći neko razumno rješenje. Članovi Odbora za Ustav i Poslovnik neće se protiviti, uvjeravam vas u to, niti jednom rješenju, bez obzira da li dolazi iz oporbe ili iz vladajuće većine koji ima za cilj ovo unaprijediti naš Poslovnik. I spriječiti zloupotrebe. I hvala vam što ste spomenuli povredu Poslovnika, da i tu bi trebalo nešto izmijeniti. Trebalo bi izmijeniti na to da kada zastupnik zloupotrjebi pločicu povrede Poslovnika da o svakoj takvoj prijavi za povredu Poslovnika raspravlja Ustav za Odbor i Poslovnik. I ako utvrdi da je to zloupotrijebio da nema više na toj sjednici pravo dizati tu pločicu. Jer gledajte, jer gledajte tako jedan neodgovaran zastupnik može svakih 5 minuta ometati raspravu i reći pa ja se sada koristim Poslovnikom. Pa jel nam je to cilj ili nam je cilj da takve zloupotrebe spriječimo. **Zgrebec, Dragica gospođo potpredsjednice. Kolega Staziću, ja sam siguran da oporbeni zastupnik Stazić da je slušao ovo što je govorio potpredsjednik Doma bi se zgrozio, zašto? Replika unutar kluba je izmišljotina Kluba SDP-a i kada ste bili u oporbi to vas nije smetalo. Dapače, o proračunu se raspravljalo do 3, 4 ujutro isključivo zbog tih replika. Druga stvar, vi definitivno predlažete da prije svega oporbenim zastupnicima se ograniči vrijeme govora u ovom Domu, predlažete. A Vladi dajete …/Govornik se ne razumije./… mogućnosti za rasprave ili bili šta. Vi trebate znati da do donošenja ovog Poslovnika koji sada važi predstavnik Vlade nije imao mogućnosti da tijekom rasprave replicira saborskom zastupniku. Dapače, nije se niti mogao javiti nakon ispravaka netočnih navoda i svega nego se mogao tek javiti kada je saborski zastupnik ili klub raspravljao tek nakon te rasprave se mogao javiti i raspravljati. Dakle, vi sada dajete Vladi daleko veće mogućnosti, veća prava nego što ima saborski zastupnik. Logična je stvar, pa vi to jako dobro znate, da čovjek u saborskoj raspravi koristi svaku mogućnost da iznese nekakvo svoj mišljenje, svoj stav, nekad pogodi, nekad promaši ali mislim da nijedan zastupnik nije neodgovoran. Svatko ima svoj način i stil kao što ste ga i vi imali. Zato sam rekao da bi kolega oporbeni zastupnik Stazić bio zgrožen s ovim, ali to su činjenice. Očigledno da na stvari gledamo drugačije, ovisno jesmo pozicija ili opozicija. Međutim, mislim da je ključna stvar ovoga svega skupa da svi mi raspravljamo o onome što je tema zakona, dakle predloženom, ima nas puno više nego predstavnika Vlade i više puta se daju ovdje i konkretni i dobri primjeri i možda bi bilo dobro da ih Vlada usvoji. Međutim, vaš prijedlog u ime kluba SDP-a ide nažalost s tim da Vlada je sve, Vlada može sve, a vi gospodo oporbeni zastupnici možete se frigat, mi ćemo vas ograničiti na nekoliko minuta da raspravljate i to je sve. Raspravljajte na odborima na kojima mi šutimo, a vi raspravljajte jer vaše rasprave na odborima skoro uopće ne postoje. Odgovor na repliku Josip Borić. Vlada nije imala pravo odgovarati na ispravak netočnog navoda. To je točno ali smo shvatili da je taj ispravak netočnog navoda zapravo jedan institut koji se zloupotrebljava i prema vladi i prema predlagatelju i prema zastupnicima i prema klubovima i prema kolegama i prema svakome. Zato smo ga izbacili van. Ako uvedete repliku pa morate uvesti institut odgovora na repliku. Pa ako sada zastupnik može ili klub može odgovarati na repliku svoga zastupnika pa kako onda Vlada ne bi mogla odgovarati repliku nekog drugog zastupnika ili nekog drugog kluba. … Nisam vas čuo ovo vaše dobacivanje. … /Upadica se ne razumije./ … Da, pa ne mogu onda na njega odgovorit kad nisam čuo. Dakle ja osobno bih predložio da nema replike ni predlagatelju ni klubu ne samo iz istog kluba nego iz suprotnog kluba jer kad netko govori u ime kluba on ne govori u svoje ime, šta ćete njemu replicirati. Morali biste replicirat cijelom klubu, to može samo neki drugi klub jer to bi bilo logično. Replika predlagatelju, pa svaka rasprava može biti replika predlagatelju, pa dignete se za raspravu i velite slupajte, ja glupljeg prijedloga zakona od ovog nisam nikad vidio ni čuo za njega. Pa i to je replika, replicirate mu 10 minuta u svojoj raspravi. Prema tome, to je jedan institut koji je u odnosu na predlagatelja, u odnosu na izlaganje kluba posve nepotreban. Ali kad smo ga već uveli ajmo dotjerat ta pravila da bar spriječimo zloupotrebu, da ostavimo njegovu demokratsku primjenu, ali da spriječimo zloupotrebu. Ajde to izvan klupa riješite. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Goran Beus Richembergh. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Usudio bih se reći da nema toga Poslovnika o radu bilo kojega tijela kojega ljudi loše volje, dakle suprotno od onoga ljudi dobre volje, nisu u stanju na neki način izvrnuti, izvitoperiti ili što reče kolega Stazić zloupotrijebiti. Dakle Poslovnik jest i može samo to biti dakle katalog proceduralnih normi. On može i treba biti zapravo vodič kroz proceduru, set pravila kako se određena procedura realizira. Točno je, zastupnicima u Hrvatskome saboru ne smije se ograničavati sloboda govora jer to je kao što reče kolega Borić jedini alat koji imaju, neovisno o tome jesu li u opoziciji ili opoziciji. Gotovo da nema drugog načina da iskažu svoj stav ili prijedlog. Mogu naravno podnijeti i pisani amandman. Dakle, činjenica je da parlament kao takav već u korijenu svoje riječi ima riječ kao osnovno sredstvo kojim se služe oni koji su njegovi članovi. Druga je stvar kako ćemo mi naš govor upotrijebiti ili zloupotrijebiti da bismo postigli određeni cilj. Taj cilj može biti slanje poruke, taj cilj može biti dobronamjerna kritika, naputak da se nešto promijeni, ali može biti i posve sebično, zapravo samo i isključivo privlačenje nečije pozornosti ne bismo li sebe kao pojedinca, bez obzira zastupali u tom času samo svoje mišljenje ili stav neke skupine koju ovdje predstavljamo, prikazali u boljem svjetlu nego što ona ili mi zaista zaslužujemo. Dakle uvijek je sve stvar na dobroj volji, ako hoćemo i na pristojnosti, na dobrom odnosu prema pravima onih drugih. Nekad i to mu parlament mora osigurati je štiklec, zabavna dosjetka, ironija, sarkazam, to su iznimno važne stilske figure koje zapravo s malo riječi intonacijom mogu oslikati smislenost ili besmislenost onoga s čim polemiziramo. To nećemo nikada nadam se niti pokušati sankcionirati. Ali ono što se meni čini da ovdje nedostaje, ne u ovome tekstu Poslovnika nego inače u parlamentarnoj praksi kod nas je konstantna tehnička komunikacija između pozicije i opozicije. Ona bi morala postojati i ona bi morala funkcionirati. Razdjelnica opozicija-pozicija vidi se jednom godišnje, uvjetno rečeno u produžecima, a to je proračun. Proračun je razdjelnica između pozicije i opozicije jer on kao okvir u kojemu se odvija razdvojena politika definira politiku Vlade, odnosno vladajućih. Naravno da je potpuno normalno da opozicija kritizirajući prijedlog proračuna zapravo traži drugačiju politiku. Kad kažem produžeci mislim na eventualne rebalanse. Sva ostala pitanja što se vidi i petkom su pitanja na kojima pozicija i opozicija postiže što se Hrvatskoga sabora tiče vrlo visoki konsenzus. Pogledajte koliko se naših zakona usvaja zapravo glasovima iz svih klubova vrlo veliki broj. Dakle, postoji i duh i platforma na kojoj bi trebalo parlamentarizam graditi još bolje, još više, angažiranije. Ono što čini mi se nedostaje konstantna tehnička komunikacija između klubova, između predsjednika klubova i pozicije i opozicije kako bi se neke stvari i izbjegavale, kako se ne bi išlo u konflikte koji su nepotrebni ili koji su samo i isključivo rezultat neposjedovanja informacija ili krivog razumijevanja. Hajmo o tome malo porazgovarati. Mislim da to vrijedi našega razgovora i da će onda ublažiti i tenzije oko konkretnih rješenja. Jer velim sva rješenja predložili ih jedni ili drugi mogu na neki način biti izvitopereni. Ono što možemo iskoristiti sada ovu prigodu kada se, dakle donosi Poslovnik Hrvatskoga sabora je ujednačiti neke izričaje, neke načine definiranja pojedinih uloga. Na primjer, pogledajte recimo radna tijela Sabora. Neka radna tijela su u svojim člancima koji opisuju njihove zadaće definirana na jedan način, čak i tehnički, a druga na drugi način. Evo na primjer, odbori u članku 99., 101. i 103. dakle poljoprivreda, promet i veze i još nešto pomorstvo na sasvim drugi način definiraju svoje ovlasti i djelokrug rada u odnosu na druge. To tehnički se može relativno jednostavno i brzo. Činjenica je također da ovaj Poslovnik mijenjamo i zbog toga da napravimo prostor vrlo važnome novome odboru. To je Odbor za europske poslove. Kao jedan od najvažnijih, ako ne i najvažnije radno tijelo Hrvatskoga sabora u kontekstu našega sudjelovanja u EU kao zajednici gdje nosimo svoje obveze, ali ostvarujemo i svoja prava. Ono što bismo mi iz kluba Hrvatske narodne stranke – Liberalnih demokrata predložili je da se u ujednačenju i podizanju kvalitete pojedinih odredbi recimo intervenira da se u jednom od članaka definira za sve odbore jednako ono što na primjer piše ovoga časa kao djelokrug rada Odbora za turizam što je nelogično. Dakle, nije logično da samo Odbor za turizam ima odredbu, evo sad ću vam je citirati to je članak 77. Suradnja sa odgovarajućim radnim tijelima u Europskom parlamentu i parlamentima drugih zemalja. To je nešto što treba pisat svim odborima. Prema tome, predlažemo da to kao i pravo na raspravu o svim europskim pitanjima koja se tiču pojedinih politika za koje su nadležni pojedini odbori uđe u jedan poseban članak, da se dakle jednim člankom ta dva pitanja reguliraju kao prava svih odbora. I onda ćemo ujednačiti pristup. Nadalje, osvrnuo bih se na članak 127. gdje se zapravo uvodi mogućnost da se radna tijela traže direktno od ministara i vladinih dužnosnika da provode određene zaključke odbora. To je narušavanje postojećeg odnosa razdiobe vlasti. Meni je gotovo nezamislivo da bi članovi Odbora za financije mogli na primjer mogli naložiti ministru financija što on treba raditi. To je odredba članka 127. na žalost stipulirala tako da bi to bilo moguće. Radna tijela Hrvatskog sabora kao integralni dio našega Parlamenta imamu ne samo pravo nego i obvezu nadzirati provođenje razvojnih politika u tome smislu davati zaključke i preporuke, ali ne komunicirati direktno davajući naloge ministrima, Hrvatskome saboru, odgovornoj Vladi. Sabor može dati naloge Vladi, ali ne ministrima, zamjenicima ministara, načelnicima pojedinih uprava. Dokle bi to došlo? Pa oni odgovaraju Vladi, odnosno premijeru, odnosno svojim ministrima ako je riječ o nižemu rangu. Dakle, čini nam se da to nije dobro jer to načelo nalogodavstva spustiti na razinu radnih tijela mislim da bi prouzročilo velike probleme. Što se tiče pak izričaja u članku 128. svakako smo za to da se obveže predsjednik Vlade da redovito izvješćuje Hrvatski sabor o radu Vlade da li je ovaj izričaj i stanje u državi E to je nešto što nudimo na raspravu predlagatelju da još jednom, dakle razmotri da li je to dobar izričaj jer zapravo stanje u državi je jedna vrlo tvrda formulacija za koju ja mislim da pripada teškim olovnim vremenima kada je država bila u opasnosti bez obzira tko je procjenjivao tu opasnost. Ali definitivno kad govorim o radu Vlade, Vlada preko svojih resora pokriva ali apsolutno sva pitanja koja mogu zanimati Hrvatski sabor. Dakle, predlažemo predlagatelju da u ovome razdoblju do drugoga čitanja malo, dakle pristupi ujednačenju kvalitete tekstova koji govore o definiciji obveza i djelokrugu rada rada odbora Hrvatskoga sabora, da se ujednači dakle pristup prema svim radnim tijelima Hrvatskoga sabora, neka radna tijela su iznimno važna odnosno postoje definirana tijela Hrvatskoga sabora koja ima iznimno visoku razinu odgovornosti, recimo Antikorupcijsko vijeće uopće nema status radnog tijela Hrvatskoga sabora što je potpuno nelogično. Mislim da bi tu trebalo intervenirati. I naravno predlažemo da se one proceduralne promjene koje vode pojednostavljenju, skraćenju rokova, dakle višoj razini logike u funkcioniranju Parlamenta. Jedan dio tih je primjedbi dao i predstavnik Hrvatskih laburista na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dakle, da se još jednom dobro i kvalitetno rasprave na Odboru za Ustav koji je odlučio i da će ići u ovom vremenu i sa tematskim raspravama i stručnim raspravama sa vanjskim ekspertima tako da bismo na drugome čitanju mogli dobiti tekst s kojim će biti velika većina nas ovdje zadovoljna. U tome smislu najavljujemo da će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog i preporučiti ga

klub HNS-a neće podržati ovaj prijedlog Poslovnika Hrvatskog sabora koji slobodno možemo nazvati prijedlog ukidanja opozicije ili oporbe u Hrvatskom saboru. Jer ono što je važilo za SDP dok je HDZ bio na vlasti pa i za potpredsjednika Sabora očigledno to sada ne bi trebalo i ne smije važiti za sadašnju opoziciju. Ne govorim samo o ispravku netočnog navoda nego o replikama unutar kluba, o traženju stanke, o svemu onome što je Poslovnik omogućavao. Ali isto tako podsjećam i da ono što je potpredsjednik Sabora prije nekoliko minuta rekao o strankama koje imaju ili nemaju 6% i koje teroriziraju većinu u Hrvatskom saboru to možda nije uvreda i za sve hrvatske građane i birače koji su glasali za te stranke pa i za stranke unutar koalicije koji nemaju tih 6%? Kao što je HSU, kao što je HNS, kao što je IDS. I da li od Hrvatske trebamo napraviti jednostavno ukinuti sve druge političke opcije i proglasiti Poslovnikom i zakonom da u ovoj državi postoji samo HDZ i SDP. Da li je to intencija ovog Poslovnika? Na kraju, što znači ovaj tu Poslovnik po kojem smo radili u ovom zasjedanju? Po kojem je radio i potpredsjednik Sabora zajedno sa svim drugim potpredsjednicima Sabora koji ne važi ništa, koji apsolutno ništa ne važi. I ovo nisu tamburaške doskočice ni bećarci nego čovjek radi i prima plaću po Poslovniku koji ne važi, daje opomene po Poslovniku koji ne važi. I svima nama drži predavanje kako se treba ponašati u Saboru. Pogledajte što ste radili u protekle 4 godine u Hrvatskom saboru. Kolega Vinkoviću ja vama pridržavam pravo vrlo pitoresknih i zanimljivih primjedbi i naravno opservacija na ono o čemu razgovaramo, ali ja mislim da ste vi temeljno u krivu, dakle da se niste dogovorili sami sa sobom u ovoj sada svojoj replici. Kako vi možete očekivati od kluba HNS-a da bude protiv nečega što danas ovdje razgovaramo kad u tome o čemu razgovaramo nema apsolutno ničeg od ovoga što vi spominjete? Dakle, vi polemizirate sa stavovima kluba SDP-a koji su izneseni u raspravi o prijedlogu u prvome čitanju. Dakle, vas uopće ne zanima što se ovdje proširuje djelokrug Odbora za Ustav, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za gospodarstvo, što se uvodi novi odbor bez kojega ne možemo funkcionirati funkcionirati u EU, što se uvodi obveza Godišnjeg izvješća predsjednika Vlade o stanju u državi i radu Vlade. Dakle, čitav niz vrlo važnih promjena koje unapređuju rad Hrvatskoga sabora gdje nigdje ne spominju se replike, apsolutno nigdje. Dakle, to je stav jednoga kluba kao što je vaš stav da repliku ne treba mijenjati. Dakle, predlagatelj jednako sluša vas kao što sluša drugi klub. Zašto biste vi očekivali da mi budemo u startu protiv nečega što ovdje uopće ne piše? O tome ćemo razgovarati ako to postane službeni prijedlog Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik. Do tada, što bismo mi trebali za vaš račun polemizirati s kolegama iz SDP-a? Pa taj film nećete gledati. Neku vrstu komunikacije gajimo i unapređujemo. Hvala lijepo. Stranka rada)** Kolega Beus na tragu vašeg poziva za što manje konflikta jedno sredstvo rješavanja ili preveniranja konflikta doista je i Poslovnik kojega ste vi nazvali katalogom procedure. Ja se pridružujem tom pozivu za smanjenje točaka mogućih konflikata u samom Poslovniku i zato bih vas molio da obratite pozornost na katalog procedure kada su oporbeni prijedlozi u pitanju u dijelu rokova u kojem predsjednik Sabora mora uputiti oporbeni prijedlog u proceduru, kada ga mora uvrstiti u dnevni red, u kojem roku Vlada mora dati mišljenje, u kojem roku radno tijelo mora raspraviti prijedlog i u kojem roku se mora otvoriti plenarna rasprava. Kada bi tu umjesto prazne crtice upisali rokove vjerujte mi da bi niz točaka i razloga konflikata koji dosad postoje, verbalnog konflikta, smanjili čak i prepolovili. A što se tiče uloge radnih tijela s pravom ste upozorili na nelogičnost nekih nadležnosti i svega toga, ali postoji još jedan problem. Mi u petak vršimo dopunu dnevnog reda s 20 novih točaka dnevnog reda i predsjednik Sabora veli nastavljamo u srijedu s točkom koja je upravo dopunjena na dnevni red i molim odbore da rasprave o dopunjenim točkama dnevnog reda. Kada bi na odbore dolazili ministri s ovlastima odgovaranja, dogovaranja i prihvaćanja prijedloga pola mojih rasprava bi izostajalo. Ja nažalost znam samo jednog ministra s kojim je vrijedno raspravljati na odboru jer je spreman odmah na odboru reći prihvaćam to i to što sam čuo ili ćemo korigirati mi ili ćemo prihvatiti vaše amandmane i to je tri puta do sada napravio. Nakon pet minuta rasprave na odboru. To je ministar Bauk. I kada imate takav odbor i takvog ministra na odboru onda ovdje rasprava dovoljna dvije minute o tom prijedlogu zakona što se mene tiče. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Lesar kada sam govorio o prijedlozima koje je predstavnik Hrvatskih laburista iznio na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav mislio sam upravo na vaše prijedloge koje ste tamo formulirali vezano za rokove jer to definitivno jest logično. Mogu vam reći i kao zastupnik da se potpuno slažem sa svim prijedlozima koji umanjuju rizik konflikta i tu smo na istoj valnoj dužni dakle na istoj frekvenciji razumijevanja. razumijevanja. Definitivno je jasno da stabilna parlamentarna većina nema se šta bojati parlamentarne manjine i tu nema potrebe pokazivati mišiće nekakvim artificijelnim mjerama produljenja ili glumljenja nekakvih neodređenih rokova, to definitivno nema potrebe i tu ste u pravu. Kada bi opozicija znala da će njeni prijedlozi doći brzo na dnevni red bit će raspravljeni. Većina ih vjerojatno neće prihvatiti ali će dati legitimitet rasprave tome. Sve bi bilo vjerojatno puno jednostavnije. Ja sam u tom smislu pobornik pristupa kojega vi zagovarate. Ali s druge strane zbog nekih tehničkih rješenja cijeli poslovnik izvrgnuti ruglu i tvrditi da je ovo nešto što je antidemokratski što ukida pravo opoziciji da govori, da ne govorim dalje

Što je odgovorno, a što je neodgovorno to je isto tako vaše mišljenje. Ja to shvaćam kao vaše mišljenje ne stav vlasti jer predstavljate sebe ovdje u Saboru kao što zastupnik predstavlja sebe. U potpunosti se slažem s vama i to smo nekoliko puta ovdje već rekli da je govor naš jedini ne naš jedini mislim da ste vi rekli jedini ako dobro pamtim naš glavni alat ili netko drugi, oprostite ali vi ste isto o tome govorili. Govorili ste o riziku da treba smanjiti rizik konflikta sa uskraćivanjem govora u Saboru se neće smanjiti rizik konflikta nego će se povećavati. Vi se niste zalagali za smanjivanje govora, niste se zalagali za ono što se zalagao vaš prethodnik međutim ne slažem se s vama u tome govorili ste o članku 127.i gdje ste rekli da je zapravo suprotno slovu zakona da saborska tijela nalažu ministrima gotovo da ih pozivaju na odgovornost na odborima. Međutim duh toga članka je sasvim drukčiji i ja se s njim u potpunosti slažem jer on kaže da traži izvješća i podatke od ministara i dužnosnika koji rukovode radom drugih tijela državne uprave, a oni su na postavljeni zahtjev obvezni dati informacije. Kako će odbor raspravljati, kako će donositi određene zaključke ako nema informacije. Mislim da ta formulacija meni ne smeta da je ona dobra. Kolega Vukšić niste korektni. Dakle sada citirate prvi stavak toga članka. On nije sporan ni meni kao što nije sporan ni vama. Sporan je ovaj drugi u kojemu se kaže da radna tijela osim izvješća i podataka iz stavka 1.ovoga članka mogu od ministara i dužnosnika koji rukovode radom drugih tijela državne uprave tražiti i provođenje određenih radnji koje su u njihovoj nadležnosti. Pa šta to točno znači? Da ćete sutra od ministra unutarnjih poslova tražiti provođenje radnji i prisluškivanja nad nečim ili nekim? Dakle nemojmo ići u mjeru koja može banalizirati namjeru. Nema nikakvoga spora da je svaki ministar i čelnik tijela državne uprave dužan i obvezan radnome tijelu Hrvatskoga sabora kao i Saboru dostaviti sve tražene podatke i sve tražene informacije. Ako su klasificirani zna se pod kojim uvjetima se to radi. Ali dakle nikakve zadrške u tome da odgovara na ovaj način informacijama i svim potrebnim podacima koji su nužni i saborskom radnom tijelu i Saboru da donosi kvalitetne zaključke, da dobro odlučuje i generalno i generalno pametno i kvalitetno radi. Ali baš da odbor nalaže ministrima šta oni moraju provoditi kao posebne mjere čini mi se da smo tu malo pobrkali lončiće. Dakle ovaj se članak sastoji od dva 1.ni meni ni vama nije sporan. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Prvo da smanjimo neizvjesnost reći ću odmah na početku klub HDZ-a neće podržati ovaj poslovnik, a pokušat ću u svojoj raspravi u ime kluba argumentirati i zašto. Želio bih prvo reći nešto da pozdravljamo napor da se izradi novi tekst poslovnika. To je vrlo obiman i zahtjevan posao i s obzirom da smo do sada radili na temelju Poslovnika i onih famoznih izmjena i dopuna koje nikad nisu objavljene pa time stavljaju ili ostavljaju upitnim kvalitetu pozivanja na takav dokument koji nismo bili u stanju objaviti ni u NN ovo je sigurno korak naprijed i korak naprijed u dobrom smjeru jer je čitav niz poboljšanja u odnosu na dosadašnje tekstove donesen u ovom Poslovniku. I mislim da je to pošteno reći i da to treba reći jer se treba zahvaliti onima koji su u okviru saborskih radnih tijela izradili ovaj tekst. Međutim, kao i svaki tekst i ovaj pati od nekih prigovora. Želeći doprinijeti tome da on bude bolji nego što je sada, shvaćajući potrebu da se i on donosi, oprostite na izrazu u "a la wild" proceduri da se sve to dogodi do 1. srpnja a da smo imali debelog vremena to učiniti ranije. Pokušati ću sugerirati predlagateljima što bi valjalo promijeniti da bi ovaj naš Poslovnik bio bolji. Članak 3. i članak 6. Poslovnika govore o nečemu što ne postoji u hrvatskom Ustavu, osim što nije ni ustavna kategorija, pitanje je i koliko je logički kvalitetna. Naime, govori se o zastupniku u Hrvatskom saboru i o izabranom zastupniku u Hrvatskom saboru. Ustav ne poznaje distinkciju između zastupnika i izabranog zastupnika pa onda cijela ova pravna akrobatika koja je ovdje izvedena nema previše smisla. Predlagatelj je želio reći da postoji zastupnik koji je verifecirao svoj mandat i onaj koji to još nije učinio. A onda tome koji nije učinio nalaže da treba dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje i mora o tome obavijestiti predsjednika Sabora 24 sata prije početka konstituirajuće sjednice na kojoj može verificirati svoj mandat. Meni moram priznati logički potpuno krivo zvuči da stavite u mirovanje nešto što nije počelo teći. Pa onda zbog toga i ovakva odredba Poslovnika da se mandati stavljaju u mirovanje prije nego počinju teći, prije nego što se konstituira Sabor mislim da nemaju smisla a on se nadograđuje kao osnovna greška na to da dijelimo zastupnike na one koji su izabrani i one koji to nisu. Prema tome. Zbog značaja teme, zbog ustavnih ograničenja koja predlagatelj mora uzeti u obzir vjerujem da bi članak 3. i 6. u tom dijelu trebalo promijeniti. Naravno da se mandat mora staviti u mirovanje u zakonom predviđenim okolnostima tada kada ga verificirate sumnjam da je moguće prije toga. Jedna sugestija predlagatelju koju smo sugerirali i ranije nije prihvaćeno nije suštinsko poboljšanje teksta ali je možda zbog jasnoće i kvalitete rada u Saboru ne bi bilo loše da se prihvati. To je članak 40 koji govori sada o tajniku i zamjeniku tajnika Sabora pa onda i njihovim pomoćnicima. Mi imamo tajnika Sabora imamo zamjenika koji je ustvari tajnik Plenarne sjednice i brine o toj sjednici. I mislim da je bolje tog zamjenika zvati tajnikom Plenarne sjednice da bi se izbjeglo ako ostane ovako kao što je sada da imamo i druga visoko pozicionirana mjesta u stručnim službama Sabora a to je da imamo pomoćnike zamjenika tajnika. Jer mislim da to niti je korektan naziv niti taj naziv radnog mjesta odnosno u ovom slučaju čak i dužnosti upućuje na ono što čovjek treba raditi. Vjerujem da bi i više odgovaralo istini da Sabor ima ako već niste uzeli rješenja kao što je uzela Vlada nepotrebno da ima glavnog tajnika jer Vlada nema drugih nego jednog tog tajnika. Onda barem da u Saboru postoji tajnik Sabora a da je njegov zamjenik umjesto zamjenika tajnik Plenarne sjednice i onda možda to zamjenjivanje njihovo odgovaralo puno više onom poslu koji oni stvarno ovdje obavljaju. To su dobronamjerne primjedbe za službu koja nama neće pretjerano značiti ali mislim da je čak i što se tiče struke i sustava sustava državne uprave korektnije. E sada ima nešto što je puno manje korektno i ono što je predlagatelj ovdje po prvi puta donio u Poslovniku, ne bih rekao čak ni da je kukavičje jaje jer se teško čovjek ovdje može snaći, nego je ovo rekao bih čak i iz nedavnog Vladinog iskustva pokušaj da se potpuno promijene ponovno odnosi između Vlade i Parlamenta. člankom 119. novim predstavljanje Vlade Saboru sada ću parafrazirati da ne čitam odredbe, predviđa se da se ubuduće kada se imenuje pojedini ministar u Vladi, dakle ne kada ide cijela Vlada na prihvaćanje u Sabor nego kada se imenuje pojedini ministar da se o njemu ne raspravlja na plenarnoj sjednici. Nego da se rasprava o tom kandidatu provede u radnom tijelu Sabora u čijem djelokrugu su pitanja iz nadležnosti središnjeg tijela državne uprave čijim se čelnikom kandidat predlaže imenovati kako to stoji u sadašnjem prijedlogu Poslovnika. To je izbjegavanje osnovne skoro funkcije Parlamenta da na plenarnoj sjednici odlučuje o članovima Vlade, ako hoćete i o njihovim programima, o kvaliteti njihovog profesionalnog rada ili karakteristikama svakog pojedinog člana Vlade kojeg se predlaže imenovati i kojem se treba glasovati o povjerenju. Da ova stvar bude dodatno ne sistemska ako hoćete je činjenica da kada se govori o glasovanju o povjerenju pojedinom ministru tada će se voditi rasprava na plenarnoj sjednici, dakle nekome tko je već u svom mandatu. Ali kada prvi puta stupa na tu dužnost onda će se kao što je sada bila praksa i što je bilo u krajnjoj liniji funkcija Parlamenta da odlučuje o članovima Vlade da bi se spriječilo raspravu o pojedinom kandidatu neće se više o njemu odlučivati na plenarnoj sjednici kroz raspravu nego će se rasprava provesti na pojedinom radnom tijelu koje je da tako kažemo u nadležnosti njegove buduće dužnosti, a na plenarnoj sjednici će se samo provesti glasovanje. Ovo je sramotna odredba ugurana u Poslovnik vjerojatno na bazi zadnjih rasprava o ministrima, pojedinim ministrima koje je ova sadašnja Vlada predlagala i koji su uzeli rekao bih dosta vremena i rasprave u ovom domu. Ništa im se loše nije dogodilo, ali vjerujem da je dobro bilo i za nas i za javnost da se čuje o kome se to radi i s kojim kvalifikacijama i kvalitetama ti ljudi dolaze na svoje dužnosti. S obzirom na vrijeme morat ću se požuriti komentirat dalje. Ono što nam se čini također neprihvatljivim, a to je još jedna od novina u ovom Poslovniku je članak 128. gdje se govori da predsjednik Vlade jednom godišnje na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora usmeno predstavlja Saboru godišnje izvješće o radu Vlade i stanju u državi. Ako mi dobro tumačimo, drugo redovito zasjedanje Sabora je ono jesensko zasjedanje koje po Ustavu počinje od 15.9. Nije nam jasno kako će u tom roku predsjednik Vlade moći predstaviti Saboru godišnje izvješće, eventualno polugodišnje izvješće, a još je manje prihvatljivo da on govori osim o radu Vlade i o stanju u državi što je do sada bila odlika predsjedničkih ili polupredsjedničkih sustava i krajnje neprihvatljiva da u jednom parlamentarnom sustavu takvu ovlast i takvu na neki način priliku dobiva predsjednik Vlade, a da se onda ne može replicirati i da se u raspravama o cijelom tom izvješću kako ste dalje razradili ne može replicirati tom predsjedniku Vlade. članak 137. Dakle mi ćemo govorit ovdje s obzirom da se radi o novom tekstu i o nekim stvarima za koje vi vjerujete da su već zaživjele pa da ih ne treba komentirati. Ono što je i do sada izazivalo dosta prigovora ovog puta ovog puta oporbenih zastupnika to je stavak 2. članka 137. gdje se govori da odgovor na postavljeno pitanje Vladi u pravilu može trajati do 4 minute. To pravilo je sveto pravilo i do sada je korišteno isključivo to pravilo da svaki puta predstavnik Vlade odgovara 4 minute na bilo koje postavljeno pitanje. Imali smo čak prilike čuti i da su željeli namjerno predstavnici Vlade iskoristit cijelo dozvoljeno vrijeme mada po vlastitom priznanju nisu imali ništa pametno za reći. Predlažemo stoga i to ćemo sigurno predložiti i u obliku kada za to dođe vrijeme, da se odgovor na postavljeno pitanje daje u pravilu 2 minute, a samo iznimno iz nekih točno utvrđenih razloga da to može biti i duže. 255. članak govori o glasovanju. Javno glasovanje u pravilu se provodi elektroničkim glasovanjem. S obzirom da to pravilo još nije zaživjelo, da ga nismo dočekali možda bi bilo bolje da se u pravilu glasuje ručno, dizanjem ruku kako je i također jedna od mogućosti, a samo kada to tehnički uvjeti dozvole i na drugi način. I ono što je također važno za naglasiti, to je drugo čitanje zakona. Drugo čitanje zakona kao konačni prijedlog podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona, provodi se na sjednici Sabora. Svjedoci smo i vezano uz zakon o suradnji Sabora i Vlade pa tako i ovaj Poslovnik, da će se dogoditi da tijekom iste sjednice u roku od 15 dana dobijemo zakon u dva čitanja. A s druge strane ako vam protekne rok od 6 mjeseci, a da niste predložili zakon za drugo čitanje morat ćete ponavljat proceduru prvog čitanja. Iskustvo nas uči da ove naše sjednice se na neki način produžavaju, da ćemo doći do toga da pojedina sjednica jedna traje dulje od 6 mjeseci pa se onda postavlja pitanje logičnosti ovakve odredbe. Vjerojatno bi bilo korektnije upisat u Poslovnik da se na istoj sjednici ne može zakon podnijeti u dva čitanja. I na kraju, podržavamo i prijedlog onoga što je već ranije bilo izneseno, da se kod utvrđivanja dnevnog reda unese odredba da se ne može dopunjavati dnevni red novim točkama dok se ne iscrpe već utvrđeni dnevni redovi, odnosno točke koje su unijete unijete u dnevni red. Uz takve prijedloge kada bi predlagatelj to prihvatio mi bismo bili za podržati ovakav Poslovnik. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I sad idemo na replike. Potpredsjednik Željko Reiner, replika. Uvažena gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mlakar je zapravo vrlo opravdano istaknuo dva momenta na koja bih se ja referirao. Prvi je taj da se člankom 119. uvodi dvije vrste ministara. Jedna vrsta ministara je ona koja se, dakle izabire, o kojima se raspravlja u plenarnom sastavu a druga vrsta ministara je ona koja se naknadno izabire gdje u komornoj atmosferi jednog odbora se procjenjuje da li netko jest podoban, nije podoban razgovara s njime ili njom, a onda tu naprosto glasuje. To je šta god mi rekli o tome i kako god se izrazili ipak reduciranje demokracije s jedne strane, a s druge strane ponavljam uvođenje dvije vrste ministara po dva različita kriterija. A drugi fenomen koji apsolutno mi daje pravo da tvrdim kad gledam ovaj Poslovnik, a pogotovo u kontekstu i prijedloga zakona o kojem smo malo prije raspravljali Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima da se zapravo želi inaugurirati kancelarski sustav u Hrvatskoj. Jer članak 128. gdje će predsjednik Vlade govoriti o stanju u državi i naciji je obilježje predsjedničkih, eventualno polupredsjedničkih sustava. I meni je jasno da vjerojatno trenutačni predsjednik Vlade misli da je on Obama ili De Gaulle ali to nije tako, niti smo mi u predsjedničkom i polupredsjedničkom sustavu već parlamentarnom sustavu. I čini mi se da bi to svi

nema sustava ni kod ovog Poslovnika, a u njegovoj primjeni vidjeli smo koliko puta je bilo loše i teško tumačiti pojedinu odredbu. Ovdje se postavlja pitanje koja je razlika između ministra koji ide na imenovanje zajedno sa cijelom Vladom kada se vodi rasprava i o programu Vlade i o svakom pojedinom članku ili kada se naknadno imenuje pojedini član Vlade. Oni su prema Ustavu svi članovi Vlade s jednakim obvezama i odgovornostima i dapače odgovorni su ovom Parlamentu. Na ovaj način opet se negdje da tako kažem može iščitati rukopis naše Vlade i u dokumentima koji se tiču isključivo Parlamenta, a to je Vladi ne odgovara da bi se raspravljalo na plenarnoj sjednici o pojedinom članu kako se oni relativno često mijenjaju, pa sve dok ne dođe do tih letećih izmjena, pa bi onda umjesto plenarne sjednice bilo zgodnije da se njihovo imenovanje izvrši i rasprava o njima na odboru. Javnost o tome ionako ništa neće znati, a onda će se na plenarnoj sjednici dizanjem ruke potvrditi ili eventualno ne potvrditi pojedino od tih mjesta. Da nemate sustava ni o ovom prijedlogu ilustrirao sam i time da kada se glasuje o povjerenju na zahtjev Parlamenta pojedinom ministru onda se pred ovim Domom vodi rasprava, a ne prebacuje se na nekakav Odbor za poljoprivredu ili pomorstvo, promet i veze nego na plenarnoj sjednici se razgovara i diskutira o povjerenju svakom pojedinom članu Vlade. Tako bi trebalo ostati i kad ih se imenuje bez ovakvih trikova kod izrade novog Poslovnika. Poštovani kolega Mlakar, da moram priznati i sam sam imao dvojbe oko ovog članka 3. i članka 6. Ali mislim da ih treba čitati u dobroj namjeri, jer uistinu kad se saziva konstituirajuća sjednica onda se na nju poziva tko? Pozivaju se zastupnici. Ali oni de facto još nisu zastupnici dok im nisu mandati verificirani i dok nisu položili prisegu. Tu imamo jedno međurazdoblje koje predlagatelj sad nastoji imenovati, nastoji mu pronaći ime kao kod Predsjednika Republike kad je izabran, kad Državno izborno povjerenstvo proglasi tko je izabrani novi predsjednik on de facto još nije predsjednik dok ne položi prisegu. I on ima, stječe pravo na neku titulu izabranog predsjednika dok predsjednik koji je izgubio izbore ima pravo na svoju titulu predsjednika vjerojatno i doživotno, ali u najmanju ruku dok ne preda svoju dužnost drugome. Slažem se s vama da se ne može dati ostavka na nešto što još nije počelo teći. I u tom smislu možda bi trebalo izmijeniti ovaj članak 6., dakle pa da on glasi da Mandatno-imunitetno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješća Saboru o provedenim izborima za Sabor i imenima. Slažem se izabranih zastupnika o namjeri podnošenja ostavki o namjeri podnošenja ostavki jer se ne može izvijestiti o podnesenoj ostavki inače što …/Govornik se ne razumije./… O nespojivim dužnostima to može ostati i također o odluci o mirovanju mandata. time bismo možda izbjegli ovu nelogičnost, ali bismo bitnije precizirali taj jedan inter regnum da ga tako nazovem, taj status zastupnika in spe. Još nisu zastupnici ali su već izabrani i onda bismo pronašli ja mislim jedan dobar izraz, mislim da je to dobar napor predlagatelja, dobar izraz da označimo ovo razdoblje i da stvar preciziramo. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, vidite da ćemo mi malo po malo se sve više približit u stajalištima čak i kada vi koristite repliku da bi se sa mnom složili. Ali ono gdje se ja sa vama ne slažem to je činjenica da su i ovi izabrani i ako hoćete neizabrani zastupnici zastupnici, samo njima mandat nije počeo teći. Oni su išli na izbore i već tada se zna da su to zastupnici. Moj prigovor je, dakle nemam hrabrosti ovako kao vi sad s nogu iz klupe odmah promijeniti tu odredbu Poslovnika i reći kako bi ona morala glasiti, ali s obzirom da imamo pretpostavljam dva čitanja bit će dovoljno vremena. Mislim da izabrani zastupnik bez obzira na što se mislilo nije zakonski termin koji bi se ovdje trebao koristiti nego bi se trebao koristiti jedini termin zastupnik, a baratati njegovim pravima i obvezama samo što se tiče korištenja mandata. Slažemo se da ne možete staviti u mirovanje nešto što još nije ni počelo teći i kada to sve utvrdimo da kad verificirate mandat i tada ga onda stavite u mirovanje riješit ćemo ove rekao bih tehničke nedosljednosti ili nepreciznosti. Nitko nije ovdje se javio zato da bi prigovarao vladajućima na nekakvu namjeru pisanja nego jednostavno mislim da ovo nije korektno, a u budućnosti će izazvati samo probleme. Prema tome, evo replicirali ste da se slažete i ja se s vama slažem i možemo to urediti bitno kvalitetnije. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa kolega Mlakar evo referiram se i ja na članak 119. i na ovu odredbu koja u svom dijelu je novina, a podsjeća na jučerašnji Zakon o PDV-u gdje isti proizvod ima dvije stope tako da ovdje imamo iste ministre ili istu Vladu, a dva različita načina imenovanja. Mislim da to ne pridonosi kako se danas često ovdje reklo dostojanstvu ili boljoj percepciji rada ovog Sabora i da jednostavno to treba urediti na način ili da se u stavku 10. doda ili izbriše ovo bez rasprave, da se o tome ipak raspravlja pa neka onda taj ministar ide i na ta tijela, neka ga pitaju što hoće. Jer imali smo evo zadnji puta, mislim da je iz toga i proistekla ovakva odredba imenovanje ministra turizma o kojem je rasprava trajala punih 6 sati. A trajala je s razlogom 6 sati jer najprije je bio sporan način do kojeg se uopće došlo do takvog kandidata, danas sam već to rekao da su meni se činilo iz tih dnevnih novina i iz medija da smo do kandidata za ministra turizma došli na način da su se sms-om dopisivala dva predsjednika stranaka. Taj kandidat ovdje nije dobio pravo niti da govori. Znači, na postavljena pitanja zabranjeno mu je odgovoriti. I naravno da u situaciji koju imamo sada u prijedlogu Poslovnika da o takvom ministru treba raspravljati 13 saborskih zastupnika u nekom odboru plus vanjski koji nemaju pravo glasa, a da trebaju o njemu glasati svih 151 ili većina u Saboru jednostavno ostavlja dojam da to nije logično i da to ne može proći na takav način. Mislim da svaki ministar koji nema potporu ili da čuje što misli većina saborskih zastupnika koji žele o tome raspravljati već u startu ima određeni minus. Mislim da ministar turizma je čuo sve što je trebao i danas evo čujemo o njemu da je jako dobar ministar i da nam je turistička sezona najbolja dosada iako baš to i, po meni, baš i ne stoji. Ali dobro. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepa. Uvaženi kolega Boriću evo dali ste mi priliku govoriti možda još koju minutu o nečemu jer sam u ime kluba morao sažeti sve. Na koji način si može netko dozvoliti Poslovnikom Hrvatskog sabora mijenjati ustavna rješenja i tvrditi nam kako je to dobro ili kvalitetno rješenje? kao što obično kaže predsjednik Sabora zbog hrvatske javnosti: "Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju." I sada odjedanput dolaze ovi povremeni članovi Vlade koji se zovu pojedini član, kada se imenuje pojedini član Vlade, onda ovo ustavno pravilo ne vrijedi. I umjesto da se ovdje u ovom Domu raspravlja o kvaliteti pojedine osobe, ako hoćete o njegovom programu, životopisu, svemu onom što bi trebalo biti dostupno javnosti i Parlamentu kada na koncu potvrđuje Vladu mi smo sad to prebacili na odbor od 7 ili 15 članova, pola ih neće ni doći možda na sjednicu i većinom glasova izglasat ćemo umjesto Hrvatskog sabora, a piše vam u Ustavu, tko god je pisao ovakav prijedlog Poslovnika, umjesto Hrvatskog sabora neki odbor će raspraviti o pojedinom ministru koji je došao naknadno. I sad će se dogoditi da ćemo ustvari vjerojatno s vremenom imati sve pojedine ministre naknadne jer će svima i Vladi puno više odgovarati da budu imenovani kasnije, da se o njima uopće na plenarnoj sjednici ne raspravlja. Pa ćete imati pro forma Vladu prvih 7 dana, a onda ćemo izmjenama kroz saborske odbore doći sa 20 novih. Ovo je katastrofalna odredba i dodatno ponižavanje Parlamenta. Sugeriramo vam da to izbrišete. - Stranka rada)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Mlakar rekli ste da je to izbjegavanje razgovora o pojedinim ministrima, ova situacija koju ste sad spomenuli. Iskreno govoreći ne mislim da je to to nego je to izbjegavanje one situacije koju smo pred par mjeseci imali kad je dolazio ministar turizma i kad je Vlada i premijer doživjela kritiku. Nije njemu bilo žao tog ministra, jer konačno kritika i nije bila njemu upućena, bila je upućena Vladi i politici Vlade. Premijer ne želi dolaziti u Sabor i slušati kritiku Vlade. Ono što prema ovom Poslovniku želi, želi jednom u godini dana kao Obama stati ispred zastave i grba i održati nešto što se zove u Americi state of nation. Dakle, reći nešto o stanju nacije na što mi nećemo moći ništa replicirat, prigovarati. To je jednostavno sveto pismo koje je rekao kancelar i ništa drugo. To piše u ovom Poslovniku. Poslovnik je rađen za potrebe vlasti. Ja bih imao jedan prijateljski savjet za vlast, vlast će srazmjerno brzo postati opozicija, sve ovo što sad pišete unutra jako će vas smetati kao što nas je sve smetalo ono što je stajalo u Poslovniku kojeg je napisao HDZ. Sve nas je u opoziciji smetalo. Pa pokušajte malo i iz te perspektive stvari vidjeti. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvaženi kolega Vuljanić ne slažem se s vama u jednom dijelu tumačenja članka 128.barem ne ovako kako on danas piše. Ali u pravu ste, kakav vlast takav i nacrt poslovnika. Naime, ovaj predsjednik Vlade koji će doći ovako ex katedra nama održati govor o stanju u državi i time pomalo preuzimati atribute suverena će govoriti o godišnjem izvješću vlade za pola godine. to je matematički dosta teško shvatiti, a logički je potpuno neshvatljivo. Dakle na početku jesenskog zasjedanja govorit će o cijeloj godini ali de facto će raditi ta Vlada u toj godini samo 6 mjeseci. karikaturalno ovakva rješenja unositi u poslovnik, da je itko želio takve prerogative uopće dati predsjedniku Vlade da se on ovo što ste rekli kao suveren odnosi prema svom puku, to bi vjerojatno stalo kao mogućnost već u Ustavu. Ustav mijenjati na način da Poslovnikom Hrvatskog sabora propisujete imenovanja ispod žita ili u nekakvim radnim tijelima, a onda poslanice ili govore o stanju u državi pripisivati predsjedniku Vlade koji to pravo nikad nije imao samo govori o onom o čemu smo danas već govorili, a to je odnos Parlamenta i Vlade i sve više izgleda da mi odgovaramo vladi a i uredit ćemo sve svoje akte tako da budemo podložni i odgovorni vladi a da ne bude obrnuto. Poštovani potpredsjedniče, poštovani članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dakle samo da podsjetim u svom izlaganju da smo zadnjom izmjenom Poslovnika u srpnju 2012.godine da su tada odbijeni amandmani odnosno prijedlozi i amandmani Kluba zastupnika HSU-a na način kako je to tada obrazloženo jer nisu bili razmatrani jer se obećalo da će se prijedlozi akceptirati u drugoj fazi odnosno kada se uputi u proceduru zakon koji će definirati odnosa Hrvatskog sabora i Vlade RH vezano za europska pitanja. Budući da u proceduri u prvom čitanju Prijedlog zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima i Prijedlog Poslovnika Hrvatskog sabora, to je u proceduri a prijedlozi koje sam uputio ranije nisu akceptirani ja ću moje primjedbe, primjedbe koje sam tada iznio u ime Kluba zastupnika HSU-a ponoviti jer smatram da ih treba riješiti. Konkretno primjedbe su na sadašnji članak u prijedlogu 83.kod Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koje ima prvi stav identičan kao i svi odbori ili u podstavcima ovdje je puno toga viška. Viška je stambena politika, viška su prava osoba sa invaliditetom, uređivanja radnog prostora, uređivanje i razvoj sustava dvostranog i trostranog socijalnog dijaloga i zaštitu prava bivših političkih zatvorenika. Predlažem da bude krako i precizno, da podstavci budu uređeni na sljedeći način da glase u područjima koje se odnose na zapošljavanje, rad i ravnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, 2. podstavak mirovinska osiguranja, 3. podstavak zaštitu na radu i 4.podstavak socijalni dijalog i socijalno partnerstvo. Ovo je puno preciznije i ne dozvoljava proizvoljno tumačenje. Obrazloženje je sljedeće primarna zadaća Odbora za rad je radno-pravni status zaposlenih, zapošljavanje, zaštita na radu i poticanje unapređenja socijalnog dijaloga i partnerstva te mirovinska osiguranja. Sva jer ih imamo različitih vrsta, više vrsta. Budući da je u djelokrugu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja stanovanja odnosno stanogradnja sastavni dio graditeljstva stambenom politikom se ne može baviti ovaj odbor, tim više jer više ne postoje tzv. društveni stanovi. Naime, samo posredno Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo može raspravljati o stanogradnji i to na način primjerice koliko je radnika zaposleno u graditeljstvu da li su pokriveni kolektivnim ugovorom, da li su osigurana sredstva zaštite na radu, može li radnik tijekom svog radnog vijeka kupiti kupiti stan od svoje plaće itd. na taj način se može raspravljati i o tom sadržaju. Međutim nije temeljna nadležnost Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Zatim imamo pravo osoba s invaliditetom koja su inače precizirana u djelokrugu Ministarstva socijalne politike i mladih i stoga ne pripadaju u djelokrug ovog odbora. Naime, samo ona prava koja proistječu iz radno-pravnog odnosa radno-pravnog statusa npr. položaj invalida rada, profesionalna rehabilitacija, pravo na invalidsku imovinu su iz djelokruga odbora zato je neprimjereno i diskriminirajuće posebno izdvajati prava invalida jer ne izdvajamo primjerice prava žena ili muškaraca. Sva prava iz rada i mirovinskog osiguranja primjenjuju se ravnopravno na sve osobe. No nažalost većinu prava osobe s invaliditetom ostvaruje iz sustava socijalne skrbi je što zorno prikazano u izvješćima o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. I zato je nužno da se u djelokrugu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Odbora za ljudska prava. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije zabranjena je diskriminacija na temelju zdravstvenog stanja i invaliditeta. Zato smatram da prava koja se odnose na rad ili potječu iz radnog odnosa ne treba izrijekom propisivati npr. zaštita žena na radu, prava osoba sa invaliditetom i drugo. Prava koja proizlaze iz radno pravnog statusa jednako se odnose na sve zaposlenike dok su druga prava osoba sa invaliditetom koje nisu zaposlene uređeni u sustavu socijalne skrbi. Nadalje, zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada te je nužan svaki poslodavac sukladno Zakonu o zaštiti na radu osigurati uvjete za rad radnika na siguran način. Stoga nije na radnom tijelu da uređuje radni prostor. Također radno tijelo ne može uređivati i razvijati sustav dvostranog ili trostranog socijalnog dijaloga. Zakon o radu članak 285. predviđa, Zakonom o radu gospodarsko socijalnog vijeća a osniva se sporazumom Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca. Djelatnost se temelji na ideji trostrane suradnje na rješavanju gospodarskih, socijalnih problema, te predstavlja najvišu razinu tripartitnog socijalnog dijaloga. Stoga ne može saborsko tijelo uređivati odnos među strankama koji je uređen njihovim sporazumom. Budući da je tripartitni socijalni dijalog institucionaliziran, njega niti može niti smije uređivati radno tijelo. Odbor za rad je nadležan za zakonodavna rješenja, pitanja kojim se uređuje primjerice zastupljenost udruga sindikata u tripartitnim tijelima. Stoga smatram da je socijalno partnerstvo, socijalni dijalog odnosno odnosno odnosi između sindikata i poslodavca bitni za odbor, tim više jer je kolektivni ugovor specifičan ugovor radnog prava koji sklapaju interesni predstavnici radnika i poslodavca. A intencija je Zakona o radu da se zakonom urede minimalni uvjeti dok bi stvarnu razinu prava i obveza uređivali socijalni partneri putem kolektivnih ugovora. Kada je u pitanju zaštita prava bivših političkih zatvorenika koji stoji u djelokrugu ovog Odbora ovog Odbora mišljenja sam da je Odbor za ratne veterane nadležan za zaštitu svih žrtava totalitarnih režima, to mu piše u djelokrugu rada, a Odbor za rad kao i u prethodnim slučajevima za mirovinska osiguranja i eventualno radnopravni status. Dalje imamo primjedbe na članak 87. i predlažemo brisanje u članku 87. u djelokrugu rada Odbora za obitelj, mlade i sport, predlažemo brisanje podstavka zaštita žena na radu, zaštitu žena na radu. Zaštita na radu izrijekom je navedena, suvišno je i suprotno zakonu o ravnopravnosti spolova praviti razliku po spolu. Pravilo na jednaku zaštitu na radu imaju svi radnici neovisno o spolu. Dalje imamo primjedbe na članak 48. stav 1., samo trenutak, članak 48. stavak 1. sva radna tijela imaju jednog potpredsjednika samo jedno radno tijelo Odbor za europske poslove ima dva potpredsjednika. Pa bi bilo korisno u stavku 1. članka 48. napisati samo dodati sljedeće riječi, iza predsjednik radnog tijela napisati koje ima više potpredsjednika odrediti koji će ga od potpredsjednika zamjenjivati u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti. To je jedan jedini slučaj i ne treba generalizirati kao što se generalizira u članku 48. Dakle, imamo primjedbe na članak 52. koji glasi da radno tijelo Sabora može uključiti znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz njegova djelokruga ako su za to osigurana financijska sredstva a može predložiti Vladi da se ti poslovi povjere ministarstvima i drugim tijelima državne uprave. To je već definirano na neki način nenaplatno u članku 57. jer mislim da je to sasvim, sasvim dovoljno, jer mislim da nigdje nismo donijeli ta strateška opredjeljenja da ćemo angažirati stručnjake i da ćemo osigurati buđet za tako nešto da nam izrađuju prijedloge zakona. Dakle, predlažemo brisanje cijelog članka 52. u članku 57. piše i ostalim, i ostale stručne djelatnike, ja bih molio da se terminologija uskladi, djelatnici su, terminologija iz vojnih osoba, mi imamo državne službenike, imamo javne službenike, imamo radnike, imamo stručne, stručnjaci ili stručne osobe, ne moramo tu dodavati i djelatnike. Imamo i primjedbu na članak 41. stav 3. u kojem upitno je sa moralnog gledišta ili stajališta u trenutku kada se smanjuju plaće službenicima, radnicima, ovdje imamo povećavanje plaće, odnosno koeficijenata za tajnika i zamjenika tajnika dok se svim državnim i javnim službenicima smanjuje plaća sa obrazloženjem da nema novca. Ako je potrebno ali treba netko obrazložiti zašto to, zašto Ono na što bih se isto tako posebno osvrnuo je članak 29. klubovi zastupnika. Mi ovdje imamo neke hibridne klubove a oni nisu predviđeni ovim Poslovnikom. Naime, Poslovnik ne poznaje razliku između nezavisnog zastupnika, zastupnika koji je izabran kao nestranački član na stranačkoj listi i ne poznaje zastupnika izabranog na nezavisnoj listi, odnosno na listi građana. Ja moram priznati da sam ugodno iznenađen kojom lakoćom neki ljudi danas osnivaju klubove u Hrvatskom saboru, ja to nisam mogao učiniti 2009. godine. nije to voda na mlin nego je potreba da se to stvarno uredi. Nije bilo to dobro ni onda, nije dobro ni sada jer ne pokriva neke stvari koje su se u međuvremenu dogodile. Potreba za djelovanjem putem kluba u Saboru uvijek postoji, međutim kolega Lesar i ja nismo mogli, ja sam bio predsjednik jedne stranke i član stranke i stranački zastupnik, on kao nestranački i gospodin Horvat nismo mogli osnovati klub jer je tajnik rekao ne može, ne piše u Poslovniku. U Poslovniku ni danas ne piše, ali postoji Klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke, onda postoji Klub nezavisnog zastupnika Furia Radina i IDS-a. Ja ne znam po kom to pravilu i ovdje su dva koraka još napravljena u liberalizaciji i ne znam kako manjinski zastupnik, čovjek izabran na manjinskoj listi može biti odjednom nezavisni i član kluba. On kao manjinski zastupnik može biti član kluba IDS-a i tu dileme nema, ali klub se ne može zvati Klub nezavisnog zastupnika Furia Radina i IDS-a. Nespojivo i nema uporišta u članku 29. Dakle nemam ništa protiv liberalizacije, nemam ništa protiv da zastupnici u ovom sazivu, nezavisnog zastupnika, zastupnika Damira Kajina i zastupnike izabrane sa nezavisne liste, dakle mala sitna razlika, koji su najmanje sporni u ovom slučaju. Dakle nemam ništa protiv liberalizacije, ja samo molim da tu distinkciju upišemo u Poslovnik i kažemo ubuduće će bit tako, da imamo pokriće za ovo što imamo. Ja iznad svega se zalažem da zastupnici imaju uvjete za rad, između ostalog da imaju klub, da mogu nastupati u ime kluba i mislim da je to dobro ali nemojmo da nam oni budu vjesnici proljeća, a proljeće nije donijelo te te novosti. Prema tome, mislim da je već to trebalo bit upisano u ovaj Prijedlog poslovnika. Naravno, pošto je Poslovnik dao okvire za

naročita pažnja obrati na ove primjedbe jer mislimo da su konstruktivne i doprinose poboljšanju Poslovnika Hrvatskog sabora do čega nam je stalo. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče, pa ja sam pažljivo slušao vašu raspravu i potakli ste me samo u jednom dijelu pa sam se evo javio na kraju, kad ste rekli o ovim nelogičnostima članka 29. kod osnivanja klubova zastupnika. Pa ja mislim da je kod nas u politici dosta nelogičnosti pa me vaša rasprava podsjetila na situaciju na izbore u Osijeku gdje je pobijedio nezavisni kandidat. Sad govorim o svrsi i smislu zakona koji mi donosimo. Nezavisni kandidat kojega zavisno podržavaju tri političke stranke: SDP, HNS i HSU i koji na primopredaji vlasti ima sve stranke od ljevice do desnice SDP-a, HDZ-a, HSU-a, HNS-a, Laburista, svih zajedno i onda se postavlja pitanje svrhe provođenja izbora i što je to nezavisno ako zavisno političke stranke u toj kampanji sudjeluju. Dakle koja je svrha naših zakona? Ako je nezavisni onda je nezavisni i ne zavisi od nikoga, ako je zavisni onda zavisi. Onda trebamo promijeniti zakon i smisliti na koji način naši birači ne trebaju biti prevareni. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor, kolega Hrelja izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Mislim ima sličnosti u ovom što ste vi rekli s ovim što sam govorio, međutim ipak ovdje se netko unaprijed deklarirao što je i upisao se kad je predavao listu kakav je njegov status. Ovdje to nije bio slučaj, ovdje su kasnije stvoreni klubovi na temelju nečega što je živa materija, što se događa u Hrvatskom saboru to će se događati i ubuduće. Prema tome, mislim da je bolje urediti tu distinkciju između nezavisnog zastupnika, zastupnika izabrane koji se proglasi zato što se više ne slaže sa svojom strankom i postaje nezavisni zastupnik, zastupnika izabranog sa liste građana, i nestranačkog zastupnika sa liste stranke koja je ušla unutra. To su naoko sitne razlike, ali su veoma značajne. Ja se zalažem da se to vrlo precizno utvrdi. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite kolega Horvat. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Sasvim je razumljiva i opravdana i logična ova inicijativa da se promijeni Poslovnik ako znamo da ulazimo u Europsku uniju, dakle vjerojatno je vjerojatno je to jedan od osnovnih uvjeta za redefiniciju i veliko pospremanje ovog našeg Poslovnika. Rečeno je tu da je potrebno i urediti suradnju Sabora i Vlade u području europskih poslova i naravno treba definirati pojačano nadzor Sabora nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske unije. To su za nas potpuno prihvatljivi razlozi i mislimo da je dobro što će ići ove izmjene u dva čitanja. U svakom slučaju je stvar ozbiljna. Dobro je da raspravimo način našeg rada u Saboru, a istovremeno je dobro da se javnost kroz ove naše rasprave upozna sa onim što će nas čekati kad budemo ušli u EU. Dakle, vrlo skorog datuma. Ja ću reći načelno nekoliko naših stavova o ovom svemu i onda ću prijeći na konkretnu analizu pojedinih odredaba u cilju da se one poboljšaju. Načelno dakle mislimo da ulaskom Hrvatske u EU mijenja se i smanjuje se uloga Sabora, a povećava se uloga Vlade. Druga stvar, Odbor za europske poslove mislimo da će postati središnje tijelo za obavljanje europskim poslova u Saboru. koja mislimo da je bitna, dakle dio zakonodavne aktivnosti Sabor prenosi na Vladu. Vlada zakonske prijedloge iz EU a i svoja stajališta dostavlja Saboru, a Sabor u određenom roku o tim zakonima Vladi šalje svoje mišljenje. Dakle, to je nekakav princip rada koji će biti u budućem vremenu. Zato mislimo da je načelno za nas vrlo bitno vrlo bitno obavezati Vladu da dostavlja Saboru sve zakonske prijedloge, naravno i ostale svoje akte o svom radu u europskim institucijama, te propisati i utvrditi rokove da bi Sabor mogao pratiti i nadzirati aktivnosti Vlade u Vijeću EU. Sabor bi preko Odbora za poslove EU trebao iznositi obvezujuća mišljenja Vladi. Sabor bi trebao i definirati na neki način vlastiti sustav nadzora Vlade. Ove odredbe su između ostaloga ugradile i ostale članice EU. Konkretno bih nešto rekao o pojedinim odredbama ovoga Poslovnika. Donošenje godišnjeg plana rada i utvrđivanja dnevnog reda članak 38. o tome je već bilo govora trebalo bi dopuniti novom alinejom kojom se u djelokrug poslova Predsjedništva Sabora i predsjednika klubova zastupnika predviđa utvrđivanje godišnjeg plana zasjedanja Hrvatskog sabora. dane plenarnog zasjedanja budući da je to inače praksa parlamenata većine zemalja. I druga stvar vezano za dnevni red sjednica trebalo bi regulirati da utvrđeni dnevni red vrijedi za cijeli tjedan zasjedanja i da se u pravilu ne može mijenjati kao što je to do sad bila praksa budući da se dopuna dnevnog reda ionako da smo to radili na kraju radnog tjedna, dakle petkom. Znači vrlo nam je bitno da se uredi ovaj način rada u Saboru. Druga stvar je članak 119. o kojem se ovdje već dosta govorilo, imenovanje novih ministara. Kod određivanja novog ministra o njemu će po prijedlogu ovog teksta o njemu će se raspravljati samo na matičnom odboru, ali ni tamo ministar, budući dakle ministar neće morati odgovarati na pitanje zastupnika dok na plenarnoj sjednici Sabora o novom će ministru će se samo glasati bez rasprave. Naravno da je dobro da odbori imaju prilike da razgovaraju o novoimenovanom ministru, ali mislimo da je isto tako bitno da se omogući da se na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja o novom imenovanju ministra bar na nivou klubova klubova zastupnika. Mi mislimo da je ako se to ne ostvari, dakle ruši se, dovodi se u pitanje jedna od osnovnih funkcija ovoga Parlamenta da raspravlja o ministrima kao nositeljima izvršne vlasti. I mislimo da nema potrebe da se ti nositelji izvršne vlasti boje nekakve javne ocjene ili javnih pitanja u ovome Parlamentu. Mi inače imamo otežanu komunikaciju sa pojedinim nositeljima izvršne vlasti kad se radi o relaciji saborski zastupnik i pojedina ministarstva, direktori, odnosno ravnatelji javnih ustanova, javnih poduzeća. Ako još i ovim degradiramo mogućnost da se o pojedinim ljudima raspravlja u Saboru onda dovodimo sebe u još nepovoljniju poziciju u odnosu na izvršnu vlast. Dobro je u članku 128. Godišnji izvještaj Vlade da se on podnosi jednom godišnje, ali isto tako nam je nejasno zbog čega nema mogućnosti da se, da po tom izvještaju replicira, odnosno da saborski zastupnici otvoreno otvoreno i jasno postavljaju pitanja predsjedniku Vlade o onom izvještaju, o elementima izvještaja koji se godišnje na kraju prezentira. O interpelaciji je ovdje bilo govora. Rokovi kod interpelacije produženi su sa 8 na 15 dana za svaka od ta tri potrebna koraka, a zatim se navodi kako se zahtjev za interpelacijom uvrštava u dnevni red na prvoj sljedećoj sjednici. To kad smo izračunali u nekakvim rokovima u datumima znači da će se na interpelaciju čekati od 4 do U članku 196. se govori o način podnošenja amandmana. U stavku 4. je prijedlog da se amandmani mogu podnositi i na članke koji nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama zakona, naravno ako se amandmani odnose na odredbe zakona koji se mijenja ili dopunjuje a po svojoj naravi su takvi da sadržajno odgovaraju amandmanima predloženih izmjena i dopuna. Mislimo da je to dobro rješenje da se daje mogućnost intervencije i promjene važećih odredaba zakona, a ne samo da se se raspravlja o predloženim izmjenama i dopunama kao što je to naime do sad bio slučaj. Dakle, ovim se omogućava da se intervenira u sadržaj cjelokupnog zakonskog teksta. To je vrlo bitno zato što će se ovdje vjerojatno raditi i o paketu zakona iz EU. Hitni postupak, članak 202. predloženo je da se o primjeni hitnog postupka odlučuje samo ako zastupnik iznese primjedbu o provođenju hitnog postupka. U suprotnom smatrat će se da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka i to za nas nije dobro rješenje. To je negativno postavljena definicija. Znači, ukoliko ne prigovorimo onda će biti hitni postupak. Hitni postupak je stvar koju treba koju treba izbjegavati ako želimo razvijati nekakvu razinu parlamentarizma, trebamo omogućiti nivo javne rasprave, široku javnu raspravu a to se hitnim postupkom ne postiže. Zato mislimo da treba stvar okrenuti a ne tako kao što je definirano u članku 204. Ovdje bih nešto rekao i o članku 66. naslovljenom na Odbor za europske poslove. U članku 66. se kaže da će Odbor za europske poslove imati imati predsjednika, dva potpredsjednika i 14 članova, a još 6 članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Mi ovdje ispred kluba nacionalnih manjina smatramo da je odbor prevažan, posao je prevažan i da bi tu trebalo definirati u ovoj kvoti od 14 članova obavezno definirati prisutnost jednog predstavnika kluba nacionalnih manjina. I u tom smislu ćemo mi i podnijeti amandman. I zadnja stvar, to je članak 67. Odbor za vanjsku politiku, mi mislimo da bi u prvom u prvom stavku iza alineje 1. trebalo bi dodati i rečenicu prati i razmatra pitanja vezana uz zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku EU i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Isto tako mislimo da se alineja 2. treba dopuniti pa će ona glasiti: "Surađuje s odgovarajućim odredbama odborima parlamenata drugih zemalja i sudjeluje u međuparlamentarnoj suradnji EU posebno u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike." To je dodatak i taj tekst bi trebao izgledati ovako. I treća alineja bi trebala koju predlažemo da se ubaci kao četvrta alineja, jest da sudjeluje i u međuparlamentarnom nadzoru nad zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom poslove i u zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom sudjelujući na sastancima međuparlamentarne konferencije EU zajedno s predstavnicima Odbora za obranu ili drugim odborima. Zašto to kažemo? Naime, to je odbor za vanjsku politiku sam ocijenio da je to potrebno unijeti jer na temelju iskustava sadašnjih država članica EU središnju ulogu u postupku nadzora imaju odbori za europske poslove nacionalnih parlamenata koji postupaju u ime cijelog Parlamenta i središnje su mjesto za koordinaciju i uključivanje drugih radnih tijela. U najvećem broju država članica su međutim poslovi praćenja i nadzora nad aktivnostima Vlade u područje zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU i zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU u nadležnosti Odbora za vanjsku politiku nacionalnih parlamenata. Nakon što postane članica EU Hrvatska naravno preuzima i nove obveze, a time i Odbor za vanjsku politiku dobiva nove nadležnosti te je stoga potrebno promijeniti nadležnost, a i broj članova Odbora za vanjsku politiku kao i broj u tajništvu odbora. Naime, predlaže se da se uz predsjednika i potpredsjednika umjesto 11 članova da Odbor za vanjsku politiku broji 13 članova. Ovo su naši prijedlozi u smislu poboljšanja ovoga teksta i očekujemo da će se dio ovoga uvažiti i da ćemo u drugom čitanju moći konstatirati da imamo jedan kompletan Poslovnik za rad Hrvatskoga sabora. Hvala i vama. Na vaše izlaganje repliku ima potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite potpredsjedniče. mogu složiti eventualno s vama kad ste rekli da bi Sabor trebao davati obvezujuće naputke Vladi, međutim bojim se da ste previdjeli činjenicu da je cijela intencija ovog ovog Poslovnika jednako kao i zakona o kojem smo ranije raspravljali upravo suprotna tj. da osigura dominaciju Vlade nad Saborom. Prema tome, bojim se da taj vaš prijedlog sasvim sigurno neće oni koji su to sastavljali prihvatiti. Međutim, ne bih se mogao složiti s vama da je u ovom Poslovniku dobro riješeno pitanje odnosa sa EU jer ako samo kvantitativno pogledamo, a ja sam o tome već prijepodne govorio, od praktički 300 članaka točno 296 članaka svega 10 uključujući i nekoliko formalnih je posvećeno odnosima s EU i upravo na to

Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Pa kolega u svakom slučaju je dobro što idemo u drugo čitanje. Zato smo i rekli da ovo prvo čitanje treba da bude prvi filter ovih sugestija i ja se nadam da će predlagatelj uvažiti ovo što smo mi rekli i da ćemo kroz dodatna rješenja u ovome prijedlogu u ovom Poslovniku ipak postaviti relaciju između Sabora i Vlade onako kao što to treba da bude i kao što to očekuju saborski zastupnici. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a raspravu će podijeliti Josip Salapić i Zoran Vinković. Izvolite kolega Salapić. potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Kolega Vinković mi je dao 7 minuta, kaže da ja pripalim da će on zapaliti što god to značilo. Ne znam, ali evo klub HDSSB-a u ovom prijedlogu Poslovnika prije svega podržavamo namjeru da trebamo Poslovnik učiniti kao jedan od naših najvažnijih alata u rukama zastupnica i zastupnika demokratičnijim, pristupačnijim i razumljivijim. Vidjeli smo u ovom pročišćenom tekstu koji nije objavljen u Narodnim novinama što ga sada koristimo da ima puno nerazumijevanja i da se mnogi od nas kolega zastupnika ne snalaze u tome poslovniku pa su raznorazna tumačenja, često pogrešno ne autentična pa onda se ne zna po kojem članku zakona što to znači što ne znači, a u svakom slučaju zbog veće učinkovitosti rada Hrvatskog sabora podržavamo da Poslovnik mora biti prije svega razumljiv i zastupnicima koristan u svakodnevnom zastupničkom radu. U onom dijelu odnosa Hrvatskog sabora spram Vlade RH u kontekstu ulaska Hrvatske u EU govorio govorio sam u ime kluba HDSSB-a oko one jutarnje rasprave o zakonu pa evo da to ne ponavljamo. Ono što nas smeta u ovome prijedlogu Poslovnika Hrvatskoga sabora to su neke nelogičnosti oko članka prijedloga prijedloga 119., 128.i 129. U članku 119.kada se raspravlja o prijedlogu za imenovanje ministra u Vladu RH rasprave koje treba voditi Hrvatski sabor mi se Hrvatski sabor ne raspravlja o tome prijedlogu jer čemu onda predstavljanje ministra i čemu parlamentarizam u RH, čemu to da Vlada proizlazi iz većine u Hrvatskome saboru ako mi zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru nećemo raspravljati o tome prijedlogu pa makar i ono bilo kritično ili kritički se osvrtali o nečemu jer smatramo da kvalitetna rasprava bez kvalitetne oporbe i kritike neće dati nikakav ništa to nije loše nego samo može poboljšati kvalitetu rada vlade i pojedinog ministra. Dakle pitanja da se ne raspravlja o tome i pitanja da se osoba koja je kandidat za ministra koja još nije dobila potporu većine u Saboru može odgovarati na pitanja koja postavljaju zastupnici u svojim raspravama, a da se ne provodi rasprava oko toga i da on može odgovarati na pitanja koja su njemu postavlja mislim da to treba izbaciti iz poslovnika jer onda bi po toj nekakvoj namjeri trebalo biti više kandidata pa onda ćemo postavljati pitanja kandidatima pa ćemo se odlučiti koji je najbolji kandidat. Tako da kandidat za ministra jš uvijek je samo kandidat a ne ministar. To će odlučiti Sabor s većinom dakle glasovanjem to smatramo da treba izbaciti. Ovo izvješće predsjednika Vlade Hrvatskome saboru o stanju RH u cjelini, to je nešto što smo mi predlagali kao klub i u nekim prijašnjim raspravama o nekim zakonima. Mi smatramo da je to dobro, da je to potrebno i dobro upravo iz ovog razloga što je premijer i Vlada u cjelini dobila potporu saborske većine poslije demokratskih izbora poslije odluke građana i građanki RH o tome kome daju povjerenje. Dakle većinu u Hrvatskom saboru mi smatramo da je to dobro i potrebno ali ono što je loše dakle namjera je pozitivna i to možemo podržati. Ono što nije dobro to je da mi o tome nećemo raspravljati nego će samo govoriti predstavnici klubova onda već sada unaprijed dakle jedna namjera koja je dobra gubi svaki smio je zna se već otprilike kako se klub većinske dakle većine SDP-a i HNS-a koalicije govoriti o izvješću premijera pozitivno, da će oporba biti kritična u nekim dijelovima koja se tiču gospodarstva, financija, nema ulaganja, nema novih radnih mjesta kako ve ć je situacija nažalost takva kakva je u Hrvatskoj. sve svodi na to da se zna otprilike u kojem će smjeru ići rasprava i onda ako nema rasprave zastupnika samo ima klubova onda tu gubi svaki smisao. To je samo nekakav recital koji će netko pročitati i reći ključne i kritične točke i nema ništa oko toga. Mi smatramo da bi trebalo ostati u poslovniku ali zasigurno zadržati raspravu jer svaka rasprava pa makar ona i bila drugačija od očekivanja doprinosi većoj demokraciji u Saboru, a i mi smo zemlja koja će za koji tjedan ući u EU zašto ne bi ako postoji potreba za kritikom premijer i predsjednik Vlade dobio kritiku u Saboru jer i od kritike se može stvoriti neko neko pozitivno rješenje neko mišljenje koje će dati svoj doprinos političkom smislu i političkom radu RH. Dakle to je nešto što možemo reći da je namjera dobra. To smo mi predlagali ali ovo treba ostaviti ali izbaciti toga da nema rasprave da to nema smisla ako to ostane ovako. Što se tiče proširenja djelokruga rada Odbora za zakonodavstvo to je logično i u smislu drugačijih zadaća koje se stavlja pred odbor kada Hrvatska postane za koji tjedan članica EU, to je rješenje koje mi podržavamo. Isto tako Odbora za gospodarstvo. oko pitanja uloge Odbora za europske poslove već smo rekli, dakle ovo je prvo čitanje i poslovnika i onoga zakona što smo raspravljali ujutro, treba napraviti mehanizme takve da će zaista svojom stručnošću i kompetencijom bez ovog dijela što spada u poslovničku odredbu koliko članova ima odbor i kako se on slaže po političkim zastupljenosti u Saboru. mi smatramo da to treba proširiti sa stručnim ljudima i sa ljudima koji se bave europskim pravom i na taj način dati veću težinu ako smo se već odlučili za ovakav način rada toga odbora. Ali svakako da treba dati obvezujuću ulogu da Sabor svojim zaključcima obvezuje i Odbor za europske poslove i Vladu RH kada su u pitanju odluke koje se tiču interesa RH u institucijama EU. Ova promjena da jedna trećina zastupnika pri konstituiranju Hrvatskog sabora nakon izbora predlaže radna tijela i ono što je do sada pripadalo u djelokrug klubova zastupnika mi smatramo da je to nomotehnički logički dobro jer nama klubova zastupnika dok se ne konstituira Hrvatski

predložene zakonske tekstove, ove izmjene i dopune ako su opsežne to je dobro da se ide u konačni tekst zakona jer time ćemo dobiti kvalitetniji zakon. Isto tako ova iznimka na amandmane što je do sada bilo potpuno drugačije da se amandmani mogu dati na izmjene i dopune zakona a koje nisu predložene od strane Vlade to smatramo također dobrim. Nekad se dogodi da se nešto i propusti u predlaganju pa da mi kao zastupnici i klubovi zastupnika možemo reagirati pravovremeno i predložiti amandman koji nije prijedlog izmjena i dopuna. Evo toliko u ovome dijelu, kolega Vinković će nastaviti dalje. Hvala lijepo.

Evo nastavit ću gdje je moj uvaženi kolega bio. Ja sam lijepo je danas da mi evo u prepunoj sabornici raspravljamo o Prijedlogu Poslovnika Hrvatskog sabora, doista lijepo. Samo je pitanje po kojem poslovniku radimo? Da li vi znate gospodine potpredsjedniče? Vidite, ne radimo po ovome po kojemu smo radili godinu i pol dana. Po njemu sasvim sigurno ne radimo jer on je nevažeći, ali i radimo. Tako da tu treba odgovorno postaviti pitanje zašto onda potpredsjednici Sabora, predsjedavajući ovom sjednicom, predsjednik Sabora ne radi po važećem Poslovniku. Vezano za ovaj Poslovnik slobodno ga možemo nazvati, a prije svega ću reći da bi ovaj Poslovnik trebao biti donesen dogovorom, da ne spominjem stranu riječ konsenzus svih političkih stranaka ovdje. Dakle, i pozicije i opozicije jer oni koji su danas pozicija već sutradan mogu biti opozicija, isto tako i sadašnja opozicija može već sutradan biti pozicija. Pa Poslovnik treba gledati i iz te perspektive na način kako bi rad u Hrvatskom saboru bio što kvalitetniji. Ovako napisan prijedlog Poslovnika se može slobodno nazvati i klub HDSSB-a u ovom prvom čitanju svakako ne može ovakav tekst, bez obzira na određene namjere koje i postoje u ovom Poslovniku i koje su prepisane iz iz jednog važećeg i jednog nevažećeg, iz jednog Šeksovog i iz jednog ne znam tko ga je pisao jer ne važi sasvim sigurno neću podržati ovakav tekst Poslovnika u cijelosti i slobodno ga možemo nazvati prijedlog ukidanja opozicije u Hrvatskom saboru, odnosno mogućnosti opozicije da raspravimo o određenim temama. Posebno je ovdje evo tijekom današnje rasprave bilo pomalo i teško čuti a smatram da su tu uvrijeđene praktično sve političke opcije, čak i pozicije i opozicije koje nisu kako je to rekao potpredsjednik Sabora koji imaju 6%, bave se tamburaškim doskočicama i ne znam šta je sve lamentirao tu su uvrijeđene i nacionalne manjine ili stranke, političke stranke koje nemaju 6% na nacionalnoj razini. I očigledno da ne možemo od Hrvatske stvoriti model koji je Sjedinjenim Američkim Državama, koji se želi prakticirati vjerojatno i u Njemačkoj itd. Ali na stranu, pa ću evo pokušati na nekoliko primjera koje je evo dotaknuo i moj moj prethodnik i kolega Salapić. To je prije svega ovaj izuzetno lijepo napisan članak 119. gdje praktično Vlada imenuje ili smijeni nekog od ministara ili članova Vlade, a Hrvatski sabor ima jedinu moguću funkciju dići ruku za ju ostaviti spuštenu pa biti suzdržan obzirom da nam ne rade ovi jako plaćeni sustavi za glasanje ili ostati ili biti normalno za. Dakle, nema nikakve rasprave nikakve rasprave o novom ministru. Jedina rasprava se vodi na odboru, a odbor koji je ukras demokracije u ovom Saboru, jer bez obzira kakav je stav odbora i tamo većina, odnosno odnosno pozicija ima većinu tako da i prijedlozi odbora rijetko ili nikada bez obzira što su to matična tijela Hrvatskog sabora većina u Hrvatskom saboru, a tako je bilo i prije kolege iz HDZ-a nije to novina ove demokracije sada, nego je to tako bilo i prije, nema nikakve mogućnosti, dakle utjecati i donijeti mišljenje koje bi trebalo. Tu je još ljepše napisan članak 128., 129. i 130. gdje praktično ja ne tvrdim da se to može desiti, ali se to itekako u demokracijama u kojima su eventualno nategnuti odnosi većine i manjine može itekako dogoditi. Ne mislim tu na bacanje onih zastupničkih torbi, udaranje ili ne znam šta. Ali bože dragi, slika je to iz drugih parlamenata čak i koji imaju visoko razvijenu demokraciju gdje vi na govor predsjednika Vlade koji se jednom godišnje ukazuje ovdje u Hrvatskom saboru govori o stanju nacije nemate mogućnost niti replike. Imate mogućnost rasprave kroz klubove, ali nemate mogućnost rasprave kao zastupnik što je po meni jedna izuzetna manjkavost ovog Poslovnika. Tu je također i članak 137. koji već i sada zlorabimo ovim i postojećim i nepostojećim Poslovnikom, jer imate prije svega da član Vlade kojem je pitanje postavljeno kaže u pravilu odgovara i taj odgovor može trajati 4 minute. Kod nas to nije izuzetak, nego je to pravilo. Dakle, član Vlade govori 4 minute bez obzira na složenost pitanja. Jer teško je odrediti što je složenost složenost pitanja. Tu je i članak 204. koji se odnosi na hitni postupak, pa ga evo treba pomno razmotrit obzirom da i po postojećem i po nepostojećem gotovo 90% na što je ukazao i Ustavni sud imamo zakone po hitnom postupku. Iznimno zakon se može donijeti po hitnom postupku samo samo kad to zahtijevaju interesi obrane i drugih osobito opravdani državni razlozi, odnosno kad je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Dakle, mi nismo uspjeli otkloniti te veće poremećaje u gospodarstvu, ali 90% zakona ide po hitnom postupku. I to nije novina ovog Poslovnika, nego je to upisano i u ova dva, jednom postojećem i jednom nepostojećem. Tu je članak 236. koji govori o povredi Poslovnika koji također dakle predsjednik Sabora dužan je uvrstiti mišljenje odbora, dakle radi se o onom poznatom sustavu kadija te tuži, kadija te sudi, mišljenje odbora u dnevni red sjednice Sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave. Dakle, ne spominje se kada će se to staviti na dnevni red. Pa se ja bojim, znam da je u prošlom sazivu bio jedan prijedlog HNS-a o osudi staljinističkih zločina izgladnjivanjem gladi, bogami do dan danas Hrvatski sabor o tome nije raspravio.

Evo zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Prije svega zahvaljujem kolegi Salapiću na vrlo konstruktivnoj raspravi i na primjedbama i prijedlozima koji su u njoj izneseni. A što se tiče kolege Vinkovića, poštovani kolega Poslovnik po kojem radimo je onaj koji je objavljen u Narodnim novinama i to onima br. 71/2000., 129/200., 117/2001., 6/2002., 41/2002., 91/2003., 58/2004., 39/2008., 86/2008. i 81/2012. godine. Dakle, radimo po onom Poslovniku kojeg je u ustavnoj proceduri donio Hrvatski sabor sa svim njegovim izmjenama i dopunama koje su sukladno Ustavu RH objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu. Ono što je sporno je pitanje pročišćenog teksta. Ali pročišćeni tekst kao takav ne predstavlja akt na temelju kojeg se donose odluke već samo jedno radno sredstvo koje olakšava rad. U ovom slučaju vi to radno sredstvo imate na web stranicama Sabora i kao i svakom zastupniku podijeljeno vam je na klupe. Dakle, radimo po Poslovniku Hrvatskog sabora čije su zadnje izmjene i dopune objavljene u Narodnim novinama 81/2012. godine. A što se tiče drugih primjedbi koje ste iznijeli, konkretno onih o govoru predsjednika Vlade, to je institut koji se u ovom obliku po prvi put uvodi ovim Poslovnikom. Testirat ćemo ga, vidjet ćemo kako izgleda. Ali po ovom prijedlogu koji se nalazi pred nama svaka politička opcija zastupljena u Hrvatskom saboru imat će apsolutno jednaku priliku očitovati se, pohvaliti ili kritizirati to izvješće

i referendumskom pitanju, ali malo pročitajte Ustav pa ćete vidjeti tko odlučuje o pitanju da je to Ustavni sud. Međutim, evo ja ću vam postaviti već kad radimo dakle kako kažete da je ovo samo redakcijski pročišćeni tekst. Daj mi recite gdje je nestao ispravak netočnog navoda? Jeste vi to ukinuli sami po sebi ili to radimo onda po starom Poslovniku? Pa bih vas ja zamolio gospodine potpredsjedniče Sabora da prenesete predsjedniku Sabora da mi vratu onu pločicu sa ispravkom netočnog navoda. Jer ovo što je sada kolega Grbin pričao to je neistina. Ne netočan navod, nego neistina. Dakle, mi radimo po nepostojećem Poslovniku. I to je činjenica. Da ne spominjem i druge odredbe koje se nalaze u tome. A što se tiče predsjednika Vlade, tome. A što se tiče predsjednika Vlade, dakle ja tu ne mislim na Zorana Milanovića nego prije svega mislim na mogućnost, odnosno nemogućnost saborskog zastupnika da replicira predsjedniku Vlade i mimo klubova zastupnika. To je novina, ali već ako uvodimo novinu onda ju uvedimo sa svim demokratskim standardima. Zahvaljujem. Evo zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnik Vinković navevši da ja ne govorim istinu omalovažio me kao saborskog zastupnika iako je konkretan ispravak netočnog navoda ukinut izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora br. 81/2012. godine kada je izmijenjen članak 209. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Koji članak Poslovnika je povrijeđen kolega Grbin? Ovako, kolega Grbin Kolega Grbin konstatiram da nije bilo povrede Poslovnika od strane kolege Vinkovića, nije vas uvrijedio. On je općenito kazao da je neistina, ne da ste vi kazali neistinu, čitajte, možemo pogledati fonogram. To je njegovo mišljenje. A upućujem vas na nadležan odbor da on procjeni da li je bila povreda Poslovnika. Sljedeća replika, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupnik Vinković je ja mislim dobro detektirao da se sa cijelim jednim nizom članaka koji se uvode zapravo reducira demokracija ovim Poslovnikom. Jedna od stvari je naravno i to da će se o novim ministrima, dakle ne onima koji su izabrani kad i cijela Vlada nego oni kasnije, raspravljati a o tome se više puta govorilo kao lošem rješenju u isključivo u okviru odbora a glasovati onda, samo glasovati, u plenarnom sastavu što je ruku na srce upravo smiješno. Ne zato što ćemo stvoriti samo dvije vrste ministara nego zato jer mi u plenarnom sastavu raspravljamo o kojekakvim stvarima. Neću reći više ili manje važnim, više ili manje presudnim za hrvatski narod i Hrvatsku državu ali oprostite ako možemo o izvješćima raznim raspravljati ja mislim da čak i izvješću obrtničke komore raspravljamo ili ne znam čemu sve ne a nećemo raspravljati o čovjeku ili ženi koja se bira za ministricu ili ministra, muškarcu ili ženi koje ćemo birati kao ministricu ili ministra. Čini mi se da je to nešto što je strašno čudno i što odudara od bilo kojeg principa koje mi ja mislim ovdje zastupamo. Ono što je bilo rečeno o članku 128.je zapravo na neki način tiho revidiranje Ustava jer očito se daje predsjedniku Vlade pozicija koju on u parlamentarnom sustavu nema i bez obzira na to što će smjeti govoriti o tome predstavnici parlamentarnih stranaka, zastupnici neće smjeti tu govoriti. On će dati svoje razmišljanje o stanju države i nacije na temelju pola godine, a mi ćemo to moći saslušati i svoje si misliti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor kolega Vinković. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Reiner doista to je tako. I sami ste potvrdili ono što sam ja govorio. Sabor doista raspravlja npr. ove godine ili prošle godine smo raspravljali o izvješćima iz 2011. Ali već kada ste spomenuli Ustav dakle netko bi možda pomislio da se Vinković ponekad ne drži Poslovnika, ali se drži Ustava. Pa ću ja samo podsjetiti na ono što je Ustavni sud naložio izrađivaču pročišćenog teksta NN br. 85/2010. Vladimiru Šeksu da vrati one određene članke. Nema kolege Grbina. Tako da smo mi država odnosno Hrvatski sabor koji čita nevažeći tekst Ustava, isto tako ima i redakcijski pročišćeni tekst koji ne važi i koji je ukinuo zajedno sa predsjednikom Sabora, potpredsjednicima Sabora ispravak netočnog navoda. I sada meni dođe da se ja opet ne pridržavam Poslovnika jer je to očigledno stvar svih saborskih zastupnika a prije svega oni koji predsjedaju ovom sjednicom Sabora. Da se ne drže ni Ustava da se ne drže ni Poslovnika. Pa bih vas ja zamolio da mi sutra obavezno na klupu dostavite prije nego što se usvoji novi Poslovnik Hrvatskog sabora da mi vratite onu palicu s ispravkom netočnog navoda. Tek tada ću još aktivniji zastupnik. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Vinkoviću ovim prijedlogom novog poslovnika ne da se ukidaju oporbeni zastupnici nego se ukidaju ministri i potpredsjednici Vlade. Jer pogledajte što piše u članku 119.to je stavak 7.ili 8.zapravo 9. Veli tijekom rasprave iz stavka 6., 7.i 8.svakom predloženom kandidatu se mogu postavljati pitanja na što ovaj ima pravo odgovoriti. šta ćete nekome postavljati pitanja ako on nema pravo odgovoriti? Pa logična stvar ako ga netko ispituje da čovjek ima pravo odgovoriti. Ali ne, to treba staviti u poslovniku ali znate zašto? Zato što su se predsjedniku Vlade dale takve ovlasti da ministru i potpredsjedniku Vlade koji snose odgovornost za rad svog resora treba posebno u poslovniku naznačiti da oni imaju pravo odgovoriti na pitanje ako im netko postavi pitanje na raspravi gdje se govori o njihovoj sudbini. A do čega su dovedeni oporbeni zastupnici potpredsjednik Sabora gospodin Stazić je pokušao jutros zapravo u svojoj raspravi elaborirati dakako predsjednik Vlade ima malo vremena u odnosu na oporbene zastupnike. E sada gledajte on govori o izvješću ima sat vremena. imate 4kluba vladajuće koalicije to je dodatnih 80 minuta, imate 2 hibridna kluba koja su često uz Vladu to je dodatnih 40 minuta,imate 2 manjinska kluba to je dodatnih 40 minuta. Znači to je 80 +80 to je 160 i onda još ovih 60 to je 220 minuta, a tri oporbena kluba imaju zajedno 60 minuta. Znači sjajna matematika odnos 1:4. Ali ne Ali ne daj Bože da bi slučajno jer s obzirom da predsjednik Vlade može govoriti sat vremena o tome što je Vlada radila a oporbeni klubovi imaju pravo govoriti samo 20 minuta ono što Vlada nije radila ne daj Bože da slučajno padne na pamet oporbenom zastupniku da nešto kaže mimo kluba. Ne on nema pravo govoriti. Ali zato predsjednik Vlade po ovom poslovniku ima pravo replicirati na svaki govor … 20 minuta pojedinog kluba. Dakle mi smo sve potaracali što naš narod kaže u Saboru jedino predsjednik Vlade ovdje može doći i raditi što god hoće. **Batinić, Kolega Šuker ja ovo govorim i radi budućnosti jer vi ste ipak veći majstori od ovog nesnalaženja u prostoru i vremenu. onda tek mogu pomisliti šta će se onda dešavati sa ovim poslovnikom koji će vjerojatno i gotovo sigurno usvojiti sadašnja vladajuća koalicija. Dakle ali podsjetit ću kaže govor predsjednika Vlade o izvješću može trajati najdulje 1 sat. Na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika. Na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika. Dakle predsjednik Vlade ne govorim o imenu i prezimenu, može ovdje sat vremena može ovdje sat vremena govoriti šta mu god srce želi i vi ne možete reagirati kao što i do sada niste mogli reagirati na određen način jer je predsjednik vlade ponovno imao pravo odgovoriti i na vašu repliku. Protiv toga ja nemam ništa. Ali ovo je institut ukidanja govora najjačeg oružja zastupnika koji je izabrao hrvatski narod. To je govor, to nije revolver, mitraljez, minobacač, stinđer. To je jezik, to je govor. I zato vas molim u ime tog govora najjačeg oružja zastupnika u Hrvatskom saboru da jednostavno, evo se držimo postojećeg Poslovnika dok se ne usvoji novi. I nadam se gospodine potpredsjedniče da one stare pločice ne znam koliko dođe jedna, ja sam svoju označio niste bacili u smeće i vjerojatno je reciklirano i da vratimo ispravak netočnog navoda kako bi svi zastupnici mogli raditi po Poslovniku oni koji ga imaju i oni koji su ga dobili ili nisu dobili na klupe. raspravi tvrdili da po novom Poslovniku nema rasprave o novom pojedinačnom ministru koji se pojavi, pa nekakva hokejaška izmjena onako na brzinu. Malo će saborski odbor to nešto raspraviti i onda idemo dalje na glasanje. Ništa čudno, jer ja moj je dojam iz ove rasprave, ali i iz ovoga što piše na svim ovim stranicama koje smo dobili Poslovnika da mi nemamo onaj važni, najveći, konkretni cilj što se htjelo postići sa ovim izmjenama Poslovnika. Ovdje piše veća demokratizacija postupka donošenja zakona i učinkovitost rada Sabora. To je općenito. Mi nismo odredili što želimo sa Hrvatskim saborom, jer ova pozicija Sabora ne veseli nikoga od nas ovdje. Mi smo danas već čuli, netko je rekao iznad Sabora je samo bog. Po ovom Poslovniku iznad Sabora je samo Zoran Milanović, takav je dojam nas koji čitamo i određene članke koji upućuju na takvu situaciju, a jedna je od tih ovo koje ste vi naveli, da bi onda u raspravi čuli ovo što ste s pravom upozorili da vas se diskriminira kao skupinu, manju skupinu saborskih zastupnika jer je eto nekakav cenzus šest posto gdje bi se onda ocjenjivalo tko smije i koliko smije uopće sudjelovati u radu nekakvog zajedničkog doma. Činjenica jest da je institut replike i ova priča o ispravku netočnog navoda zapravo bio korak nazad u radu Sabora iako se tada postavljalo u prethodnim izmjenama kao najvažniji doseg tih izmjena upravo učinkovitiji i brži rad Sabora. Mi smo postigli sasvim suprotno. Bojim se da ćemo i sa ovim Poslovnikom postići isto to, jer po izvješću predsjednika Sabora za prošlu godinu od 7000 javljanja 3300 su replike. Znači, 50% skoro su replike. …/Upadica Znači da bez dobrog sagledavanja gdje je pozicija i osnovnog cilja koji se želi postići sa ovim Poslovnikom ove manje pojedinačne izmjene jednostavno neće postići svrhu Poslovnika. **Batinić, Milorad Ja se kolega Vukšić držim Poslovnika kako kad, ali evo kolega ja kao inženjer strojarstva nisam pravni stručnjak. Ali evo uvidio sam određene probleme u ovom tekstu za razliku od velikih pravnih stučnjaka koji tumače čak i referendum i Ustav i ne znam šta. I evo primijetio sam određene stvari koje prije svega ulogu Hrvatskog sabora smanjuju, dovode u povlašteni položaj u odnosu na hrvatsku Vladu, u odnosu na predsjednika Vlade. I ukoliko tako nastavimo tada jednostavno možemo kazat pa onda nećemo imati 153 zastupnika, nego hajmo izići na izbore, pa će ovdje hrvatske građane predstavljati i predsjednici političkih stranaka kako pozicije tako i opozicije i to će biti puno jeftinije za ovu državu, puno jeftinije za hrvatske građane, a na kraju postoji još jedna mogućnost pa hajmo se opet vratiti u onaj jednopartijski sistem pa ćemo imati delegatski sistem i svima će biti lijepo kojima je tada bilo lijepo. Ali ovaj Poslovnik i ovaj Hrvatski sabor mora štititi demokraciju u Hrvatskoj, mora štititi ovu državu i mora razvijati tu demokraciju. Jer demokracija nije cvijet kojeg trebate zalijevati svaki dan, nego trebate i doprinijeti da ona ima snažne temelje i da svakodnevno se razvija. U Saboru možda ljudi kad gledaju, ali Sabor je donio i gotovo 70% zakona jednoglasno, ponekad i uz burnu raspravu, ponekad uz prijedloge, primjedbe itd. I nema ovdje da tako kažem ljudi koji ne razumiju ono što pričaju niti ja se nadam da većina ljudi priča iz svoje glave, a da ne priča kako partijski šefovi kažu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio Branko Vukšić. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa shodno onome što je prije nekoliko sati govorio potpredsjednik Hrvatskoga sabora gospodin Stazić da manjina u Saboru terorizira većinu ovo je protuteroristički ili antiteroristički akt. Čisto ako smo mi teroristi, onda je to protuteroristički akt, žele nas eliminirati. Međutim, tim pristupom gospodin Stazić teroristima naziva i one koje su glasali za nas. Ovo što se predviđa s nekoliko članaka jest ukidanje opozicije. Što se želi ovim aktom? Želi se smanjiti mogućnost opoziciji, mogućnost govora. Kažu nije to točno. Kako nije točno? Članak 128. i 129. kaže kaže govor neću cijeli pročitati da vas ne davim jer ste svi pročitali, "na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika". On može govoriti sat vremena, ali nije dopuštena replika. I onda tko može govoriti kada se predstavlja Vlada. Mogu govoriti predsjednici klubova. Predsjednik kluba je izabran u jednoj izbornoj jedinici. Tko zastupa građane druge izborne jedinice da komunicira sa predsjednikom Vlade? I kad sam rekao da je to antidemokratski netko je ustao da to nije antidemokratski. Da, to je jednostavno onemogućena komunikacija sa članovima Vlade i predsjednikom Vlade koji je izabran u ovome Saboru. Prije je gospodin Šuker izračunao koliko dobiva pozicija vremena, koliko opozicija. Ako se izbroji i govor premijera i govor klubova pozicije tad se vidi da zapravo ima pravo govoriti tri, četiri kluba opozicije. Ali njihovi saborski zastupnici ne mogu govoriti, uglavnom pozicijski i ne govore, odnosno saborski zastupnici vlasti. Kada mandatar Vlade predstavlja članove Vlade nema razgovora sa zastupnicima, nema rasprave o tim istim budućim članovima Vlade. Pa čemu ih onda dovodi u Sabor? Sjede ko mumije ovdje i on predlaže, izrecitira imena njihova, pročita ili izgovori svoj program i nakon toga saborski zastupnici moraju šutjeti. Druga stvar je još u nepriličnijoj situaciji su upravo ti ministri. Pa ti ministri, budući ministri, su valjda zbog nečega izbor tog mandatara Vlade. To su ljudi s imenima i prezimenima, trebali bi biti. Pa valjda je njihovo pravo predstaviti se Saboru koji će ih izabrati. Na temelju čega mi možemo odlučiti i dići ruku za, protiv na temelju čega? Na temelju toga što se oni ne predstavljaju, na temelju CV-a kako se to popularno kaže? Zbog čega oni ne mogu dobiti nekoliko minuta da se predstave i da im saborski zastupnici, pa evo prihvatite predsjednici klubova, postave pitanja na koja oni trebaju odgovoriti. Možda bi bila Vlada jednoglasno izabrana nakon toga što vidi da stvarno ima kvalitetne buduće ministre, a možda bi i članovi pozicije, odnosno vlasti rekli e pa nećemo izabrati te. Jel' se toga netko boji? Opstrukcija prijedloga opozicije je prestrašna, nevjerojatna. To je točno. Naši prijedlozi stoje mjesecima i godinama i čak nisu raspravljeni u jednom mandatu. To je radila i HDZ-ova Vlada, odnosno Vlada dobro sam rekao to radi Vlada jer vjerojatno šef Vlade tako naredi da se o tome ne raspravlja. Najeklatantniji primjer kršenja Hrvatski laburisti su pustili u saborsku proceduru zakon koji je stajao nekoliko mjeseci, nakon toga je došao zakon Vlade. Kad je naš zakon bio raspravljen? Kad je ovaj usvojen, mjesec dana nakon toga. I sad vi kažete da ste demokratska vlast. Pa po čemu je to demokratski? Pa to je izigravanje demokracije. To je sramota Sabora! A vi kažete ne pa to mi imamo pravo, mi smo dobili većinu mi podnosimo teret sav teret Hrvatske na svojim leđima. Tako da ne priznajemo opoziciju. Opozicija je tek smokvin list kao što je smokvin list čitav Sabor. Ne čitav Sabor, ispravljam se, samo onaj dio koji podržava tu Vladu. Ne treba sve saborske zastupnike u isti koš trpati. Kaže se ovaj Poslovnik će omogućiti bolju organizaciju rada Sabora. A što je sad priječilo da se organizira? Pa jučer smo ne znam 13 točaka dnevnog reda ili 10 točaka dnevnog reda prošli, nije se znalo više tko, ne znamo se kako pripremiti, naročito klubovi koji imaju manje zastupnika. Po nekakvom redu se pripremate i onda kažu ne ide ovaj zakon koji je drugi nego ide ovaj I to je sad bolja organizacija? Pa zašto ide taj jedanaesti? Raspustite onda, ne treba Sabor na taj način raditi. I sad mi moramo, i što se dogodilo? Od tih 11 točaka koliko 10 saborskih zastupnika je raspravljalo sve skupa. Zbrzali smo jučerašnji dan. To ruši dignitet Sabora, ne govori saborskih zastupnika. Prije sam rekao svaki saborski zastupnik odgovora za svoje riječi. Svakog saborskog zastupnika narod u Hrvatskoj ocjenjuje. On ga ocjenjuje na izborima. Mnogi koji su puno govorili u Hrvatskom saboru nisu prošli, to se sjećate, na izborima. Znači, svaki saborski zastupnik odgovara za ono hoće li govoriti često, ima li što govoriti, ali to mu sasvim sigurno neće vlast će njemu će njemu dodijeliti evo vi imate 6% vama 35 minuta pa se vi preraspodijelite. I onda šef stranke kaže e sad sam ja došao na svoje, e ti nećeš govoriti sad će govoriti ovaj. Vi znači partitokraciju podupirete svim silama. silama. Nasreću nema to, ja se ispričavam nema u prijedlogu ali čim je potpredsjednik Sabora predložio nešto takvog moglo bi se to, to je zlosutna najava. Rekli ste da treba prebaciti težište rada na odbore. Sasvim sigurno, slažem se. Na odborima treba raspravljati, u odborima imamo stručnjake, imamo vanjske suradnike ali onda treba urediti tako da odluke odbora obvezuju plenarnu sjednicu, a ne da se kaže nije bilo na odboru pa kažu ma nema veze mi ćemo to i točka se prođe, izglasa se, a da nije bilo na odboru. Po čemu težište? Po ovom Poslovniku ne. Odbori ne dobivaju nikakvu veću ovlast osim što dobivaju nove potpredsjednike. Vlast je demokratska onoliko i ovdje u Saboru koliko brani pravo saborskih zastupnika manjine, odnosno opozicije. Umjesto da im daje više prostora pokušava učiniti opoziciju opoziciju nevidljivom. I svaki puta kada opozicija govori tada se kaže to je populizam, to mi više smeta mi da ne budem prost, kada netko naziva zastupnike tamburašima, kada ih pokušava uniziti. A sve do prije 15 mjeseci ili godinu i pol dana činili su 10 puta gore. su 10 puta gore. A sada kada mi govorimo kažu ne smijete govoriti a ako već ne možemo vas uniziti ovako onda ćemo zakonskim rješenjem, onda ćemo poslovnikom pokušati. Ne treba se obraćati premijer Saboru ako nemamo pravo njega pitati i ako nemamo pravo replicirati, ako nemamo pravo komunicirati. Ja sam prvi koji neće doći slušati premijera u Hrvatski sabor ako ću morati sjediti kao mumija. Što će mi to? pa slušam ga svaku večer. Monolog je na Hrvatskoj televiziji naruči si 20 minuta emisije 20 minuta mu novinar postavlja pitanja koja su mu neki drugi odredili. I sada će doći još sat vremena u Sabor i sat vremena nam držati s visoka lekcije i ja moram šutiti i ne pitati, moram šutiti isto kada predstavlja a sve češće je to nove ministre. Čemu smo onda mi? Ovdje smo izabrani da govorimo, ovdje smo izabrani da zastupamo one koji su nas izabrali a vi nam pokušavate i ovim poslovnikom to onemogućiti. Nadam se da nećete uvažiti niti jednu od onih zlosutnih najava potpredsjednika Sabora. Kolega,ja sam rekao odmah da je ovo ovo nije prijedlog poslovnika nego prijedlog ukidanja opozicije u Hrvatskom saboru. ali mene to ne čudi. Pa imate preko 700 tisuća potpisa za referendum i to ne važi. Pa Hrvatski sabor ako već ne može donijeti odmah odluku po zakonu traži mišljenje Ustavnog suda i tu je stvar jasna, a ne da Hrvatski sabor donosi odluku o neraspisivanju referenduma, to nema nigdje, to očigledno ima samo ovdje kod nas. S druge strane nazvali ste ovaj prijedlog ovog poslovnika antiterorističkim aktom, dokumentom, oruđem. Ja ne bih volio da nas saborske zastupnike na osnovu i ovih postojećih poslovnika odnosno jednog važećeg na osnovu ovog prijedloga da netko posebno evo ove zastupnike opozicije sada u Hrvatskom saboru ne nazovu pripadnicima Al-Quaide pa ili ja ili vi budemo Bin Laden ili ne znam tko. Ali hoćemo da netko tako promatra to. Dakle ja se sjećam i onog vremena tamo kada sam gospođi Kosor nosio onu torbu dječju to je tada bilo zanimljivo. I nije nigdje u Poslovniku pisalo da se to može napraviti i raditi. Sada ovim poslovnikom ja ne smijem pitati predsjednika Vlade ni kako je, nakon sat vremena njegovog govora u Saboru. ima pravo kolega šta će ovdje. Idem bolje onda na kavu. Ne mislim na Milanovića, mislim i na drugog koji bude došao i trećeg i četvrtog. Kog to zanima onda? Nemate ga pravo pitati

Uvaženi kolega Vinkoviću ja se nadam da referendum neće biti zabranjen. Mislim o referendumu se govori u javnosti međutim još nisu prispjeli potpisi koliko znam i da ne možemo prejudicirati jel nije još zadovoljena forma koju Prema tome ne bih o tome govorio. Ovo što sam govorio to da je antiteroristički rat govorio sam ironijski, međutim s vama se u potpunosti slažem da se želi i o tome sam većinu govora i posvetio da se želi na neki način onemogućiti opoziciju da bude glasna. Onemogućuje se ono što su odlični saborski zastupnici SDP-a i HNS-a koristili kada su bili u opoziciji. Da se njima to učinilo takav stav oni bi proglasili oprostite na izrazu fašističkom vladom neku drugu vladu da im se to dogodilo. dizali bi bune na to. Prema tome, kako se može uopće i pomisliti da onima koji su u manjini, da onima koji ne mogu donijeti niti jednu odluku u Hrvatskom saboru znači ni na što ne možemo utjecati, jedino sredstvo u opoziciji jest govor to nam je jedino oružje i oruđe. I tada kažu e sada ćemo vam ukinuti da ne možete govoriti a onda pod … svojeg ravnatelja HRT-a da stavi sjednice na 4.program. pa onda još sada im smeta, možda su ljudi shvatili da postoji 4.program pa polako se ušaltavaju pa kažu narod gleda, kaže onda ukini replike, ukini mogućnost da nešto pitaju premijera. Dakle to je dokidanje opozicije. Međutim čim nas oni žele više ukinuti mi ćemo biti glasniji i naći ćemo načina kako da narodu objasnimo što žele učiniti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić da se obistini ne daj Bože ono što je govorio kolega Stazić u ime kluba SDP-a mi bi vjerojatno ove dvije točke već davno završili raspravu jer naprosto ne bi išlo. Međutim vrlo interesantno je ovo davanje novog vremena novog prostora predsjedniku Vlade. Jer gledajte u članku 129.kaže u raspravi nije dopuštena replika. Znači zastupnici ne smiju replicirati zastupnicima, zastupnici ne smiju replicirati predsjedniku Vlade ali je vrlo interesantno da nije napisano da nema niti rasprave u ime predlagatelja. Jer šta je, po našem poslovniku na svaku raspravu po klubu predsjednik u ime predlagatelja može raspraviti 10 minuta. Pa onome što sam ja sve zbrajao dodajte još 100 minuta što će on odgovarati po svakom predlagatelju. Dakle to je nešto što ovaj Sabor vodi u mrak u kakvom nikad nije bio. A o tome kako se koriste sredstva pa koja čak niti ne postoje u Poslovniku zna najbolje kolega Šeks. Njemu se jedanput dogodilo jer se radilo duže od pola 7 da da su mu kolege iz SDP-a okružile govornicu i sjednica se nije mogla nastaviti. Sjednica se prekinula. A znate zašto? Zato što se o toj točki dnevnog reda po njihovom mišljenju moralo raspravljati ujutro kad to prenosi televizija. Šta bi mi sad trebali raditi? Dubit na glavi tu ispred govornice jer naše sjednice se uopće ne prenose. Prema tome, zato jesam rekao kolegi Staziću danas da Stazić oporbeni zastupnik čuje Stazića potpredsjednika Sabora da bi se zgrozio nad ovim što je danas ovdje predlagano. A inače tek toliko kolege koji ste vi kraće u ovom Saboru repliku u ime kluba to je izum umotvorine kluba SDP-a, a zato da se raspravlja o proračunu do dva, tri ujutro tako da se ne bi moglo glasovati u petak nego da se glasovanje prebaci za sljedeći tjedan. Međutim, naprosto svijet ne počinje s nikim i ne završava s nikim. Ima ono u narodu "nemoj činit onome što ne bi želio da tebi čini netko drugi" a to je možda u ovom Saboru poslovica koju bi trebali svaki dan ponavljat onima koji žele zatomit demokraciju u Republici

Da slažem se s vama. Nadam se da se neće obistiniti ono o čemu je govorio gospodin Stazić. I on se sam nada. To ne znam da li postoje dva gospodina Stazića ali nema veze. Jedan od ministara mi je rekao kad sam mu dao primjedbu, kad smo raspravljali čini mi se o nekom radnom aktu smo raspravljali bio je to ministar Mrsić da neka se malo strpim, sutra će biti ujutro pa će mi se svjetla pozornice upaliti. prvo nije dobio opomenu, normalno da nije. Pa ja onda njemu mogu uzvratiti sebeljubivi ministar na taj način govori koji samo što iz paštete ne iskače na Hrvatskoj radioteleviziji. Ne borimo se mi za kamere zbog toga što smo sami sebi samodopadni, nego zbog toga da ljudi čuju o čemu govorimo. To je ono što smo govorili to je naš alat. A druga stvar već su, je toliko telekomunikacijska mreža raširena da hrvatski građani sasvim sigurno gledaju i sjednice drugih parlamenata pa je vrlo dostupan i britanski parlament. Pa pogledajte kako raspravljaju u britanskom Parlamentu i koliko ima pod navodnicima galame i koja je to atmosfera. Ovo je komorni Sabor, ovo je komorni ansambl. Prema tome, o čemu mi raspravljamo? Prvo valjda će nam zabraniti i negodovanje, valjda će nam zabraniti i lupanje po, nećemo moć govorit. Šta ćemo onda? Lupat ćemo po klupama? Zavezat će nam ruke? Ne znam šta. Mislim da ova rabota koju ste započeli nije dobra. Hvala. Sljedeća replika Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolege. Evo ga, nakon ovih rasprava, bit će ih još, sve više i više dobivamo konture Poslovnika kao da ih je pisao Kim II Sung aman za njega. Sat vremena govori, a oni svi kliču i bacaju se ničice, ali ništa drugo ne prigovaraju. Sjeverna Koreja će ovo zaista sa pažnjom proučiti, podržati i mi ćemo imati divan Poslovnik. To je festival demokracije u ovom Poslovniku. Tako su nam najavljivali od onih svojih prethodnih dva još Poslovnika da će uvesti reda. Danas su poluprazne ove klupe. Zašto? Zato jer od ujutro su odbori i to ne bilo kakvi odbori, nego važni odbori na kojima se raspravlja i još uvijek traju, a danas su i važne točke dnevnog reda. Pa kako to? Rečeno je da će se odbori održavati u vrijeme kad nema sjednice, jel' tako Sabora. Međutim, obzirom da je takav II Sungovski Poslovnik vjerojatno više imate pravo mi ne moramo ništa ni govoriti, nego će nas oni lijepo zabraniti. Reći će gotovo, Sabora više nema, nema u Hrvatskoj više Sabora. Nama to nije u interesu. Samo će uvaženi voljeni sin i vođa govoriti koliko hoće. to je moje mišljenje, a mislim i većine. da obećavali smo, obećavala je većina da ćemo imati sjednice odbora ponedjeljak i utorak. Ja moram reći da nikad u životu nisam bio, kolege znaju, u ovih 15 mjeseci pardon, u ovih Odbora za prosvjetu i kulturu ponedjeljkom i utorkom jer jednostavno se to ne može dogoditi. Zašto se ne može dogoditi? Nema kolege, nek' kolega objasni zbog čega. I to sam molio na samoj sjednici da neću više dolaziti u vrijeme zasjedanja plenarne sjednice, jer trebamo nešto raditi. Vi ste govorili o tome, podsjetili da žele dokinuti da Parlament i da nema smisla više govoriti u Saboru. Mislim da nećemo posustati, da bez obzira predstavljao se ovdje premijer i ako nam onemoguće raspravu s njim da ćemo naći načina kako ćemo raspravljati sa tezama u njegovom govoru. I mislim da će to biti veliki minus poziciji, poziciji, jer sasvim sigurno da narod shvaća što se radi. A jedna stvar koju bih podržao u ovom a mnogi kolege su izrekli kritiku to je odgovor četiri minute. Ja jesam za odgovor četiri minute. Ako pitate ministra neko pitanje tad stvarno tražite odgovor ne sa da i ne, nego pojašnjenje. Međutim, tada predsjedavajući treba imati hrabrosti da premijeru kaže za ovo imate dvije minute, za ovo četiri. A znate kako premijer kaže ne ja imam pravo, daj mi Poslovnik. Prema tome, sve u odnosu predsjedavajućeg i premijera. Ali više sam da ostane 4 minute nego dvije minute jer stvarno želim saznati odgovor. Ne ja, nego javnost jer mi pitamo radi javnosti ne zbog samih sebe što smo radoznali. Hvala. Sljedeća replika, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao predstavnika predlagatelja. Nema ga većinu ove diskusije kao što ga nije bilo ni dobar dio diskusije pod prethodnom točkom. Dakle, predlagatelja očito ne zanima baš previše što se ovdje govori jer to će se ionako odlučiti negdje drugdje kao što smo mnogi od nas rekli pa to nije ovdje ni napravljeno. To je napravljeno jedan i drugi tekst su napisani negdje drugdje po diktatu nekoga drugoga. Pa možda nije ni važno što mi ovdje tu govorimo i što sugeriramo. htio bih se ipak referirati na ono što je rekao uvaženi zastupnik Vukšić, a to je da bismo svi trebali biti svjesni nečega. Mi u ovom času donosimo svoj Poslovnik, ne Vladin Vladin Poslovnik, ne Poslovnik vladajućih, mi donosimo Poslovnik Hrvatskog parlamenta. Jednako mislim da bi nam trebalo svima biti stalo kako onim vladajućim tako i nama u oporbi da donesemo najbolji i najkvalitetniji Poslovnik. Poslovnik koji se neće onda mijenjati kad se vlast promijeni nego koji će trajati. Jer vlast uvijek traje neko vrijeme. Hoće li biti izvanrednih izbora? Pa možda puno prije, možda već najesen ili sljedeće godine ili u najgorem slučaju za dvije godine. A zašto bi se onda taj Poslovnik morao mijenjati? Pa hajdemo ga danas napraviti najbolje, najobjektivnije, da on vrijedi i koristi svima. Da ne bude sad na korist onih koji su sad na vlasti pa da onda drugi kad dođemo ponovno na vlast, a doći ćemo, da onda mi idemo to na neki drugi način mijenjati, a onda vi koji sad zastupate ovo ćete govoriti kako to ne valja. To nema smisla. svi zajedno sad uređujemo nekakvu svoju kuću i nekakvi svoj način ponašanja i ja plediram da tako gledamo i na ovaj Poslovnik. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da poštovani kolega Reiner to je po onoj vlast to sam ja ili država to sam ja. Poslovnik treba skrojiti po mojoj mjeri. U ovom trenutku ja vladam i želim da mi bude najlakše. Nije bitno što će se dogoditi sutra jer svaka vlast misli da će trajati 20 godina. Sjetite se i prvog predsjednika države dr. Franje Tuđmana kad je rekao mi ćemo najmanje 20 godina vladati pa ipak nisu, samo 10 Taj Poslovnik koji je skrojen po mjeri samo jedne stranke ili jedne koalicije zapravo unižava Sabor. Poslušnost, ponavljam, i poltronstvo je unizilo Sabor. Sabor unižava činjenica da saborski zastupnici bespogovorno glasaju za ono u što ne vjeruju. A to sam se uvjerio desetke puta razgovarajući s njima jer to je kažu ona stranačka disciplina da bez stranačke discipline nema parlamentarizma. Onda to nije parlamentarizam ako je šefova riječ zadnja riječ. U čemu se sastoji parlamentarizam? U tome da se dižu ruke kako šef kaže. Pa tu nema parlamentarizma. Slažem se s vama treba konsenzusom, znači trebamo jednoglasno donijeti Poslovnik i da Poslovnik traje pošto sad ulazimo u EU, vjerojatno se nećemo razdruživati tako brzo, ulazimo u EU i neće biti više razloga za mijenjanje Poslovnika. Raspravljajmo o tom Poslovniku duže vrijeme, ne mislim da trebamo 1.07. donijeti Poslovnik. Mi svašta nismo ispunili pa ne pa ne trebamo ispuniti ni taj rok. I dogovorimo se i donesimo Poslovnik koji će vrijediti i za iduću vlast, bez obzira koja to bila. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšiću mislim da sam dobro razumjela suštinu onoga što ste željeli reći svojom raspravom, a to je da i novim Poslovnikom moramo nastojati što je moguće više doprinijeti jačanju ugleda Hrvatskoga sabora. Ugled Hrvatskoga sabora evo i po svim istraživanjima pa i kad pogledate portale, reakcije građana je zaista na niskim granama. Kad se otvori rasprava o plaćama državnih dužnosnika onda gotovo isključivo krene zahtjev za smanjivanjem plaća saborskih zastupnika i zastupnica ne ministara, ne nekoga iz ne daj Bože trećeg stupa vlasti nego uvijek isključivo i samo po zastupnicima. Dakle, zastupnici su neradnici, neznalice, niškoristi ljudi koji sjede ili čak ne sjede uopće u ovoj zgradi nego troše državni novac, novac poreznih obveznika i apsolutno ništa ne rade. Dakle, to moramo pokušati i kroz ovaj novi Poslovnik promijeniti. Što znači poboljšati uvjete našega rada. Dobro ste spomenuli jučerašnji dan. Zaista oni građani koji su eventualno mogli pratiti što se događa su bili sasvim sigurno zbunjeni jer se u nekim trenucima nije znalo ni gdje ćemo ni kako ćemo ni kamo ćemo. I naravno da nije bilo zastupnika ovdje i naravno da nije bilo kvalitetne rasprave o nekoliko važnih točaka dnevnoga reda. Spomenuli ste još seljenje prijedloga oporbenih zastupnika uvijek na dno i neraspravljanje o prijedlozima oporbenih zastupnika. Želim skrenuti još na jednu stvar koju možda niste primijetili. Postoji jedan prijedlog Vlade, a to je prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji se seli već nekoliko mjeseci, sada je po ovom dnevnom redu 65. točka, to je prijedlog Vlade iznimno važan prijedlog. Prema tome i nama se to, ja sam prije mjesec dana tražila da se kaže jel' Vlada povlači, dobro bi bilo da ga povuče zbog digniteta Vlade, a ne da ga selimo na dno dnevnoga reda. **Batinić, Milorad Uvažena kolegice Kosor, da, ljudi su s razlogom kivni na Sabor. Trebamo svi skupa poraditi na jačanju ugleda Sabora. Prije svega treba penalizirati nerad u Saboru, nedolazak u Sabor, neopravdani nedolazak u Sabor. Sasvim sigurno da su saborski zastupnici na odborima, kada je sabornica prazna neki rade međutim često je prečesto prazna kada nema odbora jel vidimo kada jesu a kada nisu odbori. To treba kazniti novčanim kaznama. Treba uvesti novčane kazne. Neki parlamenti imaju, ne dobivaju kada ne dolaze na glasovanje ne dobivaju dnevnice, ne dobivaju dio plaće. Mi se previše teško narod živi da bismo se mi bahatili ovdje da ne bismo radili jer imamo predobre plaće u odnosu na većinu hrvatskog naroda i moramo snositi svoj teret. Zato mi jesmo Hrvatski laburisti predložili smanjivanje svim državnim dužnosnicima pa smo ispraćeni podsmjehom jer to je kao populistička mjera. Nije, jer se mi želimo odreći te plaće. Nije populistička mjera. Ako mislite da je populistički biti bliže s onima koje predstavljate onda ste pogriješili. Kada bi se uvelo pravilo da se mora raspraviti sve ono što je na dnevnom redu i da sjednica prije ne završava tada ne bi ovo što ste vi rekli da neki zakoni završavaju na 63.mjestu, a o tome je govorio gospodin Lesar malo prije tada bi bilo više reda i tada se ne bi stavljalo na dnevni red pro forme. Nego kada se stavi na dnevni red znači ta će točka na dnevnom redu doći kad-tad u raspravu

replika vama u smislu i ove koji su do sada imali. Rekli ste u svom izlaganju da je pomalo ovaj saziv Sabor kao komorni saziv pa ispada da mi sami sa sobom oporba tu razgovaramo. I to je jako loše. Ja mislim daje to posljedica promjena poslovnika jer ukidanjem onog ispravka netočnog navoda koji je trajao 1 minutu htjelo se doskočiti ovim replikama koje su 2 minute, pa 2 minute odgovora to je sve skupa razdužilo raspravu pa je vjerojatno naputak vladajuće koalicije da se o ničemu ne raspravlja. E upravo taj naputak ja vjerujem da postoji jer nije po meni baš sasvim svejedno kada vi nešto kritički govorite da vam nitko ništa ne odgovori. Pa to ispada kao u filmu Mrtav hladan svako sam sa sobom. Dakle nema apsolutno odgovora sa druge strane. Pa čak i onaj koji prati Hrvatski sabor kada vidi polupraznu sabornicu i nas par tu kako sami sa sobom diskutiramo mi smo kao oporba kritični i želimo nešto popraviti ali sami smo sa sobom. To je kao sada u izbornoj kampanji kada su nas stavili pred kameru televizijsku i kaže imate 3minute da date svoj program. Pa kom da dam? Nekako je nezgodno kao da vas ne netko utrpao u kutiju i sami sa sobom. Dakle nema povratne, gubi se kvaliteta i smisao rasprave a samim time kvaliteta parlamentarizma. Jer svrha je izbora da postoje različita mišljenja. Većina ima svoje mišljenje, oporba će imati svoje mišljenje. Nekad smo i konstruktivni i vrlo je loše da se mišljenje oporbe ne uvažavaju u ovih 2 godine mandata vlade. Nismo mi toliko glupi da mi ne znamo o čemu mi govorimo. Mi govorimo ono što mislimo i što trebamo reći i želimo popraviti situaciju ako možemo i očekujemo da se će se nešto i prihvatiti. Ako se sve odbaci, ako smo mi danas tu navedeni i da smo mi skupina 6% koja tambura i priča bez veze i da smo mi teret vladi onda se izgubio smisao parlamentarizma i općenito višestranačja u Hrvatskoj. To je loše. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Salapiću jedan me građanin pitao koji redovno prati sjednice jesam li ja po kazni svaki dan u Saboru. sam pitao zašto to misli, pa veli vi ste tamo čučite vas nekoliko u zadnjim klupama jest vi po kazni, jeste vi dežurni ili niste jel ljudi ne shvaćaju jer oni misle da nitko ne treba ništa raditi. zato i jesmo došli na loš glas. U Saboru treba biti i treba raspravljati. Kažeta da nam nitko ne replicira na naše replike na naša izlaganja. Ne znam da li je to odgovor ili nije odgovor ali nije dobro jel ta je komunikacija potrebna, nužna. Kada bismo više komunicirali na taj način i kada bi se više opozicija tada bismo izbistrili svoje stavove. Znači polemikom možemo doći do nekakvog rješenja. Međutim mi ovdje ovdje govorimo monologe već znam točno tko će kome replicirati i onda se to proglašava od potpredsjednika Sabora i još nekih drugih ljudi cirkusiranje. I sada mislite jel ću ja cirkusirati govoriti. A što mi drugo preostaje ne odgovoriti jer mi opozicija nemamo mogućnosti kao što ima ministar je svaki dan barem u nekoj emisiji, svaki dan tumači negdje, svaki dan ima intervju. Nama je ovo politička pozornica i politička pozornica koji trebamo iskoristiti i moramo negdje iznijeti svoje stavove. A gdje ćemo iznositi svoje političke stavove nego ovdje u Saboru jel smo zato i izabrani, a ne zbog toga što bi kao što kaže jedan ministar uživali u svjetlima pozornice. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I sljedeći za raspravu prijavio se Josip Kregar. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Mislim da je zajednički nazivnik mnogih rasprava koje sam danas čuo živa želja da se poveća ugled i politički utjecaj Sabora. Mislim da to svi dijelimo. Istina, na izvršnoj vlasti tako literatura kaže stoje mnoge prednosti, stručno znanje, dodir sa informacijama, svakodnevni posao profesionalca u određenom usko definiranom području u svakom ministarstvu. Tako da Sabor htio ne htio kada sam dobije ovakav zadatak da donese neki akt ne pokazuje tako visoki stupanj stručnog znanja, spremnosti i efikasnosti u tome. Ali nemojte krivo shvatiti ja ne govorim ovo zbog činjenice da rasprava nije dobra jel je mislimo ocjenjivat. Svakako ima pravo i dobro je da ima pravo na iskazivanje svog mišljenja. Ali ono na što želim ukazati je činjenica da gubitak vjerodostojnosti i ugleda Sabora u društvu nije rezultat ovakvih malih sitnih proceduralnih trikova i nije rezultat određene kampanje za pojedini trenutak iza koje tko zna kakvi interesi stoje. Ugled i dojam Sabora u javnosti rezultat je loše prakse nepostojanja elementarnih ne poslovničkih nego etičkih i ljudskih normi u raspravljanju. Ja sam čuo danas mnoge stvari koje su naravno možda razumljive u otvorenoj raspravi i slobodi izražavanja, ali nisu baš konstruktivne, više su uvredljive nego što pomažu. Dojam i ugled Sabora u javnosti prvenstveno je uzrokovan baš time što se stvara dojam svadljivosti i nepotrebnih tenzija. Ja sam bio ponosan na nekim saborskim sjednicama, istina kasno popodne i navečer kad nema prijenosa, u kojem je prevladavalo vrlo odgovorno, smisleno i stručno potkovano i opravdano raspravljanje. Nekad to nije slučaj i to je ono što je utjecalo na ugled i značenje Sabora. demokratsku raspravu u Saboru, ali ovdje je činjenica da je ova izmjena Poslovnika donekle iznuđena baš time da se izmjene baziraju na lošoj praksi koja u Saboru u pojedinim stvarima postoji. Ispravak netočnog navoda je primjer jedne takve zloupotrebe. Međutim, ja mislim da se to ne ispravlja izmjenama Poslovnika. Dozvolite onda na što mislim. Ja mislim, a to se ponavlja iz saziva u saziv, da bi Sabor trebao donijeti etička pravila ponašanja zastupnika u obavljanju svoje javne funkcije. Ona bi se ticala ne samo ponašanja na ovoj pozornici nego bi se ticala ukupnog djelovanja javnog djelovanja izabranih zastupnika. Takva stvar se i naznačuje u prijedlogu Poslovnika. Tamo i imamo prijedlog kojeg evo ovim ja podržavam da se donese jedan takav akt jer bi on možda bio mogućnost da se korigira i ukaže na to da se krše pravila osnovne elementarne pristojnosti ponašanja i izražavanja svog mišljenja. Nitko ne bi smio cenzurirati sadržaj, pogotovo to ne bi smjela biti samo cenzura bilo kojeg zastupnika. Ali potrebno je da se pri tome vodi računa o tome koje su posljedice stila i načina govorenja, koje su posljedice nastupa koje izaziva mnogobrojne replike ali ne vodi dobrom promišljanju i rezultatu. Deliverativna demokracija je demokracija koja se temelji na raspravi, a ni rasprava pri tome nije jednostavno puko shvaćanje. Dakle, predlažem i zadovoljan sam da u prijedlogu izmjena Poslovnika stoji jedna takva klauzula. Mislim da to nije jedini primjer pozitivnog vrednovanja ovih promjena i da treba malo obratiti pažnju da su one rezultat i želje da se kodificiraju i dobre prakse koje u Saboru postoje. Za kraj Poslovnik kažem nije ono osnovno sredstvo koje utječe na javni dojam, on samo organizira naše rasprave. Volio bih naravno da onda kod donošenja bude što viši stupanj slaganja i konsenzusa. Ali na tome treba raditi, možda jednim drugačijim tonom i stilom nego ga I dozvolite još samo jednu malu sitnu primjedbu koju ću šire razraditi jer ovo je ipak mjesto u kojem se ne može sve reći u tako malo vremena. To je činjenica da nemamo dovoljno razrađene odredbe koje se tiču rada u odborima. Imamo, samo mislim da neke praktične stvari koje se tiču djelovanja ili rada odbora između sjednica koje se tiču reda i kvoruma na sjednicama treba doraditi u raspoloženju tolerancije i suradnje bez shvaćanja da je govorenje istine uvreda, ali i bez toga da se istina izreče na uvredljiv način. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Prva se javila Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine zastupniče i uvaženi profesore mene zanima evo da mi odgovorite u ovoj mojoj replici zar vi smatrate zaista da je u ovom Poslovniku govor premijera u ovom slučaju se radi o premijeru Milanoviću jednosatni govor premijera na kojeg neće biti replike, koji će biti besprijekoran da će doprinijeti i stručnosti i uvažavanju i da ćemo mi tada pokazati kako smo vrlo kulturni, kako smo demokratični, kako uvažavamo i kako ljubimo sve to oko sebe. Uvaženi profesore smatrate li da je to zaista tako dobro? Evo to me zaista zaista zanima. I zar vi mislite da u ovom Saboru ne sjede jednako tako stručni ljudi možda čak i stručniji nego što su pojedini ministri i da bi u nekim fahovima, odnosno u ministarstvima sjede zaista ministri kojima je možda bolje uvaženi zastupniče da šute kao što im brani to premijer. Da li to podržavate da premijer Milanović brani ministru da uopće odgovori na pitanje zastupnika? Pa zar će to doprinijeti dignitetu Sabora? Evo, mene zanima vaše mišljenje. Hvala. Hvala. Odgovor, kolega Kregar izvolite. **Kregar, Josip Zahvaljujem na pitanju jer ono omogućava naravno da razjasnim ono što hoću reći, ali u tome i je prednost onoga protiv čega je bilo govora, replike. To je mogućnost da kažem ono što mislim, a dozvolite onda ukratko. U većini parlamenata koliko ja znam doista izlaganje premijera ne može se pretvarati u opću raspravu u kojoj se gube oni naglasci i mogućnosti koje jedna takva okolnost okolnost znači. To naravno ne smije spriječiti da se o pitanjima raspravlja, ali ne u tom trenutku kad se izlaže politika Vlade. Ja mislim da je ovo rješenje koje je kompromis u kojem klubovi imaju ta prava, ali ne još i zastupnici jedno razumno rješenje, srednje rješenje. Nije ovo Sjeverna Koreja i nadam se nikad Hrvatska neće biti slična u svom političkom sistemu. A što se tiče drugih pitanja, zapravo vidim jednu stvar koja je dosta važna. Ja inače zastupam mišljenje da je snaga izvršne vlasti toliko velika da se Parlament samo svojom aktivnošću i pameću tome može suprotstaviti, ali nije moje mišljenje nastalo na temelju iskustva Hrvatskog sabora. Uzmite literaturu. Max Weber 21. poglavlje knjige Privrede i društvo, 70 stranica u kojem objašnjava koje su to prednosti, a to vi svi znate. Gospodin Šuker je bio ministar, pa zna koja snaga znanja i iskustva i podataka stoji iza ministra koji govori o financijama. To saborski zastupnik uz najbolju volju, njegovu sada ili vašu u budućnosti nema. Dakle, mi jesmo na neki način i inferiorni u našim mogućnostima prema izvršnoj vlasti. Ali gospodo, ne donose oni zakone nego mi. Sljedeća replika, Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kregar, kazali ste da ste ovdje prepoznali živu želju za što bolji ugled Sabora i zastupnika u javnosti. Sabor ima onakav ugled kakav je zaslužio, zastupnici imaju upravo onakav ugled kakvi su ga i zaslužili. To je posljedica godina djelovanja, ponekad malo i na neprirodan način. Vlada se često prema Saboru ponaša podcjenjivački, a nekad i Sabor i zastupnici pristaju na samo podcjenjivanje. I to nije dobro za demokraciju. Nekad je Sabor mjesto za liječenje taština nekih iz Vlade, a nekad je Sabor i mjesto za dodvoravanje mladih što je mimo svakog razuma. To bi trebalo izbjegavati. Primjerice, iako Poslovnik Sabora niti je definirao, niti sada novim definira da kada su izvješća pojedinih institucija koje odgovaraju izravno Saboru i podnose izvješća izravno Saboru nitko se na odboru čak ne usudi raspravljati o tim izvješćima da nema mišljenja Vlade o tom izvješću, a kamoli ga stavit u proceduru na dnevni red ili javnu raspravu da nema mišljenja Vlade. I na to pristajemo, uporno pristajemo. To je bila praksa izuzev iznimaka. Nije to, ne pristaje svatko. Ali vrlo često pristajemo na samo podcjenjivanje. A nekada je li ovo dobro ili nije, ja čak mislim da ćete se prvi vi suprotstaviti ovakvim Poslovnikom nakon što se izgubi vlast. A da neće i koristiti to nekada, naravno da neće. Imali smo neki dan ovdje priliku kada je potpredsjednik Sabora govorio samo šest minuta i rekao javno da ne želi odgovarati na zastupničke replike,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kregar, ako sam vas dobro shvatio, a ja mislim da sam vas shvatio dobro jer ste me u tome uvjerili kada ste replicirali gospođi Sumrak. Vi govorite o tome kako je Sabor često puta inferioran Vladi odnosno ministarstvima, pogotovo kada je u poziciji predlagača kao što je slučaj ovaj dokumenat kojeg danas raspravljamo. Govorite da je kod ministra ili u ministarstvu stručno znanje, posjedovanje informacija dnevno donošenje odluka što ga čini snažnijim u odnosu na nas saborske zastupnike. Vidite, ja se tu djelomično s vama slažem. S ovih 10 godina bavljenja proteklih sam sedam godina bio na toj tamo strani pa onda vam mogu reći da se s vama djelomično slažem, da sam puno puta predlagajući zakone prije nego što bi uputija zakon u proceduru Vlade koristio službe ovoga Sabora, stručne službe Sabora i to sam se uvjerio i tada a i danas da često puta ne samo među zastupnicima nego u stručnim službama ovog Sabora postoje ljudi koji bi napisali puno bolje zakone od onih koji danas dolaze u Sabor kojih ste i sami svjedoci da često puta su i nomotehnički loši, da čak dolaze i zakoni koji ne percipiraju činjenicu da su već doneseni zakoni koji mijenjaju te druge dokumente itd. itd. Ja bih bio sretniji kada bi ovaj Sabor više puta predlagao zakone i koristio ne samo tu svoju ovlast da raspravlja o zakonima koje predlaže Vlada već da se često puta i zastupnici angažiraju na predlaganju zakona i vjerujte ima i dovoljno informacija i dovoljno stručnih znanja i dovoljno snage da se dnevno odlučuje i među zastupnicima. I takav odnos koji vi nama govorite da postoji između Vlade i Sabora ja se s njime ne slažem jer govorim, imam iskustva i s jedne i s druge strane sabornice. Mislim da je velika snaga u Saboru. I nema jake izvršne vlasti, nema jake izvršne vlasti bez jake ove zakonodavne, odnosno parlamentarne rasprave,

nego prvenstveno u kvaliteti zastupnika jednu snažnu mjeru, jednu veliku snagu koja može doprinijeti tome da i prijedlozi, ne samo gotovi oblici zakona budu dobri i bolji, zato i postoji procedura. I zato i postoji Poslovnik. I zato postoje rasprave na odborima. I zato postoje vanjski članovi odbora koji u tome svemu mogu puno pomoći. Naročito bih podržao vašu zamisao da Sabor kao tijelo bude aktivniji u predlaganju nekih dokumenata ili politika koje se donose. donose. I mislim da u tome imate pravo. Ja sam čuo ovdje primjere i čujem loših praksi koje su rezultat ja bih rekao i neke vrste nespremnosti za pravu političku borbu na otvorenoj sceni. Ne smatram to dobrim, ali ne mogu unaprijed reći da je ovaj ili onaj prijedlog dobar samo zato što nije došao na dnevni red.

odnosno ugleda Sabora da je jako važno, odnosno da tome može pridonijeti stil i način na koji govorimo. Potpuno se slažem govoreći o saborskim zastupnicima i zastupnicama ali se to svakako mora odnositi i na članove Vlade i o njihovom stilu i načinu na koji govore u Hrvatskom saboru i općenito u hrvatskoj javnosti. Imam osobno iskustvo, dakle u skladu s onim što ste govorili, o činjenicama kojima raspolaže ministar. Dakle, na početku mandata predsjednice Vlade jako sam se žestila na često okrutne prigovore oporbe, pitanja, osobito na aktualnom prijepodnevu. A onda sam promijenila taktiku i odlučila odgovarati isključivo na svako pa i najprovokativnije pitanje jezikom argumenata, brojki, činjenica dakle onima kojima raspolaže premijer, odnosno onima kojima raspolaže ministar. I to se pokazalo ja mislim učinkovitim. Međutim, ima još jedna činjenica o kojoj sasvim sigurno imamo svatko od nas neko svoje iskustvo. Naše rasprave u Hrvatskom saboru teško da će moći biti prenesene u većini medija ako nisu na nekoj vrsti ruba ili granice. Ili prevedeno, često puta se isključivo citiraju oni koji govore na granici uvrede ili koji na neki način ridikuliziraju stvarnost. I to je isto tako činjenica, to je naravno srcu medija i njihovoj odluci što će i kako prenositi. Ali to je isto tako činjenica s kojom se suočavamo. Hvala. Sljedeća replika, Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kregar ja sam iskreno govoreći očekivao da ćete govoriti o inferiornosti kojoj se u ovom Poslovniku stavljaju saborski zastupnici u odnosu na Vladu. Vi ste sjajno elaborirali da saborski zastupnici nemaju informacije i to informacije u principu za raspravu … na ovaj ili na onaj način. Ali, to je već sama inferiornost. Jer suludo je reći da saborski zastupnik, recimo evo mi ćemo Izvješće o izvršenju proračuna, mi nemamo informacije kakvo je punjenje proračuna sa 30.05. Recimo ja dok sam bio ministar ja sam do drugog ili trećeg u mjesecu sazvao novinare i dao informaciju kakvo je stanje u javnim financijama. Ja sam bio netransparentan, ovakav, onakav. Sad ne možemo dobiti nikakvu informaciju i to je ok. To je samo jedna mala opaska na ovo što ste vi rekli oko inferiornosti. Ovisno koliko se čovjek potrudi, toliko ima podataka. ovaj Poslovnik gura stvarno saborske zastupnike i ovaj Dom u inferiornost. Jer gledajte predsjednik Vlade tu može raditi što hoće. Kad govori o izvješću nije to predstavljanje Vlade nego Izvješće o radu, znači mi praktički ne možemo raspravljati o tome. Kad se odgovara na zastupničko pitanje on ima pravo 4 minute i ministar ima pravo 4 minute i on komotno po ovom Poslovniku kako se predlaže i kao što je govorio kolega Stazić u datom momentu može ministru reći sad ti stani sad ću ja odgovarati dvije minute. Dakle, naprosto se daju određena prava ovim Poslovnikom izvršnoj vlasti što nikad dosad nitko nije imao u ovom Domu, nikad nitko! Pa za '90-e godine HDZ-a se govorilo svašta, međutim ni pokojni predsjednik Tuđman nije imao nekakva prava koja se danas daju predsjedniku Vlade Milanoviću. To je činjenica i to je istina od koje mi ne možemo pobjeći. Možda to nekom u ovom trenutku odgovara, ali ja vam samo, rekao sam u jednoj replici što su napravili kolegi Šeksu kad su bili nezadovoljni samo s tim što se ne prenosi određena rasprava, okružili su tu govornicu ti isti koji nas danas uvjeravaju da se Poslovnikom treba urediti da Vlada u Saboru može raditi što god hoće, a saborski zastupnici nemaju nikakvo pravo. Dakle, ja sam s obzirom na vaše

Tako je. Ali vi imate recimo tu naviku da iz klupe uvijek neku upadicu dobacite što ne smatram dobrim za govornika koji vam nešto objašnjava. Pa molim nemojte. Ono što kod vas u vašem pitanju ja prepoznajem kao pozitivno jest činjenica da u svakoj odluci postoji nešto u čemu trebamo razlikovati tehničko znanje i zastupanje interesa. Mi zastupnici možda nemamo tehničko znanje na razini onih koji su time posebno i specijalistički bave ali mi zastupamo interese naših birača. I zbog toga ono o čemu mi odlučujemo nije tehnička odluka i nije birokratski postupak. Mi odlučujemo o interesima, mi odlučujemo o onima koji su nas odabrali da ih zastupamo

kao što su etika, moral, stil u Saboru pa i ton. Stil određuje i ton. Majstori koji to dobro rade, koji su dobri govornici ima jedna sjajna Harrissova knjiga o Ciceronu kako je on vježbao svoje govore. Znate dobro da je on mucao, kako je ispravljao taj svoj govor. Ja ne mislim da ovdje u Saboru ima pretjerano grubih govornika, da ima bezobraština, da ima onih govornika ili onih govora koje bi se trebali stidjeti. Mislim da su rijetki bili ispadi i to su javno bili osuđeni u samome Saboru kada su bili neprimjereni, ali ako je temperament nekad je temperament stvar pojedinca, stvar karaktera, a nekad se taj temperament tempira pa se podvikne zato što se zna da se treba u tom trenutku podviknuti. Rekli ste da ponekad ovdje vlada svadljivost i nepotrebne tenzije. Tu tenzija nažalost ja sam rekao … tu tenzija nema. Vi ste vjerojatno na raspravama kada ima nekih malih tenzija. Tu ljudi tvrdo zaspe u Saboru, spavaju. Kada bi bilo nekih tenzija nitko ne može zaspati u Saboru. Ugled kao što ste vi rekli i politički utjecaj u Saboru ne može se povećati nekakvom lažnom bliskošću klubova koji nisu bliski koji se bore za svoj politički prostor. To je u nesuglasju. O tome mislim ja ne mogu suditi. Odnosi se i na mene, odnosi se na sve nas ali prosudbu radi publika, narod i oni ocjenjuju jesmo li mi ljudi posebnih sposobnosti ili smo malo nervozni ili imamo egzibicionističke sklonosti i slično, oni ocjenjuju, ne mi. I nitko si ne bi mogao dati u ovom Domu pravo da to ocjenjuje.

Ali ako hoćete ja ću tu i završiti … ne samo kritika. Za ovo javljanje ponukale su me riječi koje su često bile ponavljane tenzije, konflikt, argumenti, ugled Sabora, poziv protiv konflikta i da zapravo raspravljamo o katalogu procedure. U jednoj replici prihvatio sam poziv jednog predstavnika jedne vladajuće koalicijske stranke, da bude što manje tenzija i da tom katalogu procedure upišemo pravila koja prvo svima budu jasna, nedvosmislena i jednaka prema svima. I naravno da uvijek će biti situacija kada bilo tko od nas pojedinačno može reagirati na neprimjereni način koji se sankcionira ili ne sankcionira da to može izazvati bijes, nezadovoljstvo, ljutnju građana ove zemlje i neslaganje s takvim pristupom. Za tako osobno ponašanje najveću odgovornost snosi taj pojedinac ali i stranka koja tolerira takvo ponašanje ako se nekome to dogodi nekoliko puta. Ali odgovarajući ponovno na poziv smirite tenzije, dajte da bude što manje konflikta, da razgovaramo argumentima i kako bi ugled Sabora bio što veći, ja vas sada moram podsjetiti kako je do ovog prijedloga poslovnika došlo. Profesore Kregar, na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav pojavio se ovaj nacrt poslovnika. Ja sam član toga odbora i na početku sam postavio pitanje, kako ćemo doći do prijedloga jer ovo je nacrt. I predložio i pitao da li ćemo na toj sjednici odbora kada se utvrđuje prijedlog za prvo čitanje iznositi primjedbe, prijedloge, konstruktivne, bez kamera i medija, dakle bez potrebe stjecanja političkih bodova, bez tenzija, konflikta i s argumentima da autor teksta odmah se očituje o prijedlozima, primjedbama i dogovaramo što se ugrađuje unutra i onda idemo prema prvom čitanju. Ili druga mogućnost da se tjedan dana odgodi utvrđivanje prijedloga i pozovu klubovi zastupnika da u pisanom obliku interveniraju na nacrt teksta pa da se i na sjednicu odbora svi predsjednici koji nisu članovi odbora pozovu kako bi na samoj sjednici odbora prilikom utvrđivanja prijedloga došlo do što većeg suglasja. Ni jedan ni drugi prijedlog nije prihvaćen jer je rečeno da ovaj novi poslovnik ide u dva čitanja i da ga do 1.7.moramo imati. Pokraj mene je sjedio uvaženi profesor Smerdl koji je rekao zašto tvrdite da do 1.7.moramo imati onaj Zakon o suradnji Vlade i Sabora i ovaj poslovnik se do 15.7.ništa neće revolucionarnog desiti da bi Hrvatska propala ili izgubila ulazak 1.7.u EU ako ta dva akta kasne dva tjedna, 15 dana, 16, 14, 10. I sada kada u raspravi iznosimo argumente i borimo se barem za malo više ravnopravnosti u ovoj sabornici, to je teror manjine nad većinom. Ne znam da li ste bili cijelo vrijeme u dvorani. Ali to je upravo tako nazvano. Da je to teror manjine nad većinom. Što se tiče prijedloga etičkog kodeksa za saborske zastupnike a ponukani raspravom kolegice Kosor, zašto kodeks za saborske zastupnike? Zašto ne onda kodeks za državne dužnosnike? Što smo mi? Neka posebna sorta, da bi netko ili mi sami za sebe morali donositi etički kodeks u ponašanju, u razgovoru, izričaju i a svi drugi državni dužnosnici koji imaju daleko veće ovlasti, koji mogu veću, veliku korist ili štetu napraviti građanima ove zemlje, dobro ili loše? Koji zemlju predstavljaju u međunarodnim asocijacijama. Ovu državnu predstavljaju. Tamo odlučuju u ime Vlade, ponekad uz ili bez konzultacija sa Saborom. etičkom kodeksu njihovog ponašanja se ne usudi nitko progovoriti. Zašto sami sebe dovodimo u situaciju da se svodimo u kavez grupe ljudi za koje treba donijeti etički kodeks ponašanja? Zašto pristajemo, i u tom istom kontekstu je kolegica Kosor rekla da su problem u Hrvatskoj samo saborski zastupnici zbog plaća, nitko drugi. I na kraju, doista se slažem da ugled Sabora i njegova snaga u odnosu na Vladu ne ovisi samo o Poslovniku, ni o našim raspravama, ni o argumentima, ne samo o tome. I da bi bilo izuzetno korisno da sam Parlament proizvodi, donosi više zakona ili drugim proceduralnih akata koje ovaj Poslovnik omogućava. U pravu ste svi koji to smatrate. Ali sada vas profesore Kregar molim, uzmite pročišćeni tekst dnevnog reda ove sjednice i pogledajte zadnjih 15 točaka po predlagateljima. ja ću vam donijeti 50 tekstova pročišćenih dnevnih redova i gledajte zadnjih 15 točaka po predlagateljima, ne po sadržaju, samo čitajte predlagatelje. Pa kako Parlament da ostvari tu ili nadoknadi taj svoj hendikept u odnosu na izvršnu vlast i jača svoju poziciju i ugled zakonima ili drugim aktima. Recimo Sabor svojim zaključkom o nekoj temi može Vladu obavezati da nešto napraviti, učini, izvijesti, ne napravi i obrnuto ako takvi prijedlozi akata stoje na dnevnom redu tri godine. Ali to se regulira u ovom Poslovniku. S obzirom da nema rokova u njemu moguće je demokratski i poslovnički ponašanje da niti jedan prijedlog Sabora, bilo jednog kluba zastupnika, dva kluba zastupnika, trećine zastupnika u Hrvatskom saboru. Pa čak kada i dobijete 52 potpisa za hitni postupak niste izborili se da to bude uvršteno i raspravljeno po hitnom postupku jer opet o tome većina odlučuje. I upravo danas zbog toga o tome govorimo. Upravo zbog toga u Poslovniku i zato nisam glasao na Odboru za njega, za taj prijedlog govorimo da su proceduralne radnje izostanak rokova razlogom zašto ne možemo u Parlamentu ili Parlament dići na veći stupanj ugleda i u javnosti izboriti se za bolju, bolju bolju startnu poziciju, poziciju odnosa prema izvršnoj vlasti. I na Odboru za Ustav, da sada ne spominjem imena rečeno je u teoriji je Parlament iznad izvršne vlasti Vlade. U praksi Vlada uvijek rukovodi Parlamentom, ako ni po čemu drugom to je po agendi, po temama i zakonima koje predlaže. Pa onda, vladajuća većina koja uvijek može odbiti svaki prijedlog, ima većinu, znači da je zato vladajuća. Nedozvoljavajući i onemogućavajući terminski i proceduralno da se o tim prijedlozima raspravlja čini štetu Saboru.

Ali ipak, ja bih rekla da napredujemo svojevremeno je većina mogla skinuti sa dnevnog reda već uvršteni prijedlog zakona. Kolega Kregar replika. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Javljam se samo da bih razjasnio jednu stvar, nisam htio izolirati u posebnu grupu ni zastupnike jer doista kao što i vi predlažete i hvala vam na podršci u tome. Mislim da treba donijeti kod eksplicite što se tiče vršenja javnih dužnosti. Dakle to će biti prilično širok krug ljudi. U nekim zemljama nije tako. U nekim zemljama su kodeksi samo za parlament posebni, za izvršnu vlasti. Ja ne vidim štetu u tome što i vi predlažete da imamo jedan kodeks koji vrijedi za sve one koji ne obavljaju svoj posao za sebe nego obavljaju posao za druge vršeći javnu službu. Ali dozvolite samo jednu stvar da primijetim, ono sve što ste rekli meni je izgledalo kao replika. Niste se prijavili kao osoba koja govori u ime predlagatelja. To nije korektno čini mi se. Uvaženi kolega Kregar, nisam nikome osobno replicirao nego sam kao član odbora bio dužan pojasniti proceduru nastanka dokumenta o kojem se raspravlja i ostalim kolegicama i kolegama koje to ne znaju objasniti da je postojao i drugačiji prijedlog načina dolaska do prijedloga izmjena Poslovnika. A to što sam naveden kao predlagatelj, iskoristio sam svoje pravo da govorim i već mi to zamjerate jer svi predlagatelji na toj sjednici nisu imali isti stav. Ja sam ga javno iznio i tamo i danas ovdje i upali ste upravo tom zamjerkom u kontradiktornost svog prijašnjeg stava. Ali da skratim priču, kodeks ponašanja obnašatelja javnih dužnosti. Nema problema, ajmo se dogovorit počnemo ga vi i ja pisat. Ja vam nudim da surađujemo na tome i da do jeseni to ponudimo. Pa evo, nek to bude javni poziv. Jer o tome ste vi često govorili, pa ajmo konačno nešto napravit od početka da ne samo u teoretskom smislu to nudimo nego nešto konkretno ponudimo. Nastavljamo raspravu. Potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo uvažena gospođo potpredsjednice. Pa evo na tragu onoga što se govorilo da bismo trebali konstruktivno pokušati poboljšati ovaj prijedlog, dozvolite da možda slijedom članaka kažem nekoliko primjedbi i sugestija. govori da Predsjedništvo Sabora i predsjednici klubova zastupnika raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora. Moram priznat kad sam to pročitao, to je i sada tako stipulirano, me zapravo ja bih rekao to malo zabrinulo, začudilo jer je to u kontradikciji sa člankom 224. Slijedom onoga što je rekao maloprije uvaženi profesor Kregar da izmjene bi se trebale bazirati na lošoj praksi i izmijeniti ju, mi i sad imamo u članku 224. predloženog Poslovnika da dnevni red sjednice predlaže predsjednik Sabora u pravilu u pisanom obliku, dostavlja se uz poziv na sjednicu i može mijenjati na samoj sjednici na samoj sjednici itd. Čemu onda uopće rasprava na Predsjedništvu Sabora o dnevnom redu kad se taj dnevni red ionako kasnije mijenja i svi znamo da će se mijenjati po sadašnjoj praksi. Ne bi li bilo bolje onda uistinu to definirati da se to ili stvarno na Predsjedništvu Sabora svaki puta konkretno izdefinira taj prijedlog ili pak da to potpuno ukinemo jer je besmisleno da se poslije ionako to može mijenjati. Članak 65. govori o Odboru za europske poslove. Ja sam već kad se govorilo o Zakonu o odnosima ovog parlamenta i Vlade Vlade izrazio svoju veliku skepsu koja je utemeljena upravo u ovim formulacijama u članku 65. gdje kaže da taj odbor razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i o njima može donositi zaključke. Dakle odboru ovog parlamenta Poslovnik kaže da smije, da može donositi zaključke. Pa valjda bi bilo da on donosi zaključke, to bi bilo logično jer ako on može donositi ili ne mora donositi pa koji je smisao cijele te priče, a onda se to kasnije isto razrađuje u sljedećim, razmatra izvješća Vlade o sastancima itd. Dakle nikakvi mandat ne daje, o ničem zapravo Vlada ne mora voditi računa što taj odbor kaže jer on tako može razmatrati, smije nešto reći, a Vlada će to poslušati ili neće uopće poslušati. Ono što bi bilo dobro da se razradi je u članku 121. gdje kaže da ako raspravi nije nazočan predstavnik Vlade, Sabor ili radno tijelo može, smatra li da je nazočnost predsjednika Vlade nužna, raspravu prekinuti ili odgoditi. O tome će Sabor, odnosno radno tijelo odlučiti bez rasprave. Ovo je Poslovnik, treba definirat kako, kako će Sabor smatra li, Sabor je amorfan, tu treba biti procedura predložena ako Sabor smatra da je nazočnost predsjednika nužna, kako će se prekinuti ta rasprava i odgoditi. Tko će to učiniti? Sabor je 151 zastupnik u ovom času, prema tome to u Poslovniku, a Poslovnik postoji zato upravo da se urede poslovi, to treba točno definirati. Ja neću ponovo govoriti o pretenzijama u smislu kancelarstva izraženim u članku 128. jer je o tome već puno bilo danas govoreno i ja se nadam da predlagač mora uzeti u obzir sa koliko je kritičkih opaski doživljena činjenica da će premijer govoriti ovdje sat vremena, davati svoje ekspoze o stanju nacije, a onda na to zastupnici neće moći replicirati. slični problem kao i u onom prethodnom članku kojeg sam spomenuo javlja se u članku 149. kad se govori o interpelaciji i gdje se kaže da zastupnici koji su podnijeli interpelaciju mogu izabrat svog predstavnika koji ima pravo na sjednici Sabora obrazložit interpelaciju. Ne kaže se koliko dugo on to obrazlaže. Tu treba točno navesti. Slično je u istom članku, istom stavku gdje kaže predsjednik Vlade kad je interpelacija pokrenuta itd., kad imaju pravo na sjednici usmeno obrazložit izvješće Vlade povodom interpelacije. Opet se ne kaže koliko će oni to obrazlagati, obrazlagati, hoće li to biti 4 minute, 10 minuta, pola sata sat itd. Jedna od važnih stvari koje sam ja očekivao da će se pojaviti u ovom Poslovniku a nisu su su vezana uz članak 157. gdje se zapravo na neki način regulira upravo odnos između Odbora za europske poslove i Vlade. Praksa, a ponovo se vraćam na ono što se govorilo da je ova Vlada želi krenuti nordijskim putem itd. itd. Dakle, u nordijskim i baltičkim zemljama. Ne moramo spominjati Dansku koja je možda jedan ekstremni primjer, ali baltičke zemlje recimo. Isto zemlje u tranziciji, slične nama po mnogo tome itd. funkcioniraju na taj način da Odbor za europske poslove zasjeda svaki tjedan jedan dan obično je to petak, u nekim zemljama dva puta utorak i petak. Na svaki od tih sjednica dolazi ministar za europske poslove ili ministar vanjskih poslova, ovisno neke zemlje imaju odvojene ministre vanjskih poslova i ministre europskih poslova, podnosi izvješće, razgovara odbor sa njim i odbor daje mu teze koje će on ili ona zastupati u EU. To bi trebalo definirati. Ovdje tog ništa nema. Ovdje se ne zna koliko često se taj odbor sastaje, kakav je odnos tog odbora sa ministrom vanjskih poslova, treba li on dolaziti na svaku sjednicu odbora, kako će dolaziti, mora li biti posebno pozvan ili on mora doći automatizmom na svaku sjednicu. Ja sam očekivao da će to tu biti u ovom članku. Ovo je Poslovnik. Ovo nije neki opći akt koji nešto an ženeral govori. Ovo treba tu biti točno definirano. Toga tu na žalost uopće ništa nema. Slično tako je i vezano uz temeljni rad ovog Sabora, a to je da sam očekivao da će se sada konačno precizno urediti način funkcioniranja Sabora. Ovdje toga opet uopće Mi smo se dogovarali o tome da ćemo recimo urediti rad Sabora tako da će se plenarne sjednice održavati srijedom, četvrtkom i petkom, petkom da će bit glasanje, ponedjeljkom da će biti sjednice klubova, utorkom da će biti sjednice odbora. Ja sam očekivao sad kad radimo novi Poslovnik pa da će to unutra pisati. toga uopće unutra nema vjerojatno zato jer odgovara nered kakav postoji sad a on postoji. Najzorniji primjer tog nereda je bio jučer kad se nije znalo koji zakon dolazi ne dnevni red, koji je, koji nije, skakalo se, preskakalo se. Nekih za koje sam ja očekivao da će doći sljedećeg tjedna su najedanput se pojavili jučer i to u ranije vrijeme itd. itd. Ako mi stvarno želimo Poslovnikom, a smisao Poslovnika je da uredimo rad Sabora i ako želimo urediti način rada Sabora onda bi ovo o čem sam sad govorio, o čem smo mi puno diskutirali trebalo unutra točno pisati. Uređene zemlje i uređeni Parlamenti imaju točno na početku godine, znaju koji tjedni su radni tjedni. Konkretno evo Bundestag njemački radi tjedno, Sabornici dobe točni raspored koji su to radni dani, zna se kad su odbori, zna se sve. Kod nas se ništa ne zna. Odbori se neki odvijaju za vrijeme parlamentarnih plenarnih sjednica, ne zna se jel' se odvijaju, ne odvijaju se. Prema tome, to sam ja očekivao da će se unutra naći. Unutra toga nema. Šta se događa sa ostalim prijedlozima osim vladinih prijedloga. Već je bilo govora o tome. Nema rokova, nema načina na koji način se oni pojavljuju itd. mislim da to naprosto nije dobro i mislim da to što mi želimo postići da se podigne dignitet Sabora, a on će se podići i s time ako bolje uredimo rad Sabora neće na žalost postići ovim Poslovnikom. U članku 233. gdje se govori o tome da Sabor može odlučit da pojedini predstavnik kluba zastupnika može govoriti i dulje ne zna se što je to dulje i tko će to odrediti i na koji način će odrediti i po kojim kriterijima će odrediti, pa bi i to valjalo unutra unijeti kako bismo ponovno naglašavam, a vjerujem da je to želja svih nas uistinu Poslovnikom uredili način funkcioniranja ovog Sabora. Hvala lijepo. Hvala. Kolega Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Reiner, koliko je nekome stalo do ovoga o čemu mi raspravljamo o ovom Poslovniku osobito nakon rasprave u ime kluba SDP-a najbolji govori ovdje kolegice i kolege pogledajte od svih napisanih oni koji bi trebali ovdje u ime predlagatelja zastupati ovaj prijedlog evo sad više nema ni Lesara. Peđa se sakrio sa strane, ali veći dio dana ga nema ovdje. Dakle, naprosto to govori o ozbiljnosti akta kojim mi reguliramo kako će nam biti na određen način sudbina da tako kažem sutra, koja ćemo prava, tj. prava nećemo imati u ovoj govornici. I to najbolje govori sve o nama samima. Mi naprosto, vladajuća većina je odlučila nešto napraviti, odlučila je zaštititi velikog vođu i cijela priča se svoi na to. A o tome kako saborski zastupnici imaju pravo to je tako i tako nebitno jer na kraju krajeva kad vidite kolega Reiner koliko u raspravi općenito sudjeluju kolege iz vladajuće koalicije koliko ih ima više u odnosu na oporbu onda mi je sve jasno koliko je uopće nekome stalo do rasprave u ovom Saboru. No, na žalost događa se što se događa i tu smo gdje jesmo. Ja se iskreno nadam da ovo nije sumrak demokracije u Hrvatskom saboru i da će to građani znati prepoznati. Jer gledajte, sumrak demokracije je ono što se jučer događalo sa prijedlogom za medije. Jer očigledno su se neki mediji nekome grdno zamjerili kad su nam se počele brojati riječi. Pa to se nikad nije događalo. Ista priča je sa ovim Poslovnikom. Kažem, koliko do njega drže oni koji ga predlažu najbolje govori koliko su danas u sabornici. Odgovor na repliku, Željko Reiner. da to što ste rekli se neće obistiniti, uz svu skepsu koju pritom imam, i da neće završiti ova naša rasprava koja evo sad satima traje iako je u sabornici manje od 20% zastupnika, a ne odvijaju se nikakve druge paralelne paralelne sekcije, zasjedanja, odbori ni ništa, dakle manje od 20% zastupnica i zastupnika ima u ovom času ovdje kad raspravljamo o najvažnijem aktu koji treba regulirati naš način rada. Naravno da onda dio krivice sasvim sigurno za to kako ćemo izgledati u očima javnosti mora pasti i na nas, a ponovno se vraćam na osnovno, nadam se da to neće rezultirati time da se u prijedlogu Poslovnika onda na drugom čitanju pojave dvije, tri minimalne kozmetičke promjene i da se kaže evo mi jesmo uvažili to, a da ove glavne stvari na koje je niz govornika danas vrlo jasno ukazalo budu nedirnute i ostanu i dalje u Poslovniku koji će time ozbiljno narušiti ugled Parlamenta i ono što svi nadam se barem verbalno zastupamo, a to je promicanje parlamentarne demokracije u Hrvatskoj. Hvala. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Reiner akademiče ja moram naprosto repliku vama dati iz jednostavnog razloga uvažene kolegice i kolege ne možemo dati repliku vladajućima jer oni naravno šute, njih to ne zanima, odnosno oni ne smiju reagirati. Pa evo ja ću tu repliku dati vama. već godinu i pol da ovakvo stanje i ponižavanja saborskih zastupnika i Sabora, možda ovo sad netko može nazvati jako bezobraznim govorom, je u interesu vladajućih, odnosno u interesu je Vlade. Jer kad se oduzme riječ svakom saborskom zastupniku, kad ga se derogira i ponizi, kad Sabor zaista više neće značiti ništa onda Vlada može raditi što hoće. Jer jedino ovaj Sabor još u prijepodnevnim satima saborski zastupnici imaju mogućnost imaju mogućnost ukazati na nepravilnosti iz svojih sredina, jedino im to preostaje. Zaista nitko ne pita ni onog radnika koji je ostao, ne pita nikoga ni tetu u vrtiću jer nije dobila plaću, ne pita studenta kako plaća svoje školovanje, mladog čovjeka zašto nema posla, njega se ne čuje. Još jedino mi možemo pronositi glas takvih ljudi, a nama se to oduzima. Čini mi se da je to intencija i da upravo to želi ova Vlada. Odgovor na repliku, Željko Reiner.

jasno vezano uz pojedine članke što nisam rekao ranije, a to je vezano uz članak 203. gdje se navodi da se treće čitanje zakona provodi po odluci Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u slučajevima kad je na tekst konačnog prijedloga zakona donesen veći broj amandmana ili kad su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona. Moja sugestija je definirajmo što to znači veći broj amandmana. Veći broj nekome može značiti tri amandmana, a nekome na zakon od, jer nije svejedno naravno niti koliko zakon ima članaka. Ponekad imamo zakone zakone sa šest članaka, evo o kakvom smo jutros razgovarali. Tu je tri članka kompletno drukčiji zakon. A u zakonu koji ima recimo 250 članaka 3 članka su potpuno minorna stvar. Prema tome, ja predlažem da to predlagatelj točno definira i da umjesto jednog mutnog pojma veći broj amandmana se točno kaže ne znam polovica članaka recimo ili dvije trećine članaka nije važno koliko ali da se to precizira. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Reiner prije ste govorili o neredu koji vlada na plenarnim sjednicama i uzeli ste kao primjer protekli dan. Međutim, taj protekli dan potvrđuje zapravo kako se radi u Saboru. Što se recimo jučer radilo i što se inače radi u Saboru? Traže se one točke koje se mogu raspraviti. A koje se mogu točke raspraviti? Koji su ministri spremni na to. Znači, mi tražimo ministre koji su spremni, ministre koji su slobodni, ali se ne pita što je najvažnije jesu li saborski zastupnici spremni da raspravljaju? Pa ne raspravljaju ministri o tome nego raspravljaju saborski zastupnici. I onda se skoči s prve točke ne znam s treće točke na jedanaestu točku koja je trebala biti sljedeći dan i sasvim normalno nema rasprava, nema kvalitetnih rasprava, mora se improvizirati. Mora se isto pitati među zastupnicima tko je spreman raspravljati o tome. Mislim da je jedino važno saborskoj većini da se samo stavi kvačica na tu točku dnevnog reda, da se kaže ono ili udari pečat i kaže obavljeno a to što je obavljeno traljavo, što zapravo nismo obavili svoju funkciju jer nismo mogli i oni koji bi željeli to nisu se stigli pripremiti zato je potrebno utvrditi termine, rokove i najmanje treba se dogovoriti da se ne može dnevni red na sjednici koja je zakazana mijenjati osim ako nisu na dnevnom redu hitne točke koje znamo da nitko ništa neće imati protiv. A ne da se u petak ili u ponedjeljak, utorak kad se sastanemo ovdje u Saboru da se nadopune točke dnevnog reda i da se krene od one točke dnevnog reda s kojom smo nadopunili dnevni red. I to se nitko ne buni. Pa normalno da se ne bune oni kojima nije uopće stalo da o tome raspravljaju. gospođo potpredsjednice. Pa moram apsolutno složiti sa vama. A nažalost da se želi zadržati takvo stanje blaženog nereda govori i stipulacija članka 228.koji kaže sljedeće, najprije kaže "nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik Sabora objavljuje utvrđeni dnevni red", uredu. "Na početku svakog radnog dana zasjedanja predsjednik Sabora u pravilu objavljuje o kojim će se točkama dnevnog reda raspravljati tog dana". I onda međutim dolazi to je jedno sa drugim u kontradikciji, ali onda dolazi najedanput obrat "tijekom sjednice iznimno", tijekom sjednice tog istog dana "može promijeniti redoslijed rasprave i odlučivanja ako za pojedinu točku dnevnog reda nema izvješća nadležnih radnih tijela predlagatelja ili Vlade". Pa sada pomislite to je legalizacija nereda, upravo nereda kakvog mi sada imamo. Dakle tijekom dana se može promijeniti zato ako nema izvješća nadležnih radnih tijela. Pa kako ćemo ljudi mi funkcionirati ako se još ne zna ujutro da li postoji izvješće radnih tijela. Pa ona su to trebala već sve obaviti. Ako nema predlagatelja pa kakav je to predlagatelj koji se ne udostoji doći uopće ovdje pa … morao se vrlo jasno stipulirati da se skida ta točka sa dnevnog reda uopće cijele sjednice jer ako predlagatelju uključujući i Vladu nije stalo do toga i nema uopće motiva doći pojaviti se ovdje pa što onda imamo o tome raspravljati, šta itko ima o tome raspravljati. Prema tome to je nažalost točno što ste rekli a mi sada ovdje samo taj nered u formi formi članaka sankcioniramo. Ako to tako prihvatimo i budimo toga svi svjesni i nemojmo se onda čuditi kada narod kaže da smo ovakvi ili onakvi jer mi to sami sebi radimo ovim poslovnikom. Hvala lijepo.

Mene je ova izmjena i dopune poslovnika inspirirala na jednu malo drugačiju malo drugačiju raspravu odnosno već su neke kolegice i kolege govorili o tome a to je dobra prilika za promišljanje o položaju Sabora odnosno saborskih zastupnika u društvu te o podizanju razine svijesti o njihovoj stvarnoj ulozi. Nažalost danas već je rečeno po svim anketama građani doživljavaju politiku i političare kao jedno od najnegativnijih pojava i najnegativnije ljude u društvu. Saborski zastupnici su na dnu i tih ljestvica. Nas se doživljava kao najlošije od loših, doživljava nas se kao najkorumpiranije političare uopće iako moram priznati zbilja mi nije jasno kako se nekog saborskog zastupnika uopće može korumpirati i čime, zašto. Usput se u stvarnosti stvara opći dojam da su saborski zastupnici pali od nekud manje-više ni od kud i da ničim nisu zaslužili tu funkciju i položaj. Javno se govori da saborski zastupnici samo troše velike novce poreznih obveznika, ništa ne rade, imaju ogromne privilegije i donose sve krive odluke na štetu onih koje su izabrali. To je nažalost dojam ili kako se danas voli reći percepcija javnosti o nama saborskim zastupnicima što jasno nije u potpunosti točno. Zato smo si jednim većim dijelom i sami krivi i ne samo mi nego zastupnici iz prošlih saziva koji su nam ostavili u nasljeđe tako loše mišljenje o našem poslu. Mislim da tu sliku svi zajedno trebamo pokušati izmijeniti. To nije lako i dugotrajan je i mukotrpan proces i to se svakako po mom mišljenju osim samih nas uključiti i saborske službe, posebno Služba za odnose s javnošću. A važno je, ne toliko zbog nas samih u ovom mandatu već zbog ukupne važnosti politike pa time i političara. Ukoliko ne budemo svi zajedno činili da se imidž političara promijeni na bolje i sami ćemo doprinijeti negativne selekciju u politici. Cilj cijelog društva trebao bi biti da političari, a posebno saborski zastupnici budu najbolji ljudi koje Hrvatska ima. Sadašnjom percepcijom u javnosti najveći broj najkvalitetnijih ljudi i uopće se ne žele baviti politikom i zaziru od nje kao da je kužna. to nije dobra perspektiva. Politika je neminovna i bez nje niti jedna država pa ni društvo ne može funkcionirati. Današnji oblik liberalno demokratskih država razvijenog svijeta i suverena predstavnička demokracija se u svo svoje nesavršenstvo je najsavršeniji oblik političkog predstavljanja i zastupanja interesa građana i građanki. I ni u tragovima se ne vidi neki drugi bolji oblik politike. U svim tim i takvim okolnostima moramo svi zajedno pronaći načine kako podići imidž politike i političara. Naprosto zbog privlačenja što većeg broja kvalitetnih, najkvalitetnijih ljudi koji će onda voditi kvalitetnu odnosno Jasno da se nikad neće postići jeftinim populizmom, samo jasnom, razumnom, suvremenom argumentacijom. Što se samih građana tiče postoje suvereni načini veće participacije građana u svakodnevnu politiku. posebno sam kao moje kolege iz HNS-a vrlo sklon parcipativnoj ulozi građana i otvorenoj državi. Mi smatramo da građani i nakon izbora bez obzira za koju su stranu glasali imaju pravo ali na neki način i obvezu propitivati i tražiti rezultate rada dosega i procesa koji se dešavaju u državi. Treba u potpunosti demistificirati i otvoriti institucije građanima. I zato pozdravljam ideju odličnu ideju da se otvore vrata Sabora za građanstvo. … par nekih primjera za koje mislim da bi bilo dobro da se unesu u novi prijedlog poslovnika, a nisu. Ja mislim da bi bilo dobro npr. dodati u poslovnik da se poslovnikom uređuje i npr. gospodarenje Saborom. To bi po meni otprilike značilo recimo otvaranje saborske suvenirnice. Ili možda, gledam ovdje kamere, možda proširiti djelatnost saborske televizije. Ima i drugačijih načina kako se može gospodariti sa Saborom. Dalje, mislim da bi u Poslovniku moralo stajati da se svakom saborskom zastupniku mora osigurati prostor i uvjeti za rad. To ne piše. Smatram da bi u stvarnosti ali i u Poslovniku trebalo pisati da svaki zastupnik ima pravo na svog stručnog savjetnika. To su samo neki, neka od razmišljanja vezano uz rad na saborskih zastupnika, neću uopće govoriti o svim onim člancima koje su kolege prije govorile. Mislim da bi bilo jako dobro za percepciju saborskih zastupnika u javnosti da se uspostavi javno dodjeljivanje godišnjih nagrada. Saborskih zastupnika pozicije i saborskih zastupnika opozicije a da jedni biraju druge. Treba svakako uspostaviti visoku nagradu Sabora za razvoj društva. Sabor bi trebao dodjeljivati nagrade hrvatskim hrvatskim uglednicima za posebne doprinose razvoja društva. Sigurno ne bi bilo loše uspostaviti nagradu za najboljeg službenicu ili odnosno službenika. To su samo nabacane ideje koje bi mogle doprinijeti i poboljšanju rada saborskih zastupnika ali i imidžu Sabora uopće. No, to sigurno nije ni dovoljno ni jedino, to su samo neke od malo drugačijih ideja. Imidž političara, nas saborskih zastupnika ovisi u najvećoj mjeri o nama samima, o našoj razini komunikacije, kvaliteti rasprava, iskrenosti i političkoj kulturi. Volio bih da se mi u ovom sazivu, da mi budemo na koncu našeg mandata pamćeni po tome da smo mi ti koji su počeli proces reafirmacije politike, političara i saborskih zastupnika. Hvala.

predlažem da se kolegu Vinkovića proglasi udarnikom. **Zgrebec, Dragica Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Ove naše replike, oprostite gospodine Blažević na ovu vašu idiličnu raspravu, zaista malo onako doprinose da se malo i nasmijemo. To ste tako idilično ispričali da stvarno evo ga moram reći kao da ne živimo ovdje sada nego negdje drugdje. A upravo ovo o nagradama, ja sam htjela reći da bi nam zaista do potpune sreće bilo još to da nagrađujemo jedni druge. Toliko su nas već oblatili svi da bi ove nagrade bile ono baš dobro došle kada bi se to osvojilo. da ne bi iz ove sabornice mogli iz zgrade izaći van šta bi nam ljudi radili, ozbiljno vam velim. Osim toga kako ćemo nagraditi recimo vladajuće kad oni ništa ne govore. Onda dobro, nagradu za šutnju. Ono zlatna šutnja. Evo npr. to, (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, evo nastojati ću kratko, nekoliko samo kratkih, zaista kratkih napomena. Prije svega o predlagateljima o kojima je puno bilo riječi, to je sve, naravno dio onoga što želimo postići Poslovnikom. Predlagatelj Poslovnika je Odbor za Ustav Ustav itd. I ovdje su naravno jasno navedeni svi članovi odbora izuzimajući one koji su danas u Europskom parlamentu kao naši promatrači koji su članovi Odbor za Ustav. Mislim da su svi drugi kolege i kolegice, članovi Odbora za Ustav morali danas cijeli dan tijekom cijeloga dana biti u sabornici i čuti što ostali kolege imaju za reći. I o prijedlogu zakona, odnosima Vlade i Sabora u europskim poslovima. Ali svakako osobito vezano za Poslovnik. Jer Poslovnik je nešto što će svakako odrediti način na koji ćemo raditi, na koji ćemo se međusobno poštovati, uvažavati u sljedećim vremenima. Poslovnik je svakako jedan od onih akata koji se ne bi trebao često mijenjati. Dakle, to je jedan od onih akata koji ne bi trebao, kao što je i Ustav, ne bi trebao biti izložen neprekidnim promjenama. Dakle, ovisno o tome tko je na vlasti, tko je u oporbi. To bi trebao biti dokument koji se donosi konsenzusom. I oko kojega poslije sljedećih nekoliko godina nema spora gdje se svi manje-više slažemo oko prije svega osiguravanja naših uvjeta za rad, ali i način na koji ćemo raditi. Vjerujem da će se svi složiti da je okvir za donošenje Poslovnika, okvir za Poslovnik u cjelini Ustav Republike Hrvatske. Jer Ustav Republike Hrvatske određuje što je Sabor, što je Vlada, kakav je odnos Vlade i Sabora i Ustav Republike Hrvatske jasno zapravo kaže da mi živimo u sustavu parlamentarne demokracije u kojem Vlada odgovara Hrvatskome saboru, Vlada se bira u Hrvatskome saboru i to je izvorište svega ostaloga što zapravo treba donijeti ili što trebamo mijenjati u ovome Poslovniku. Zato se slažem sa svim kolegama koji su ukazivali na ova dvostruka mjerila kod izboru, kod izbora članova Vlade. Dakle nema ministara višeg i nižeg reda, nema ministara i ne može biti ministar jer ja mislim da je to protuustavno da jedne ministre biramo, odnosno o njima raspravljamo na plenarnoj sjednici, a o drugim ministrima raspravljaju samo odbor ili odbori. Jer se može dogoditi kada smo takvo načelo prihvatili da neke ministre koje bismo mogli kvalificirati kao ministre drugoga reda koji se biraju samo tako da se njih predstavlja i o njima raspravlja na odborima da praktički, jer ovdje ne piše u Poslovniku da se oni ni ne pojave na svojoj sjednici, o njima se odlučuje ovdje bez rasprave i da zapravo zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru ne znaju tko je ta osoba, ne znaju, dakle da ga sutra sretnu na ulici da ga ne mogu prepoznati. Ja naravno malo možda karikiram, ali takva je mogućnost moguća jer Poslovnik ne kaže treba li se i taj ministar kojeg predlaže predsjednik Vlade koji se ponovo bira uopće pojaviti ovdje i kako ćemo onda mi na kraju znati tko je to dame i gospodo postao član Vlade Republike Hrvatske. mislim da ova odredba svakako nije u skladu sa Ustavom, Ustav jasno kaže kako se bira Vlada i kako se biraju članovi Vlade i svi članovi Vlade moraju se birati na isti način. Svakako da u prošlim vremenima nije bila praksa da se ministri osobno ovdje predstavljaju i da mogu eventualno odgovoriti na pitanja zastupnika i to je točno. Tako je bilo u prošlim vremenima, tako je i sada. Ali zašto ne bismo tu praksu polako mijenjali, mislim da bi bilo dobro, dakle govorim i sa svojim iskustvom i članice Vlade da bi bilo dobro da ministri mogu ovdje nešto reći o svom programu, da mogu ogovoriti na koje pitanje zastupnika. Netko tko je predložen biti ministrom u hrvatskoj Vladi koja vodi državu mora biti spreman stati ovdje i odgovoriti na svako pa i najteže pitanje jer je kao što vidite to tako i u Europskom parlamentu. Naš predstavnik u Europskoj komisiji itekako mora odgovarati na pitanja, itekako se znojiti da bi danas evo bio u konačnici izglasan. Dakle predlažem kolegama iz Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da još jedanput razmotre ovaj prijedlog. On će izazvati nepotrebno nove rasprave, nova sporenja apsolutno bez ikakve potrebe. nešto što je vezano za godišnje izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, to je nešto što naravno nema, barem ja nisam uspjela protumačiti Ustav i one odredbe Ustava koje se odnose na rad Vlade jer odredbe Ustava koje govore o radu Vlade ne govore ni na koji način nešto posebno o predsjedniku Vlade, dakle toga nema ali molim ako se svi dogovorimo možemo uvesti tu praksu da predsjednik Vlade dođe u Hrvatski sabor i da govori o stanju u državi. Ali mislim da u tom slučaju upravo zbog činjenice da živimo u sustavu parlamentarne demokracije, prije svega mora biti omogućeno svakom zastupniku i svakoj zastupnici da raspravlja o tom izvješću, čak ne samo klubovi nego svaki zastupnik i svaka zastupnica jer svi smo mi birani, za svakog od danas i za svaku od nas je netko glasao i mi svi predstavljamo određeni broj građana Republike Hrvatske. I kad bi premijer došao i govorio o stanju u državi onda bismo svi imali priliku, naravno da tu priliku ne bi svi iskoristili i ne bi svi govorili, ali svi bismo morali dobiti tu priliku da ponešto kažemo i da kažemo stajalište i mišljenje naših birača. To mislim da je nešto što je samo po sebi razumljivo. Oko Odbora za europske poslove dakle koji koordinira, nadzire rad Vlade, odnosno koordinira i surađuje, organizira suradnju između Parlamenta i Vlade, ponavljam prijedlog iz rasprave o tom zakonu dakle mislim da bi u tom odboru trebali biti predstavnici svih klubova jer je to odbor koji dobiva potpuno novu, drugačiju i iznimno značajnu ulogu kad Hrvatska postane članice Europske unije. I nešto što naravno nema posebnog uporišta u Poslovniku, ali nešto iz prakse u našem radu, a vezano za dignitet Sabora i kako nas građani percipiraju, predlažem da ubuduće ipak oglašavamo stanku u našem radu, kažem to je možda potpuno nevažna stvar. Međutim u vrijeme stanke se mogu organizirati sjednice odbora, u vrijeme stanke mogu raditi odbori jer mi nikako i ni na koji način ne možemo objasniti građanima zašto je prazna sabornica. Pa zato što su neki zastupnici na odborima. To ljudi uopće ne razumiju i onda dobivamo kao povratni eho svi ste vi isti, svi vi ništa ne radite i ponavljam, te se kritike odnose isključivo na Hrvatski sabor i zastupnike i zastupnice. Mi zaista ispadamo zadnje ništarije i ljudi koji ovdje zaista samo troše tuđe vrijeme i novac, a to kao što znamo nije tako. Prema tome predlažem odredimo stanku, ako postoji potreba u vrijeme dok zasjeda plenarna sjednica za sjednice odbora neka se one održe u vrijeme pauze, a onda na kraju mnogi zastupnici koji bi htjeli biti na raspravi moraju biti na odboru ili ili se moraju pripremati jer dolazi neka točka na koju nismo računali. Mislim da će to pospješiti i našem uspješnom radu. Hvala lijepa. I svakako na kraju, Poslovnik ne mora biti donesen do 1. srpnja, do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, to je samo po sebi razumljivo, imamo vremena. Goran Marić, replika. potreban je razlog, potreban je motiv i potrebno je objašnjenje. U ovom dijelu u kojem ste govorili da se pojedinim ministrima novim otvaraju rasprave samo na odborima a ne u Saboru nedostaje razlog zašto se to čini u ovom prijedlogu Poslovnika, nedostaje motiv zašto se to prebacuje, a nedostaje ni objašnjenje što se time dobiva uopće. Samo je promjena na ponuđeno. Vi ste kazali da je ona izvan Ustava. Takva promjena je ne znam evo izvan Ustava ali i izvan zdravog razuma je. Hoće li taj ministar možda i prisegu pred odborom dati? Hoće li glasovati odbor o njemu? Ne mora ni dolazit onda u Sabor. A o čemu ovdje je bilo ikada rasprava ili bilo kojega imenovanja da se nije otvorila rasprava, a toliko beznačajnijih funkcija ima a ministarska funkcija je jedna od najvažnijih u Republici Hrvatskoj i najodgovornijih i najmoćnijih ako hoćete. I tu nema mogućnosti rasprave. Pa kud će veća doza netrpeljivosti prema Saboru promatrajući s one druge strane Markova trga. Hvala lijepa. (Nezavisni)** Treba zaista učiniti sve prije svega da ono što je dobro i ono što je bilo dobro i ono što je samo po sebi razumljivo, ono što je logično, ali i ono što je ponavljam i u skladu sa Ustavom ostane tako. Zašto ja kolega Mariću smatram da je ovo jako dvojbeno sa ustavno-pravnog stajališta. Dakle, zato što Ustav jasno određuje da se Vlada Republike Hrvatske bira u Saboru. Inače bi Ustav određivao da se ministri, neki ministri biraju u odborima, u odborima, neki ministri da se biraju na plenarnoj sjednici. Ustav to ne poznaje kaže u Hrvatskome Saboru. To je samo po sebi razumljivo da je to plenarna sjednica gdje se raspravlja i u konačnici glasuje. Ovaj Poslovnik predviđa da se glasuje o tom, ja ga sada zovem ministar drugoga reda, da se glasuje ovdje. Međutim, nema kao što ste rekli razloga, nema ni jednog navedenoga razloga niti objašnjenja zašto bi to tako bilo. dakle očito predlagatelji misle da je to, budući da je to kao zamjenski ministar koji dolazi u drugome šalonu. Ali to nije isto. Svaki ministar pa bio on imenovan i 10 dana prije kraja rada Vlade ima jednaku važnost i jednaku vrijednost. I mislim da osobe ministri i ministrice koji bi bili na taj način izabrani, dakle da se o njima raspravlja samo u odboru ili odborima isto to ne bi dobro prihvatili. Svatko tko postaje član Vlade prije svega to je prilika koja se pruža rijetkima. To je ogromna čast i obaveza. Prema tome, oni moraju doći pred Parlament i ponavljam ako je moguće ići ka tome da mogu i odgovoriti na koje pitanje. Hvala. Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice Kosor. Dakle, vezano oko tih ovlasti odborima odnosno rasprave po odborima, odnosno danas vrlo problematizirano pitanje da li će se imenovanje odnosno prijedlog za imenovanje novih ministara i ministrica naći pred odborom ili na plenarnoj sjednici. Osobno inače mislim da se preuveličava. Ne ulazim u ustavno-pravna određenja. Čini mi se da u zadnje vrijeme mnogi se time bave na razno razne načine. Ali ja ovako podsjećam. Prvo sjednice odbora su javne. U iznimnim slučajevima kod pojedinih odbora zbog određenih dokumenata su zatvorene za javnost. Drugo, na sjednice odbora, na jednu sjednicu odbora može doći svih 151 zastupnik i zastupnice. Sjednice su otvorene. Može se sjednica održati u ovoj dvorani. Tko kaže da ne može? Ili se može održati u Maloj vijećnici. Svi oni koji su zainteresirani i žele postaviti pitanja na odboru nekom od predloženih ministara ili ministrica mogu to učiniti, i glasanje se ionako vrši na plenarnoj sjednici. I kolegice Kosor, mislim da sam vas dobro razumjela. Govorili ste, spomenuli ste i danas izabranog hrvatskog predstavnika povjerenika. On je odgovarao na pitanja pred nadležnim odborom, a Europski parlament je danas glasao o stajalištima i prijedlozima koji su stigli iz nadležnih odbora. I ja mislim da na taj način kolegi Mimici, našem dakle uvaženom sad članu u Europskoj komisiji nije ni na koji način umanjena važnost. Ne vidim razloga da to eventualno ne bi bilo sutra i kod nas, a tim više što osobno mi je žao, ali bit će prilike još govora o Poslovniku da i neke druge stvari i druga rasprave koje imamo na plenarnoj sjednici nema razloga da ih ne prebacimo na odbore. Odgovor na repliku Jadranka Kosor. Ovdje i dalje ostaje veliko pitanje zašto. Dakle, zašto jedni ministri dolaze na plenarnu sjednicu, a zašto bi drugi ministri došli samo na odbore. I to je, ja i dalje ponavljam isključivo pitanje koje se mora vezati za Ustav, za ustavne odredbe i za činjenicu da mi živimo u sustavu parlamentarne demokracije i da svi ministri u svakoj hrvatskoj Vladi moraju biti izabrani po istoj proceduri kao što i svi zastupnici u Hrvatskom saboru moraju biti izabrani po istoj proceduri kao i sve osobe koje bira hrvatski Parlament od evo guvernera do ravnatelja HRT-a moraju biti izabrani po istoj proceduri. Dakle, ne možemo mi kad bi sada se dogodilo ne daj bože da guverner iz nekih razloga ode onda dolazi neki prijedlog za drugog guvernera koji ćemo birati, odnosno o njemu raspravljati samo u odborima. To naprosto ne bi moglo ići, to bi isto tako bilo protivno Ustavu. Stranka rada)** Ja se kolegice Kosor ispričavam malo ću zlorabiti, rekli ste ne daj Bože da guverner ode, ja kažem daj Bože da ode jer zagovara neoliberalni kapitalizam. Pa prema tome ne ga čuvati. Ovako, ovo što govorili shvatio sam o istom tretmanu ministara. Pitanje je tretmana, znači pitanje je kriterija. Treba obrazložiti zašto ministar turizma će odgovarati pred odborom, znači predstaviti se odboru i zašto neki drugi ministar neće doći samo na plenarnu sjednicu. Ja bih se složio s time da piše u Poslovniku da svi ministri se predstavljaju na matičnim odborima i da ih na matičnim odborima mogu odbori ispitati, rešetati na tome i da onda predsjednik matičnog odbora ovdje iznese svoje dojmove i da ministar sjedi sa, ako se predstavlja čitava Vlada onda je druga procedura, da ministar sjedi sa premijerom koji predstavlja Vladu. Mislim da je neka procedura, da imamo ono jednoznačno da znamo što radimo. Međutim, nema nema toga. Ja bih na kraju samo postavio jedno pitanje, sad ste vi branili saborske zastupnike da su oni kad ih nema u sabornici često na odborima. Recite mi koji odbor sad zasjeda? Većinom kad nema saborskih zastupnika nitijedan odbor, ne smijemo lagati hrvatskoj javnosti. Odgovor na repliku Jadranka Kosor. upravo kad je bila iznimno važna rasprava morali ići isto tako na sjednicu jednog važnog odbora. Svaki je odbor jednako važan. Prema tome, evo iz današnje prakse to tumačim. Ali, evo nastavljajući na ovo naše promišljanje ja nikako ne bih htjela da bilo tko u sabornici, a razumije ovu raspravu o ovim dvostrukim načinima izbora članova Vlade kao nešto zlonamjerno. ovo naš zajednički Poslovnik. Sutra će se odnositi na neku drugu vladajuću većinu, sutra će se odnositi na neku drugu oporbu. Prema tome to je nešto što se sviju nas itekako tiče, a onda se tiče naravno i hrvatskih građanki i građana. Recimo da se dogodi, zašto onda Poslovnik to ne predviđa, da se dogodi neka situacija koju smo nažalost imali 2009. da premijer ode i onda se vladajuća većina, dakle skupe se potpisi zastupnika, ide se kod predsjednika države on daje mandat on daje mandat … taj dolazi ponovno i predstavlja svoju Vladu. Dakle, da taj premijer koji dolazi nakon ovoga prvoga a sve je u istom mandatu se bira tako da se o njemu raspravlja samo na odborima ili na jednom odboru. Dakle, moguće bi bilo analogno ovome da se predvidi takva situacija da se o tom sljedećem premijeru koji u istom mandatnom razdoblju recimo raspravlja samo Odbor za Ustav jer je premijer prvi, samo prvi, ministar i ništa drugo jel'. Premijer je prvi ministar. Tako to su te nelogičnosti koje treba svakako dobro razmotriti da ne bismo zaista dobili jednog čudnovatog kljunaša umjesto Poslovnika kojim ćemo svi biti koliko toliko zadovoljni. I Đurđica Sumrak, replika. na neki način želi sačuvati premijer sadašnji. Dobro se sjećate još nedavno ste bili i sami premijerka i vrlo dobro znate što ste doživljavali u ovim saborskim dvoranama kao premijerka. Tadašnja oporba ja mislim da ste donijeli ovakav prijedlog Poslovnika bi ovdje napravila kolektivni harakiri ili uopće više ne bi sudjelovala kao što nisu sudjelovali, čak nisu imali snage pojedine ministrice sadašnje obratiti vam se sa uvažena gospođo premijerka ili premijerko nego su vas nazivali samo gospođo Kosor. Nema veze, ali moje pitanje je i dobro je ovo što ste sad govorili, za koga se radi ovaj Poslovnik? Samo za Zorana Milanovića i SDP ili ga radimo za bilo kojeg premijera, bilo koju premijerku, za nas saborske zastupnike, za što to radimo? Hvala lijepa. Ustavu i praksi čelnik izvršne vlasti, najodgovorniji u tom smislu, kriv za sve što nije dobro, a naravno nimalo zaslužan, to je uvijek tako, i najmanju sitnicu koja je dobra. Zato slažem se bilo je situacija vrlo neugodnih. Dakle, kad bih ja rekla katkada kao vaša premijerka bilo je dobacivanja iz oporbe ti nisi naša premijerka. Ali svejedno, ja sam se naravno nastojala držati u skladu s poslom koji sam obavljala. Što hoću reći? Premijera nitko ne treba štititi niti braniti u Parlamentu, premijer se mora braniti sam svojom kompetentnošću, svojim radom, svojom upornošću, svojim znanjem i onda će na kraju ipak neki rezultati doći. To je tako i kod gospodina Milanovića i kod svih prijašnjih a vjerujem i kod svih budućih premijera. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Kolega Miroslav Tuđman, izvolite. vam gospođo potpredsjednice. Ovdje danas je bilo između ostalog i rečeno jedna ocjena da gubitak vjerodostojnosti i ugleda i Hrvatskog sabora i zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora je rezultat loše prakse. dozvolite onda u tom smislu nekoliko komentara ili primjedbi na ovaj nacrt ovog ili prijedlog ovoga Poslovnika. Neću sve ponavljati što je dosada rečeno ali ipak počeo bih od dviju stvari koje mislim ako ih ne promijenimo, odnosno ako ih ne usvojimo da sve ostalo će biti prilog i dalje lošoj praksi. Ovo mislim da je kolega Reiner rekao već vezano za godišnji plan rada Hrvatskog sabora. Ja ne znam dali postoji članica EU koja njihov parlament koji nije donio godišnji plan rada, uključujući i europski parlament. Prema tome, mislim da ovdje treba odrediti da predsjedništvo zajedno sa predsjednicima klubova mora na početku kalendarske godine donesti godišnji plan rada, da se točno zna koje dane su plenarne sjednice, kada su matični odbori, kada su klubovi. Drugi uvjet koji ide sa time i pridružujem se onim zastupnicima koji su to zagovarali, da dnevni red mora biti fiksan. Nema razloga ako je praksa da je Vlada u četvrtak, dnevni red se proširuje u petak. Nema razloga da taj dnevni red ne traje u najmanju ruku do narednog petka, narednih tjedan dana. Sve druge primjedbe koje idu na račun zastupnika te nisu ovdje, te nisu se pripremili padaju u vodu ako ovih dviju pretpostavki za rad Sabora nema. I u tom smislu ima jedna treća primjedba koju mislim da bi trebalo ovdje usvojiti, ima ih niz još drugih ali mislim da nisu rečene. U članku 174.trebalo bi obvezati predlagatelje zakona da izvijeste koje su sve procedure tko je sve participirao u raspravi o prijedlogu zakona koji se upućuje u saborsku proceduru. Mislim da je to jedan minimum, trebalo bi po mom mišljenju dati i analizu postojećeg stanja, ali ona se obično skrati u jednoj rečenici. Ali ovo ovo je pretpostavka ono što se većina zna pozivati na transparentnost itd., ako toga nema naprosto ostalo su prazne riječi. Drugi jedan set pitanja na koje bih htio upozoriti je vezano za određene odredbe. Naime postoji odredba u ovom prijedlogu da matični odbori trebaju raspravljati o određenim određenim temama. Ali izrijekom ne postoji precizirano da mišljenje matičnog radnog tijela mora prethoditi raspravi na plenarnoj sjednici odnosno da ne može se plenarna sjednica raspravljati bez mišljenja matičnog odbora. Nadalje, ovo što se govorilo o imenovanjima članova Vlade, to neću ponavljati samo se pridružujem tom mišljenju. Ali još jedan od ovih primjera koji po mom mišljenju ide na neki način na rastakanje uloge Sabora s obzirom na ovo uvođenje Odbora za europske poslove. u članku 154.stoji da će Odbor za europske poslove poslati stajalište RH matičnom radnom matičnom radnom tijelu a ne svim radnim tijelima. Ne vidim razloga zašto sva radna tijela Hrvatskog sabora ne bi sa time bili upoznati. Ili u članku 155.govori se da će dokumente EU iz područja sigurnosne politike proslijediti Odboru za vanjsku politiku, a ne Odboru za nacionalnu sigurnost ili Odboru za obranu kada je pitanje sigurnosti to više nije toliko, mislim neka ide i vanjskoj politici ali nije isključivo ili pretežito vanjska politika. To je drugi nekakav set primjedbi. Treći je odnosi se na rad samoga Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, gdje bi trebalo taksativno navesti da je ovaj odbor zadužen za kontrolu i nadzor nad radom policije. Isto tako ono što je novo što nije definirano, a da je nadležan za sigurnosnu politiku EU jel ne znam koji bi to drugi, naime to je po prirodi stvari spada pod ovaj odbor. Kao da je ovaj odbor isto tako nadležan za nadzor nad svim sastavnicama sigurnosno obavještajnog sustava. Danas je to kako je koji zakon tijekom godina donesen pa u nekim stoji u nekim ne stoji pa su pojedini segmenti izvan toga izvan nadzora onoga što ovaj odbor može činiti ili je precizirano da čini, a s druge strane se to onda ne radi. Kažem, čini mi se da početak uvođenja reda i postizanja kakvog takvog mogućnost ocjene vrednovanja i ukupnog rada Sabora i zastupnika jeste da se da se definira program rada, godišnji plan rada i dnevni red tijekom zasjedanja. Jedan komentar vezano za ovu ocjenu da li su zastupnici nazočni na sjednici ili nisu. mi smo već čuli čini mi se da je kolega Plenković o tome govorio da je praksa i Europskog parlamenta i drugih parlamenata što znamo iz vlastitog iskustva, da je nekako posjećenost tog odnosno nazočnost zastupnika i zastupnica poprilici kao ovdje kod nas. ocjena zašto je to tako odnosno kako to utječe na rad zastupnika i ugled zastupnika ovisi o nizu drugih faktora koji naprosto za koje pretpostavke mi nemamo. nemamo. Saborski zastupnici nemaju prostor, adekvatni prostor, saborski zastupnici nemaju stručne službe adekvatne. adekvatne. Vodstvo sabora ne raspravlja o strategiji kompletiranja te infrastrukture saborske da bi saborski zastupnici mogli odrađivati taj posao kako spada. Ja mislim da sam već spomenuo da ovdje tijekom ovih rasprava da nešto od manje 600 zastupnika u Njemačkom parlamentu ima na raspolaganju pomoć od 2600 ne tajnica ili ovako nečeg nego 2600 savjetnika, što bi mi rekli ili stručnih suradnika. Mi nemamo u perspektivi niti projekciju koliko bi to, koliko bi S druge strane kada se kaže, ako se želi procijeniti rad zastupnika onda bi trebalo vidjeti koju količinu materijala su zastupnici i gdje onda to mogu odraditi i na koji način. I kolika je zapravo ako ima ovakvu hrpu papira, koliko radnih sati je potrebno ako se želi solidno to odraditi. dnevno ne bi bilo, 7 dana u tjednu ne bi bilo dovoljno vremena. Prema tome, tu bih bio oprezniji sa takvom ocjenom, upravo zato što fali nam niz drugih pokazatelja, odnosno sve elemente bi na neki način trebalo ugraditi u ovaj Poslovnik tako da onda s pravom možemo reći da saborski zastupnici nisu nisu odradili svoj posao. Ima još niz drugih elemenata koje bi se moglo navesti ali otom potom. Hvala

dobro ste uočili i o, i o tretmanu i o statusu, ponekad neprimjerenom koje zastupnici imaju u Hrvatskom saboru od uvjeta do mnogih drugih i materijalnih ali i prostornih. Razlozi su i subjektivni i objektivni. Ali ima i onih koji se mogu i spriječiti. Ali primjerice ima nekoliko, mnoštvo zastupnika koji obnašaju druge funkcije. Mislim da to, za budućnost parlamentarizma, za budućnost kvalitetnije politike i rada i rada zastupnika kvalitetnijeg nije moguće obnašati više funkcija u isto vrijeme. Ja sam samo zastupnik, ja ne stignem se naspavati čitajući dokumentaciju. Ne znam kako netko može biti gradonačelnik Rijeke ili Splita ili župan i biti i zastupnik. Naravno da ne može u Zakonu fizike biti u isto vrijeme na dva mjesta. Dobro, bio je, mogao je, …/Govornik se ne razumije./… Prema tome i načelnik općine nekada i direktor neke državne tvrtke ne može biti na dva ista mjesta. o mnogo čemu otežava rad upravo plan rada i nedostatak odgovarajućeg dnevnog reda koji se ne poštuje. I mislim da bi se tu mogao dovesti puno kvalitetniji. Mislim da je tu predlagatelj i čuo je mnoge prijedloge. Prijedlog novi Poslovnika ima dobrih rješenja u samom prijedlogu, puno boljih nego što je bilo ali ima novih nekih rješenja koja su lošija od postojećih. Samo kada bi se dio novih rješenja koja su lošija izostavila, ovaj bi bio prijedlog odličan. Zato nemojmo izbacimo rukopis sa strane, rukopis Vlade iz ovog Poslovnika, ostavimo samo Poslovnik koji je, uređuje, zastupnici u Hrvatskom saboru. Hvala Što se tiče ove same ocjene zastupnika, jasna stvar da je potrebno niz elemenata. Ako uzmimo primjer jer je i gospodin Reiner to govorio, Njemački parlament zasjeda 22 dana, 22 tjedna u godini, drugim riječima, koliko je to izračunao, …/Upadica se ne čuje./… Manje, to je, pet mjeseci i od toga su plenarne sjednice dan i pol samo, četvrtkom dokle traje navečer i petkom do 2, 3 sata. Ali što je poanta? Prema tome zastupnici imaju onda drugih 8, 7, 8 mjeseci da, 7 mjeseci da mogu raditi ili nešto drugo ili se pripremati za ovo. Međutim, u čemu je poanta, oni imaju stručne timove gdje im se ne može dogoditi pogreška ili u pisanju zakona ili u prepisivanju ili u dupliciranju. Prema tome, jedna velika količina ljudi radi iza toga. Prema tome odgovor po mom mišljenju odluka da li netko može još raditi nešto drugo ovisi o tome kakve uvjete ovdje ima i kako će onda cijeli taj Sabor funkcionirati. I čini mi se da je na tom tragu bez, bi morali tražiti rješenja a ne naprosto ocjene paušalne. Mislim, nisam mislio na vas nego bez analize ukupnog ovoga dijela. druge strane i mi imamo nešto što bi po mom mišljenju bilo normalno a to je da svi zastupnici, čak i kod ovakvog izbornog sustava gdje imamo 10 izbornih jedinica imaju svoje urede po županijama ili općinama odakle inkliniraju, dakle dolaze i da tamo redovito sjede, dva dva puta, tri puta mjesečno ili koliko treba da ta veza bude drukčija. Prema tome, ono zašto plediram, to je da imamo, da imamo jednu analizu sa procjenom mogućeg investiranja u tu saborsku, odnosno infrastrukturu Hrvatskog sabora kao institucije da bi učinkovitost zastupnika i ovoga Doma bila što veća. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Tuđman, svidjela mi se vaša ideja koju ste iznijeli a to je da bismo kada dobijemo na klupe prijedlog zakona da bi bilo dobro da dobijemo i podatke o tome, informacije, tko je sudjelovao u javnoj raspravi. Ali bilo bi jako dobro i da vidimo što je rečeno u toj javnoj raspravi, što je uvaženo, što nije uvaženo i zašto nije uvaženo. Tada bi to bila jedna podloga, sasvim sigurno neka saznanja koja danas nemamo. Znači to je moguće napraviti zašto što postoje ti materijali na internetu, ne trebamo printat nego možemo ih dobit internetom. I najlogičnije, ovo što ste vi predložili i što se zalažemo u Hrvatskom saboru, međutim logiku često gurne u stranu bahatost vlasti koji kažu mi sve možemo. Sasvim logično da imamo barem tjedni raspored, barem tjedni raspored, da se ne može taj tjedni raspored micati, da znamo da idući tjedan imamo u petak utvrdimo o čemu ćemo raspravljati idući tjedan i ta logika koja je bila najavljena od Kukuriku koalicije, ponedjeljkom zasjedaju klubovi, utorkom odbori, srijedu, četvrtak i petak plenarna sjednica. Zar je to tako teško napraviti? Pa nije teško napraviti. Ovo je totalni kaos i totalni nered koji ne znam zbog čega to podržava Kukuriku koalicija jer to njima ne doprinosi dobro i zašto je to teško. Znači radno vrijemo, radne dane napraviti, napraviti nekakav red. I ovo što ste govorili, što ste rekli, gospodin Plenković je naveo, ne slažem se da je to dobro, ali se slažem s vama da treba uložiti u to. To ste rekli primjer Njemačke 4, malo više od 4 savjetnika ima svaki zastupnik. Europski zastupnici u Europarlamentu će imati u Zagrebu svoje urede, to znate naši

Hvala vam lijepo slažem se sa vama da bi trebalo dignitet i saborskih zastupnika na neki način kroz ovaj Poslovnik podignuti. lijepo ste govorili a u interesu javnosti je da se to konačno i kaže da mi, većina nas saborskih zastupnika, ali najveća većina pišemo sami svoje rasprave, snalazimo se kako možemo i na koji način umijemo. Naime evo ja mogu samo nešto reći, nas 10 do 12, ponekad 12 dođe u našoj sobi, imamo jedan polupokvareni kompjuter. Dakle na taj internet vrlo teško se dođe. Nas 12 ne možemo svi u isti čas tamo bit. Tko je to sada kriv? Sretni smo da imamo odličnu sobu dole tu u prizemlju i sretni da imamo i taj jedan kompjuter. Mi nemamo ni savjetnike svoje vlastite, možemo imati svoje volontere. Nemamo ni svoje mobitele, nemamo ni svoje prostorije, nemamo ni na neki način riješena pitanja nas koji smo iz Zagreba nikakvog ni javnog prijevoza ni gradskog i opet se ne žalimo. A opet kroz medijsku hajku kad se na nas napada nemamo ni zaštitu našeg predsjednika Sabora da barem kaže nije točno, nije točno to da su neradnici, nije točno to da su im takve plaće. Pa se kaže isto tako gospodine profesore ovo elektroničko evidentiranje. Pa to je čista obmana zato jer evo uvažena kolegica Tireli je zatražila ispis toga i to vjerojatno gospođa potpredsjednica Hrvatskog sabora zna. Pa tako kaže za neke zastupnike da su ušli npr. u 10 pa su ušli u 11, a izašli su ujutro u 5 sati. Taj ispis ponekad može služiti kao policijski dokument, to je naprosto nedopustivo. Kako se to desilo… OK, nastavit ću kod ovog, zanimljivo je, trebali biste to znati./… Odgovor na repliku, Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Vezano za ovo ja sam suglasan sa ovom primjedbom što ste rekli, a i problem je, odnosno odgovor može ići u tom smjeru kako su ograničenja, budžetska sredstva nema, ne možemo prostorna itd. problem je u tome po mom mišljenju, barem koliko ja znam ili koliko je nama dostupno, o tome nema nikakve rasprave i nema nikakve projekcije u kom smjeru će se ta saborska, da tako nazovemo ta infrastruktura ili potpora zastupnicima u Saboru planirati i razvijati. S druge pak strane mislim da je moguće i u ovakvim okolnostima naći nekakva rješenja koja ne bi bila neprihvatljiva, a to je da se u izbornim jedinicama zaduže uredi formiraju gdje bi onda zastupnici barem određeno vrijeme mogli tamo ići raditi ili imati potporu. Ali jasna stvar, pretpostavka je zato da znamo raspored kada će Sabor zasjedati i kada neće zasjedati tako da znamo gdje ćemo gdje ćemo biti da možemo planirati svoje vrijeme i svoje radne obaveze. Ono što manjka, a ako govorimo o Poslovniku to je da se da se uopće ne predviđa da se o takvim stvarima netko raspravlja i na koji način će se onda te projekcije realizirati. To je ono što je još jedna od manjkavosti ovog dokumenta. Kolega Josip Borić, izvolite za raspravu. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Pa evo ja na kraju dana da ja nešto kažem o ovoj temi. Mislim da je dužnost svakog od nas da pokušamo sebi osigurati dobre uvjete da možemo i demokratski i konstruktivno i na najbolji način i raditi i sudjelovati u raspravama i na taj način obavljati svoju dužnost. Kad je promjena ili prijedlog nečega očekujemo svi da će bit bolje, da treba ići na bolje, međutim ovaj dojam nakon iščitanog Poslovnika je da smo jednostavno krenuli prema ipak lošijem Poslovniku od onih koje smo imali do sada. Jer ono što sam već danas i rekao, imam osjećaj da se izgubio konačni cilj, da ga uopće niti ne vidimo iako je u naznakama navedeno da je cilj demokratizacija postupka i učinkovitost rada ovog Doma. Međutim, ako ćemo demokratizirati postupak i poboljšati učinkovitost rada ima članaka gdje se to dovodi u koliziju jedno s drugim, pa smo već danas čuli, znači da ćemo ubrzati postupak imenovanja nekog ministra, ali ćemo smanjiti demokratizaciju postupka. Čim je tako, a ima dosta takvih članaka mislim da bi o svakome trebalo još raspraviti i na drugim tijelima i između ova dva čitanja i učiniti zaista da se to ne događa. Jer ako zaista želimo i tu demokratizaciju postupka opravdavati ili nekakvom učinkovitošću rada mislim da bi bilo dobro da se to onda ne sukobljava kroz određene članke Poslovnika. Mislim da upravo te dvije riječi demokratizacija postupka i učinkovitost rada prate i mnoge druge članke kroz tekst, pa se pojedinim odredbama zaista sukobljavaju i bilo bi dobro da znamo onda konačno što želimo. Kakav je moj dojam o Saboru? Ja sam u Sabor dolazio i devedesetih kao građanin i 8 godina kao član Vlade i izvršne vlasti sjedio i tamo. Sada sjedim ovdje, znači prošao sam jedan cjelokupni postupak mogu reći da gledajući 90-te godine ulogu saborskih zastupnika u jednom drugačijem uređenju i sustavu da je tada saborski zastupnik bio ipak nešto drugo nego što je to saborski zastupnik danas. Da li smo to izgubili drugačijim uređenjem, znači kad smo prešli iz predsjedničkog u parlamentarnu, hajmo kako to zovemo parlamentarnu demokraciju moguće je da je i tu došlo do određenih grešaka. Nekada mi se čini kad prolazimo kroz ove prostore, kad sudjelujemo u ovim raspravama, kad vidimo i ulogu jedne institucije, predsjednik Sabora je institucija koji ima snagu riječi, koji može i čija se snaga riječi mjeri. Ponekad mi se čini da imamo predsjednika Sabora koji obnaša dužnost. Mislim da nam treba predsjednik koji će nešto učiniti za nas. Nije to isto ili obnašati ili učiniti. Kad izađemo nakon četiri godine da kažemo da smo napravili to, to i to i da je pozicija i ovog Parlamenta i saborskih zastupnika drugačija ili bolja nego što je bila onog trenutka kad smo ušli. Mislim da bi to trebala biti uloga predsjednika Sabora. A da možemo napraviti promjene na gore pokazale su zadnje izmjene Poslovnika koje su se vrtile oko replike i ispravka netočnog navoda. Tada je rečeno idemo smanjiti ili ubrzati proceduru pa ćemo uvesti replike i zabraniti ispravak netočnog navoda. Što se desilo? Mi smo produžili proceduru. A desilo se zbog toga što su se kroz odredbe članka poziciji izvršne vlasti dale nove mogućnosti. Mi nakon godinu i pol dana iskustva možemo reći i primijetiti gdje je zastoj. Zastoj nastaje u trenutku kada i ministar koji je predlagatelj zakona koristeći te svoje mogućnosti sam stvara zastoj. Najprije izlaže u ime kluba pola sata, onda mu ide set replika, pa onda prvi klub, pa on odmah hoće ispraviti klub. Opet uzima svojih 10 minuta, pa drugi klub, pa replike i mi tek negdje oko tri do četiri sata popodne kad je neki malo jači zakon završavamo tek klubove po jednom prijedlogu zakona. Jer smo dali izvršnoj vlasti ono što i nije trebalo dati. Ako već imaš raspravu 30 minuta, ako imaš mogućnost da izlaziš iza svakog kluba reći što misliš zašto da dajemo i mogućnost da se i replicira u beskraj nakon svakog njegovog a da on na to odmah ima pravo onda i odgovarati. On praktički govori cijeli dan ako želi, cijeli dan govori ako to želi. Da li to možemo ispraviti? Sigurno da možemo. Evo primijetili smo gdje je zastoj. Bit ćemo sigurno brži ako ima volje među vladajućim. Pitanje je da li ima, jer kažem ove promjene koje bi trebale ići na brže ili na bolje zapravo cijelom vremenu se čine da se rade radi nas, a zapravo idu u korist izvršne vlasti i više mislimo i ovim promjenama o njima nego o nama. Mi smo pokazali da možemo dnevno odraditi i 10 točaka, možemo i jednu, možemo i jednu u dva dana, ovisi zapravo najviše kažem o onome predlagatelju koji koristi svoje mogućnosti. Jesmo li se mi na neki način kao saborski zastupnici popravili kao slika u očima hrvatskih građana? Osobno mislim da nismo, da smo pali, da o tome govore i ankete koje uvijek kažu da smo dvojka i to jedva nategnuta nekakva dvojka u ocjeni hrvatskih građana. Što je uopće tome razlog? Nedavno je bio jedan ja bih to nazvao i udarom ili obračunom sa saborskim zastupnicima kada su na neki način izvješeni kao primjer političara koji su ne samo neučinkoviti, koji isisavaju iz ovog proračuna iz društva nekakve silne novce koji imaju silno puno privilegija i takva slika slala se gotovo punih mjesec dana prema vani. Što bi građani trebali reći na to? Je li netko stao u zaštitu tih saborskih, istih saborskih zastupnika? Mislim da osim nas par pojedinaca teško da bi se uopće moglo reći da smo se uspjeli iz toga izvući, jer ako je normalna ili je visoka plaća za hrvatske porezne obveznike ova koju imamo danas možda je da li nam je visoka plaća našeg ministra od sutra u Europskoj komisiji. I nju plaćaju hrvatski porezni obveznici. Možemo li uopće u te odnose stavljati takve situacije? Što želimo uopće od ovog Hrvatskog sabora. Mi smo danas u ovoj monolitnosti vlasti koju imamo, imamo predsjednika države iz jedne stranke, predsjednika Vlade iz iste stranke, predsjednika Sabora iz iste stranke. Izgubili smo kritičnost među institucijama, nema tko nekome reći da je nešto krivo, nema te snage, osim opozicija. A onda danas čujemo da i opoziciju treba staviti u nekakav postotak do 5, 6% pa ćete govoriti koliko vam kažem. Da li i to malo kritičnog što izlazi iz ovih institucija koje imamo, a to su jedine koje hrvatski građani biraju na ovom državnom nivou, da li i to da ušutkamo kroz određene odredbe ovog Poslovnika? Mislim da to nije pravi put. Dapače, kad vidimo to trebalo bi biti drugačije jer ovakav sustav imamo svega godinu i pol dana. Nije to tako bilo prije, nije bilo. Što je dobro ovdje? Tehnologija. Evo drago mi je da ove tone papira konačno idu u povijest, da ih više nećemo imati, da je na neki način elektronski oblik nešto što je danas prihvatljivo i brže jer zaista kad samo pogledamo na što ovo izgleda ovdje mislim da smo ipak trebali preskočiti koju granicu pa je to evo pohvalno i drago mi je da se to konačno rješava. S time da svatko tko traži i treba dobiti papirnati ima pravo dobiti i papirnati ispis. Međutim, imamo i u tim tehnologijama i elektronsko glasovanje. Mi još uopće nismo elektronski glasovali godinu i pol dana. Zašto? A ja čujem i znam da ovaj sustav funkcionira, barem mi tako kažu. Nedavno sam gledao delegaciju Švedske koja je bila ovdje u posjeti i baš smo u tom trenutku glasali, kada je gospodin iz saborske straže dignuo gore onaj papirić na njihovim licima vidio se smijeh, smiješak. Njima je to smiješno jer to govori o ozbiljnosti jedne institucije kao što je Parlament. Nažalost, naša povijest nije duga iako je ovaj Parlament postojao u nekakvom obliku i u onoj državi, ovih 20 godina mi nismo uspjeli stvoriti privlačnost tog Parlamenta kroz neke ne znam procedure, rituale ili nešto drugo da on bude prepoznatljiv, nažalost.

potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega slažem se sa vašom raspravom i slažem se sa svim onim što ste ukazali. Naime, kad se donosio ovaj sad kao važeći Poslovnik mi smo isto tako ukazivali na sve njegove nedostatke, ukazivali smo i na nedostatke samo postojanja replika i rekli smo što će se desiti. I sad kad se desilo ono što smo govorili da ćemo se javljati za replike, da nas neće ušutkati nitko e pa sada idu do krajnjih granica, znači treba sad oduzeti u stvarnosti i tu nekakvu slobodu govora. Ja želim ovim putem reći da zaista u ovoj sabornici nikoga od zastupnika, ali ama baš nikoga ne smatram ni neprijateljem niti ga smatram nestručnim, niti ga smatram manje vrijednim. Poštujem zaista svakog zastupnika i drago mi je svakog kojeg vidim izvan ove sabornice. Ovo što mi ovdje govorimo, a kaže se da ponekad sa puno tenzija i sa puno nervoza i ne znam vrijeđanja naprosto ponekad možda tako izgleda, ali zašto? Zato što nas kako bi se reklo u narodu povuku za jezik. Ne znam zašto to više i zašto to ne odgovara vladajućima? Ne znam što si je to umislio premijer Milanović da je on Obama pa da će on sad govoriti nama o stanju nacije, a mi ćemo šutjeti. Ne znam što je on to sebi zamislio i zbog čega njega treba tako žustro štititi od nas, pa neće njemu nitko od nas ništa. On je naš premijer i mi to možemo reći. Mi u HDZ-u možemo reći jednako tako gospodin Milanović je naš hrvatski premijer. Nadam se samo da neće biti dugo. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolegice Sumrak pa evo mislim da kad smo kod replika statistika je neumoljiva i ona je za prošlu godinu rekla ono što sam već rekao danas, od 7 tisuća javljanja barem je tako rekao predsjednik nisam to ispratio sve, 3300 su bile samo replike. Kako smo bili do 7. mjeseca sa ispravcima netočnog navoda nekoliko stotina je bilo i ispravaka netočnog navoda. Znači, da je više od 50% javljanja zapravo u tim manjim vremenskim periodima od minute. I činjenica je to da su saborski zastupnici to odabrali kao nešto što im je lakše od pojedinačne rasprave i 10 minuta. Lakše mi je pet puta reći po 2 minute nešto nego jedanput po 10. Mi danas imamo zastupnika koji već imaju nekoliko stotina javljanja. Do kraja mandata će imati preko tisuću. Ali nije ni to najvažnije kao dio statistike ili prepoznatljivosti. Mislim da je puno važnije na koji način raspravljamo. Samo mislim da evo dao sam prijedlog gdje da smanjimo barem malo vremenski pitanje trajanja određenih rasprava ako zaista predstavnik Vlade nakon svakog kluba izlazi van i izaziva ponovno set replika pa to traje unedogled naravno da je na njima da se upitaju mogu li i oni doprinijeti nekakvoj boljoj demokratskoj da stalno ne iskaču i ne govore nam onako svisoka vi ništa ne znate, mi smo od vas uvijek spremniji ili pametniji. Mislim da upravo tu repliku treba pozicionirati na jedan bolji kako kaže cilj

informatizacijom kako se to već zove. Načelno je to točno, međutim i na ovom primjeru se vidi po mom mišljenju da nije napravljena analiza kolike kolike će biti uštede, koliko je vrijeme prilagodbe toga da li se može, kolika su sredstva potrebna da se to realizira? Da li Sabor raspolaže sa kompjuterima za sve zastupnike? Printerima? Da li ovi laptopi koji su vezani ovdje da li su oni uopće prihvatljivi odnosno da li se može raditi s njime? s njime? Iskreno rečeno meni je to struka, ali ja nikad nisam odnosno par puta sam bio prisiljen čitati knjigu na kompjutoru i nikad više. Prema tome ove opširne dokumente ću tražiti izlist. izlist. Jel s druge strane kako ćete raditi bilješke? Prema tome, ovo jedna dobra ideja je prihvatljiva, ali njezina implementacija, cijena koštanja, što je sve potrebno to naprosto ne postoji. A to je samo na ovom detalju ne vodeći računa da se sve to može primijeniti i na većinu drugih zakona. a ovdje ako se ne varam čak i ovdje stoji da da ovo ništa ne košta odnosno ne opterećuje budžet što je vrlo upitno i nije točno. s te strane ovakav jedan pristup da se uđe sa jednog načelnog stajališta koji je prihvatljiv ali bez da znamo cijeli taj hodogram i postupke i što ćemo ostvariti u određenim dionicama mislim mislim da nije racionalan i nije dobar. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega to nisam stigao na kraju reći, mislim da to u poslovniku u svom dijelu niti ne rješava. To su materijalni uvjeti u kojima rade saborski zastupnici. Oni nisu ni savršeni, nisu ni najbolji. Kako sam radio u izvršnoj vlasti znam da mnoga ministarstva izgledaju puno bolje nego ovaj hrvatski Dom, da državni službenici imaju nekoliko puta bolje radne uvjete nego zastupnici u Saboru od onog što moraju imati od prostorije i radnog stola i svega ostaloga da bi uopće obavljali svoju dužnost. Kolike su uštede? Ja vjerujem s obzirom na ovu količinu papira one su velike. Tu se radi o tonama papira i tisućama litara tinte godišnje. Vjerojatno se tu može naći prostor da se oni koji nisu dobili, mislim da je velika većina zastupnika dobila računalo Sabora na korištenje, ali jednostavno tehnologija je samo kroz ova tri monitora barem u jednom dijelu ubrzala neke situacije. Ubrzali bi mi i glasovanje, brže bi to radili ako bi to radili elektronski ako to vlast želi jer mi govore da ovaj sustav funkcionira ali se ne želi. Možemo brže i raspravljati ako se želi. Možemo mi sve to napraviti jednostavno ako se želi, ako nam nije primana pozicija Vlade. ona je ipak ovdje primarna i čini se sve da samo Vlada kroz sustav prolazi brže, a nama kako bude. I zbog toga je da je u dva čitanja ovaj poslovnik, da su predstavnici Odbora za Ustav da su predstavnici Odbora za Ustav ovo čuli i da ćemo do kraja kada bude konačni prijedlog poslovnika imati bolje i uređenije članke. Završno u ime predlagatelja predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin. Zahvaljujem uvažena gospođo potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege. Pa evo kao i kod Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima tako ću i ovdje zahvaliti svima onima koji su iznosili konstruktivne primjedbe i prijedloge te ćemo se potruditi što je moguće više njih uvrstiti u nacrt konačnog prijedloga zakona, te ću i ovdje ponoviti da se nadam da će Odbor za Ustav takav konačni prijedlog usvojiti i uputiti Saboru u proceduru. Neću duljiti, puno toga je rečeno ali osjećam veliku potrebu očitovati se na dvije stvari se na dvije stvari odnosno jednu tezu povezano uz dva prijedloga koji su iznijeti u ovom poslovniku, a tiču se toga da se njime guši demokracija. Pa gledajte izvješća predsjednika Vlade do sada nije bilo, nije bilo. Predsjednik Vlade je tijekom cijelog svog mandata mogao biti ovdje i pojavljivati se na aktualnom prijepodnevu, čak i ne davati odgovore odgovore na pitanja ako je to htio mogao je reći odgovorit ću vam pisanim putem, mogao je reći mi smo prošlu nedjelju pobijedili na izborima i sjesti i to je bilo to. Ovim poslovnikom uvodimo obvezu da predsjednik Vlade jednom godišnje upozna Hrvatski sabor i cjelokupnu hrvatsku javnost o radu Vlade u zadnjih godinu dana kao i o stanju u RH. mislim da javnost i ovaj Dom to imaju pravo znati. A nakon toga će se o tom izvješću voditi rasprava u kojoj će sudjelovati sve političke grupacije u Hrvatskom saboru. ne vidim kako se uvođenjem jednog novog instituta, jednog novog propitivanja rada Vlade guši demokracija. Također kažete da gušimo demokraciju kada predlažemo da se ministri kada se biraju pojedinačno saslušavaju na odborima odnosno da se rasprava vodi na odborima. Kolegica Sobol je to vrlo lijepo i precizno objasnila ali ja to moram ponoviti. Svaki saborski zastupnik ima pravo doći na sjednicu odbora ako je zainteresiran i sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja, ne samo kandidatu za ministra što do sada nije bilo moguće nego i predstavniku Vlade koji će u pravilu biti predsjednik i iznimno potpredsjednik Vlade. Znači na svaku sjednicu odbora svatko od nas ima pravo doći i postavljati pitanja. Ima veće pravo nego što je imao do sada. Na tu sjednicu imaju pravo doći i mediji, imaju pravo snimiti sjednicu, imaju pravo takvu sjednicu prenijeti javnosti. Gdje se tu guši demokracija, molim vas? Dakle ne mogu prihvatiti ove dvije teze oko gušenja demokracije i ne mogu prihvatiti ove dvije teze da je ovaj institut apriori loš. Mi možemo razgovarati o njegovoj implementaciju, možemo razgovarati o tome kako ga korigirati, možemo razgovarati i o tome da se takvo saslušanje preseli na plenarnu sjednicu. Ali nemojte molim vas okarakterizirati nešto novo što nosi dodatna prava kao apriori loše. Ovdje bih dovršio i još jednom doista zahvalio svima na primjedbama, saslušao sam ih, moja kolegica iz Odbora bez obzira što imamo i fonogram je bilježila. Kroz raspravu smo pokušali vidjeti kako je i na koji način neke od njih moguće ugraditi u Poslovnik.I doista nam je svima intencija da ovaj Poslovnik učinimo učinimo najboljim mogućim za rad Sabora. Da li ćemo to uspjeti, vjerojatno nećemo. Ali nadam se da ćemo barem malo ovim Poslovnikom pospješiti rad Sabora i povećati demokratizaciju i transparentnost njegova rada. Hvala lijepa. Hvala i sada imamo još četiri replike. pitanja. Kažete da nije, da se ne guši demokracija i da ne vidite u čemu je problem da pri izvješću premijera o stanju nacije da se ne postavljaju pitanja. Pa to znači da jedan cijeli sat gospodin premijer ovaj čas je to gospodin Milanović može govoriti šta god hoće do mile volje a mi ne smijemo njemu reći niti pitati ga, niti ga upozoriti na ono što je u stvarnosti u našim izbornim jedinicama. Zatim, šta ćete učiniti da li ste to predvidjeli, ako svi mi 151 poželimo doći na tu sjednicu Odbora? pa u čemu je onda problem da to ne bude tu, to ne vidim sada problem, ne znam. Zašto nas svakog od 151 jedino, naravno ako računate da naredite svojim zastupnicima u SDP-u i koalicijskim partnerima da ne smiju doći onda je to druga priča, onda oni neće doći. Jer ste im naredili da ne smiju raspravljati pa je to druga priča, oni ne raspravljaju naravno. Sve mi to razumijemo. Ali nemojte govoriti kolega Peđa, ja vas onako cijenim kao mladog čovjeka zaista i imate stručnosti i sve ali puno vam fali iskustva u nekim stvarima. Nemojte nekakve doktrine, ma neću vas sada nemate vi veze sa komunistima nikakve, sasvim u nekim drugim stvarima nemojte nas tako praviti, pa moram reći pravite nas onako blesavima kao da mi nemamo svoje mišljenje i uvjeravate nas da je to sve demokratično. Ali vjerujem da ćete mi sada odgovoriti što ćete napraviti kada mi svi a poželjeti ćemo svi doći na taj odbor i zbog čega je problem

Zahvaljujem uvažena gospođo potpredsjednice. Pa evo za pitanja predsjedniku Vlade namijenjen je institut aktualnog prijepodneva, namijenjen je institut zastupničkog pitanja. Institut izvješća o radu Vlade namijenjen je tome da se i stanju u državi, namijenjen je tome da predsjednik Vlade izvijesti Sabor o svojem radu i o stanju a da mu zastupnici putem klubova, znači organizirane grupacije u Hrvatskom saboru na to odgovore i kažu ne, niste u pravu. Situacija nije tako dobra, trebate to i to popraviti. Svaki klub, svaka organizirana grupacija u ovom Domu moći će govoriti o tom izvješću. Što se tiče, što da li će svih 151 zastupnik doći na sjednicu odbora, neka dođu pa to je demokracija. Ako rasprava i saslušanje na odboru treba trajati dva dana, trajati će dva dana. trajati će dva dana. Sada ste odgovorili sami šta ako nas svih 151 dođe. Doći će i to je dokaz da ovo nije narušavanje demokracije. Demokracija je i opstrukcija. U Senatu Sjedinjenih Američkih Država najnormalnija stvar je filibuster. Da zastupnik koji nije zadovoljan aktom opstruira. Pa to je dopušteno i u Hrvatskom saboru. I to je bit demokracije da se oporba svim sredstvima bori da se Zakon, da se akt koji treba donijeti većina ne donese jer ga oni smatraju protivnim. Ali dopustite i većini da se bori, da je akt koji je po njihovom mišljenju dobar da se bori da bude usvojen. Ovaj dokument, ovaj prijedlog nije nedemokratičan. Možemo razgovarati o tome da li je više ili manje funkcionalan. Ali niti jednom, niti jednom zastupniku se neće uskratiti pravo koje ima danas. Niti jedno. Hvala. Miroslav (HDZ)** Ja bih se suglasio zapravo sa ovom tezom da je ovaj koncept sa stajališta vladajuće većine pisan jako moderno. Naime, u suvremenim teorijama vladanja postoji ona teza o dominaciji punog spektra vlastitih informacija. To je mislim u literaturi i u praksi izvedivo. Odnosno postoji, može se vidjeti i u praksi se to provodi. I upravo može se braniti teza da ovo nije gušenje demokracije kao što ste rekli, ali je ovo nametanje dominacija vlastitih informacija tako da drugi koji mogu nešto reći ostanu naprosto zanemarivo i relevantno i da ne može doći do izražaja. perpetuiranjem jedne te iste informacije stiče dojam kao da je to dominantno mišljenje i da ono, ono je jedino ispravno i da ono jedino vrijedi. I u tome je srž problema. A kada vi ovdje kao predsjednik toga Odbora kažete ja nisam suglasan, ja neću pristati onda je to već problematično i sa stajališta nekakvih demokratskih odnosa jer se apriori već pretpostavlja da će Odbor donijeti onakvu odluku kakvu ste vi ovdje sada rekli. Prema tome, u tom smislu to je naprosto izigravanje volje i druge strane. Poanta bi ovdje bila da se donese takav Poslovnik koji bi bio balans i oporbe i vladajućih bez obzira tko je kada u kojoj situaciji. A da mi se dovedemo u takvu situaciju da kad dođe do promjene vlasti mi govorimo ono što vi sada govorite, a vi ono što oporba govori to je naprosto gubitak vremena i gubitak propuštenih šansi za naš i politički i gospodarski i društveni razvoj. To je ono gdje je po mom mišljenju ključ nesporazuma i o čemu se zapravo vodi rasprava danas cijelo vrijeme. Hvala lijepo. Pa kolega Grbin, ja ne znam da li vi nas podcjenjujete u razmišljanju ili u našoj logici, vi nama cijeli dan objašnjavate da mi možemo doći na saborski odbor i pitat budućeg nekog ministra sve što želimo i to možemo činit dva dana i nas 150, a kad to želimo na plenarnoj sjednici e onda ne može. Opet nas 150 dva dana mi njega ne smijemo pitat. U čemu je razlika, u čemu je brzina, u čemu, što tu sjedi pored njega premijera možda na saborskom odboru neće ili što, u čemu je brzina? Jer ako možemo svi doći i ako možemo svi pitat i ako će televizija prenositi i ako će se to sve i u ovoj sali ovdje dogoditi pa u čemu je razlika. I vi nas uvjeravate kako je to vrhunac vaših razmišljanja, a da mi to ne možemo spoznat nikako. Treba odbore …, pa odbori naši su jaki, toliko su jaki da nekad donose i zaključke nakon provedenih rasprava u zakonu. Mislim to je pitanje improvizacije. Mi nažalost živimo u improvizaciji trenutačno i dešavaju nam se greške i to treba ispravljati. Ali ja zaista ne vidim ovdje nikakav novi model niti bilo što novo ako je sve ovako kako vi to tumačite. Koja mi je razlika na saborskom odboru, tamo mi je predsjednik netko drugi, a ovdje imam p predsjedavajućeg nekog drugog. Mislim u čemu je problem? Opet kažem možemo i u ovoj sali, možemo bilo gdje, postavljat ćemo mu pitanja, svi ga imamo pravo nešto pitat, a kad dođe ovdje ja ga više ništa ne smijem pitat. Što je to? Pa to su smiješna objašnjenja, nepripremljena koja nemaju veze sa bilo kakvim tumačenjima jer mi smo već čuli od uvaženog predsjednika saborskog Odbora za Ustav različita tumačenja i to su jedine razlike između nas, što vi sve ekstenzivno tumačite, onako kako vam paše. Ako to vama paše da radite na saborskom odboru vi ćete iza toga ustrajati i to ćete izglasati, ali nemojte nas činiti ludima da mi ne znamo razliku između rasprave na saborskom odboru i plenarne sjednice a svi su uvjeti jednaki. Nevjerojatno. Odgovor na repliku, Peđa Grbin. nikakvog narušavanja demokracije. Koji je bit seljenja rasprave na odbor? Pa upravo u tome da se pred odborom što do sada nije bilo moguće jer kandidat za ministra nije mogao odgovarati na pitanja, da se pred odborom koji je matično radno tijelo za određeni djelokrug kandidata za ministra, raspravlja o ministru, znači o njemu kao osobi o njegovim kompetencijama za obnašanje dužnosti ministra i o njegovom planu kada ministar, ako ministar postane. Do sada se rasprava vodila na način da se debatiralo o svemu, a samo ne o ministru i to je bit i to želimo promijeniti. Hvala. Goran (HDZ)** Kolega Grbin, kazali ste da će ovaj Poslovnik biti usvojen. Naravno da će bit usvojen, ali bi bilo dobro jer se on odnosi na sve zastupnike i na rad Sabora, proceduru rada nas ovdje da se donese jednoglasno. To bi bilo dobro. I zato ne bi škodilo malo više razumijevanja za konkretne prijedloge i s ove druge strane. Ne govorim ni o kakvom sumraku demokracije jer demokracije mi imamo dovoljno jer da nije demokracije ne bismo ovako ni raspravljali danas i neki dan o obrtu. Ali nije dobro da imamo različite kriterije za iste osobe. Zašto jedan te isti ministar ima jednu proceduru, a nakon toga ako on bude razriješen dužnosti a dolazi drugi ministar prolazi drugu proceduru. Ako se jačaju odbori onda neka procedura bude za sve ista ili na odborima ili ovdje, ujednačimo kriterije. A ako su neujednačeni kriteriji ajmo onda obrazložiti zašto su neujednačeni i koja je potreba, ako je opravdana potreba ja ću razumjeti to. Samo ne vidim razloge za to, niti su napisani, niti su objašnjeni. A volio bih evo da sve konkretne prijedloge da dobro razmislite i da ih ugradite u one koji ne smetaju vašim pogledima na Poslovnik. Primjerice evo ja bih iz konkretnih slučaja iz prakse, vrlo često se događa da na odbore matične dolazi u ime predlagatelja osoba koja nije navedena u prijedlogu zakona da će bit predlagatelj. Ne događa se to samo sada, to se događalo i prije. Ja sam uvijek imao problema što sam vraćao i odgađao sam, nisam htio, gospođa potpredsjednica je svjedok da jedno nisam htio staviti na raspravu na dnevni red jer nije došao onaj tko je bio predložen od predlagatelja nego je došao 4. razred. Zašto ne bi u Poslovniku bila obveza da se ne smije održati sjednica na odboru, rasprava o toj točki ako je u ime predlagatelja došao netko tko nije naveden u zakonu. Zahvaljujem. Kolega, ja se s vama apsolutno slažem i podržavam i želio bih doista da se oko ovog može postići konsenzus, ali ono nekad očito nije moguć. Mi ćemo svakako i to je cilj, razmotrit ćemo sve primjedbe i sigurno ćemo dobar dio njih usvojiti. Evo primjer je jedna primjedba koju ćemo zasigurno usvojiti ona kolege Plenkovića, da se na Odbor za europske poslove pozivaju svi članovi Europskog parlamenta iz Hrvatske. To mi sada na primjer pada na pamet jer smo to proučili i smatramo da je doista potrebno Da li će biti usvojene sve primjedbe koje su iznijete? Neće. Neke su bile i kontradiktorne jedna sa drugom, ali pokušat ćemo postići što je moguće veći konsenzus i tu vam zahvaljujem i na vašim kritikama i na vašim komentarima ovog Poslovnika. Međutim, ovo drugo što ste rekli da se propisuje različita procedura kod izbora ministra i izbora Vlade u cjelini. Ali ona je i danas drugačija. Ustavom je propisano da se kod izbora Vlade u cjelini ne raspravlja o pojedinačnim članovima Vlade, nego o programu Vlade i o Vladi, a sada smo kada smo birali pojedinačnog ministra mogli iako nismo raspravljati o njemu kao o osobi. Dakle procedura je i sada bila različita, jer ćemo reći ako želimo ujednačiti proceduru onda tek ne smijemo raspravljati o pojedinačnom ministru, nego o programu i radu Vlade i Vlade u cjelini. A što da tako propišemo, šta bi onda rekli, pa to bi bio sumrak demokracije. Eto. Ispričavam se kolegici. I ovo zadnje što ste rekli tu vas apsolutno moram podržati. U Poslovniku je propisano tko od strane Vlade može doći. To su ministar, njegov zamjenik ili pomoćnici. Oni moraju biti navedeni u aktu. Ako dođe netko treći svaki predsjedavajući odbora imao bi pravo i dužnost ili uskratiti mu riječ ili odgoditi tu točku ukoliko smatra da bez predlagatelja nema uvjete da se održi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu Poslovnika glasat ćemo naknadno. A sada da se dogovorimo za sutra. U 9,30 počet ćemo sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, pa ćemo nastaviti Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja Poslodavca. Nećemo ovaj tjedan raditi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, nego ćemo nastaviti sa točkama 20., 21. odnosno i dalje po dnevnom redu. Hvala lijepa. Doviđenja! Hvala vam